se odbije interpelacija o radu Vlade RH u svezi uloge Vlade RH na osiguravanja uvjeta za ravnomjeran regionalni razvoj na temelju korištenja fondova EU. Interpelaciju je podnijelo 17 zastupnika u Hrvatskom saboru. Materijal ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada RH dostavila je izvješće u skladu sa člankom 192. 192. Poslovnika. U ime predlagatelja kolega Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala lijepa. RH je po svojim osnovnim gospodarskim, zemljopisnim, demografskim i mnogim drugim obilježjima mala zemlja u svjetskim razmjerima. No prema stupnju regionalnih razlika Hrvatska se nalazi na visokom 4.mjestu u usporedbi sa 24 zemlje članice u koje nisu uključene Malta, Luksemburg i Cipar zbog male površine. Zato se može zaključiti da su regionalne razlike u Hrvatskoj doista izniman društveno gospodarski problem ne samo iz domaće već iz europske perspektive. Hrvatska se u usporedi s postizanjem neovisnosti suočila s brojnim nepogodnostima što zbog ratnih razaranja tijekom Domovinskog rata što zbog neshvatljive i neprihvatljive politike zapostavljanja od strane središnje državne vlasti posebno je teško stradala Slavonija i Baranja. Slavonija i Baranja od nekad najbogatijeg i najrazvijenijeg područja RH postala je njena najsiromašnija, najzapostavljenija i najnerazvijenija regija. Danas nema nikoga u Hrvatskoj tko ne prihvaća točnost ove konstatacije, a i kako bi itko mogao osporiti to kada podaci govore sami za sebe. U prilog tome evo i nekoliko konkretnih pokazatelja. Usporedni pregleda BDP-a po županijama RH u odnosu na prosjek EU 27 članica. Kao mjerilo uzimamo podatak prema je prosječni BDP po stanovniku za 27 zemalja EU 23500 eura. Po hrvatskim županijama situacija je slijedeća, daleko najveći BDP po glavi stanovnika u Hrvatskoj ima grad Zagreb u iznosu od 25800 eura odnosno 110% prosjeka članica EU. Uvjerljivo na posljednjim mjestima te ljestvice razvijenosti nalaze se 4 slavonsko-baranjske županije Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Virovitičko-podravska županija s BDP od 34% prosjeka EU do 40% prosjeka EU s tim da je 5.slavonsko-baranjska županija Osječko-baranjska u sredini ljestvice razvijenosti sa 11800 eura odnosno 50% prosjeka članica EU. Ukupno gledajući prema ovim pokazateljima cijela regija Slavonije i Baranje je uvjerljivo najnerazvijenija u RH s prosječnim BDP-om koji iznosi samo 64% prosječnog BDP-a RH odnosno 40% BDP-a članica EU. Ima u tom pogledu pokazatelja koji su ili još porazniji ili neznatno bolji za Slavoniju i Baranju no svima je zajedničko jedno Slavoniju i Baranja je uvjerljivo najnerazvijenija regija u RH. Prije ove današnje podjele na dvije statističke regije RH je bila podijeljena na tri NUC2 regije, na sjeverozapadnu Hrvatsku na jadransku Hrvatsku i na središnju i istočnu odnosno Panonsku Hrvatsku. Sjeverozapadna Hrvatska koju su činile Varaždinska, Međimurska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Zagrebačka županija i Grad Zagreb s približno milijun 600 tisuća i BDP-om u razini od 78.3 prosjeka BDP-a po glavi stanovnika zemalja članica EU umjetno bi se reklo da su pokazatelj bili dobri za njih. Međutim ovi pokazatelji za sjeverozapadnu Hrvatsku ne prikazuju realno stanje stvari. Naime, ovoj dosadašnjoj statističkoj regiji prosjek je u svim pokazateljima izrazito dizao grad Zagreba. Bez grada Zagreba krvna slika razvijenosti i ove regije je znatno drugačija i to lošija. Ako uzmemo u obzir već navedene podakte o prosječno BDP-u županija koje čine tu regiju tada ta sjeverozapadna regija bez grada Zagreba predstavlja također slabije razvijenu regiju s prosječnim BDP-om od 81,2% prosjeka Hrvatske odnosno svega 50,2% prosjeka BDP članica EU. Lako je Lako je zaključiti da grad Zagreb sa svojim BDP koji iznosi 177% prosjeka BDP Hrvatske odnosno 110% BDP članice EU čini i ovu sjeverozapadnu Hrvatsku regiju umjetno bogatijom i razvijenijom nego što ona uistinu jeste. Prema određenim tvrdnjama znanstvenika čak bi se moglo tvrditi da Hrvatska u proteklom desetljeću da se razvila u gospodarski monocentrično gospodarstvo s dominantnim učešćem Zagreba. Grad Zagreb s iznosom od 6,7 milijardi kuna ima 7,5 puta veći proračun od svih 5 slavonsko-baranjskih županija zajedno odnosno sve slavonsko-baranjske županije zajedno imaju proračun koji iznosi samo 13,3% zagrebačkog proračuna. Sve su ovo pokazatelji koji govore sami za sebe. Već sam ranije rekao kako smo u pripremi ove rasprave koristili kako brojne tako i strane izvore. Među brojnim djelima i radovima koje smo čitali i analizirali se i jedan posebno zanimljiv rad, a to je doktorska disertacija s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod nazivom "Čimbenici regionalnog razvoja i regionalnih nejednakosti u RH". autor joj je evo današnji zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU dr. Jakša Puljiz kojeg pozdravljam jer sam na početku to zaboravio, a mentor mu je bio današnji potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU prof. Branko Grčić. I moram priznati da su nas podaci upravo iz vašeg rada gospodine zamjeniče ministra izrazito snažno uvjerili u točnost naših tvrdnji kako je ovakva statistička podjela na dvije statističke regije u kojoj bogati Zagreb spojen sa siromašnom Slavoniju i Baranjom na veliku štetu baš Slavonije i Baranje. Među brojnim konstatacijama koje u vašem radu potvrđuju kako je razlika u razvoju između grada Zagreba i ostalih manje razvijenih regija prije svega Slavonije i Baranje zabrinjavajuće ogromna. Citirat ću samo jednu konstataciju iz vaše spomenute disertacije. "Upravo je brzi rast BDP grada Zagreba glavni uzrok za porast regionalnih razlika. Drugim riječima na grad Zagreb otpada oko 40% ukupnih regionalnih razlika prema BDP po stanovniku", 74 stranica vaše doktorske disertacije. I što je sada istina? Ono što ste pisali dok ste hrvatsku stvarnost promatrali izvan Zagreba iz Splita ili ovo sada što hrvatskim građanima pokušavate nametnuti kao istinu kada govorite iz Zagreba. Što se to u razvijenosti Zagreba i nerazvijenosti Slavoniju i Baranje i drugih hrvatskih regija promijenilo u odnosu na vrijeme dok niste obnašali vlast i na vrijeme od kada sjedite u Banskim dvorima? Treba li ovome dodati i već spomenutu opće poznatu činjenicu da je potpredsjednik Vlade gospodin Branko Grčić glavni ekonomski strateg SDP-a u predizbornom Planu 21 Planu 21 izričito naveo da se Hrvatsku treba podijeliti ne na tri već na pet statističkih regija a onda za samo mjesec dana u prosincu kada ste stupili na vlast u programu Vlade RH umjesto umjesto podjele na pet statističkih regija evo dobili smo sada podjelu ne niti na one tri već na dvije statističke regije. Nakon iznošenja ovih bitnih statističkih pokazatelja koji zorno prikazuju ogromne razlike u stupnju razvijenosti pojedinih hrvatskih regija, a s obzirom da se ovdje radi o korištenju sredstava fondova Europske unije u nastavku je mislim potrebno reći i nešto o regionalnoj politici Europske unije. Najkraće rečeno, regionalna politika Europske unije ima za cilj smanjenje gospodarskih i socijalnih razlika između regija i država članica Pri tome regionalna politika pomaže regijama koje imaju nizak gospodarski rast, veliku nezaposlenost ili manji BDP. Europski koncept regionalizacije ima dakle uglavnom i poglavito gospodarsko utemeljenje. Hrvatska javnost se već jako dugo susreće s pojmovima fondova Europske unije, a da vjerojatno dobar dio građana niti ne zna što oni ustvari znače. Najčešće se spominju strukturni fondovi i kohezijski fond. Strukturni fondovi i kohezijski fond glavni su instrumenti kojima Europska unija financira i provodi tzv. kohezijsku politiku, a ta kohezijska politika jedna od brojnih politika Europske unije. Gledano s financijskog značaja radi se o drugoj po redu financijski najznačajnijoj politici, odmah iza zajedničke poljoprivredne politike evo na koju u aktualnoj sedmogodišnjoj perspektivi Europske komisije je ona do 2013., otpada 35,7% ukupnog proračuna Europske unije, odnosno iznosi 308 milijardi eura. Kohezijskom politikom koja se naziva još i tzv. politikom solidarnosti Europska unija osigurava sredstva za manje razvijene regije, odnosno zemlje članice i možemo reći da je osnovna svrha kohezijske politike smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija u Europskoj uniji, ali također i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. Upravo u ovim fondovima Europske unije Slavonija i Baranja, ali i sve ostale manje razvijene regije u Republici Hrvatskoj vidjele su priliku svog ubrzanog i uravnoteženog razvoja. Kad je u pitanju korištenje sredstava fondova Europske unije ponovo ću naglasiti kako su ova sredstva prije svega namijenjena najmanje razvijenim regijama, ali su dostupna i onim srednje i onim najrazvijenijim regijama. Razlika je samo u tome što su im ta sredstva dostupna pod različitim uvjetima. U tom smislu za optimalnu provedbu kohezijske politike Europska unija prepoznaje tri vrste regija prema njihovoj razvijenosti: slabije razvijene regije čiji je BDP po stanovniku ispod 75% prosjeka Europske unije, a njima se odobreni projekti sufinanciraju u iznosu od 75 Zatim regije u tranziciji čiji je BDP po stanovniku od 75 do 90% prosjeka Europske unije, a njihovi projekti se financiraju sa maksimalno 60% sredstava iz I treće, to su jače razvijene regije s BDP-om iznad 90% prosjeka Europske unije kojima će se odobreni projekti sufinancirati također iz fondova Europske unije, ali u iznosu do maksimalno 50%. Gledano iz perspektive hrvatskih županija i regija prema ovoj kategorizaciji u trećoj grupi jače razvijenih regija nalazi se samo Grad Zagreb sa 110% prosjeka Europske unije i imat će pravo samo na 50% sufinanciranja U drugoj grupi regija u tranziciji nalaze se dvije hrvatske županije, to su Istarska sa 79% prosjeka Europske unije i Primorsko-goranska sa 76% prosjeka, dok se u prvoj grupi, to su one slabije razvijene, dakle najnerazvijenije nalaze sve ostale hrvatske županije, od Brodsko-posavske sa 34% BDP-a prosjeka Europske unije do Koprivničko-križevačke sa 58%. Dakle sredstva iz fondova Europske unije bit će i za najslabije razvijene i za one najjače razvijene, dakle bit će sredstava i za Slavoniju i Baranju, a i za Zagreb, no razlika će biti u tome kako će se sredstva dodjeljivati, odnosno koliko će pojedini projekti unutar svake od regija podijeljenih prema njihovom stupnju razvijenosti biti maksimalno sufinancirani od strane E tu će biti razlika i treba ih biti ako se uistinu želi postići da nerazvijene regije dostignu u razvoju trenutno razvijene ili da u najmanju ruku smanje tu razliku i da se fondovi Europske unije iskoriste u svrhu postizanja osnovnog cilja njihovog postojanja, a to je smanjenje regionalnih razvojnih razlika. Ovdje posebno treba naglasiti kako nisu točne izjave koje su se otkako je učinjena ova podjela na dvije statističke regije mogle čuti od pojedinih predstavnika Vlade Republike Hrvatske kako npr. da nije takva podjela učinjena Zagreb ili npr. Međimurje ne bi moglo koristit novac iz fondova Europske unije kako je to izjavio ministar Maras prilikom radnog posjeta Čakovcu prije nekoliko mjeseci. To jednostavno nije istina. I najrazvijenije regije u kakve spada i Zagreb mogu koristiti sredstva iz fondova Europske unije samo po drugačijim uvjetima s maksimalnim sufinanciranjem do 50%. Dakle, nitko od nas nije protiv toga da novac iz fondova Europske unije dođe i u razvijeni Zagreb, ali ne pod istim uvjetima pod kojim je predviđen za nerazvijenu Slavoniju i Baranju i za sve ostale slabije razvijene regije u Hrvatskoj, a u te slabije razvijene regije prema navedenim kriterijima Europske unije spada čak 18 od 21 hrvatske županije. Ako i razvijeni Zagreb i nerazvijena Slavonija i Baranja budu pod istim uvjetima koristili sredstva fondova tada će razlike u razvijenosti Europske unije hrvatskih regija ne samo ostati iste nego će se još i drastično povećati jer je svakom normalnom jasno da slabije razvijene regije Republike Hrvatske neće imati ravnopravan položaj u odnosu na razvijeni Zagreb već i zbog toga što siromašni nemaju novca za svoj obvezni dio u sufinanciranju projekata, čak i onih 15 ili 25% što Zagrebu koji ima 7,5 puta veći proračun od svih slavonsko-baranjskih županija zajedno neće biti problem. Do sada je sa više strana, ne samo od strane HDSSB-a bilo predlagano da se u svrhu korištenja fondova Europske unije Hrvatska podijeli na pet ili najmanje četiri statističke regije i za takvu podjelu na pet regija zdušno se zalagala i ova današnja Vlada Republike Hrvatske, ali samo dok su bili u oporbi. umjesto provedbe ove orijentacije i predizbornih obećanja bez prethodnih najava, bez bilo kakve rasprave u jeku ljetnih odmora 22. kolovoza 2012. godine osvanula je nova statistička podjela Hrvatske na dvije regije, umjesto one tri dobili smo kontinentalnu Hrvatsku i jadransku Hrvatsku. Nova statistička podjela ponovo je izazvala burne rasprave kao i ona na tri regije 2007., ali ovaj put poglavito županija s područja Slavonije i Baranje. I kada je ova preko noći donijeta odluka izazvala val opravdanih prosvjeda Vlada Republike Hrvatske se počela braniti neistinama tvrdeći da je nova podjela na dvije regije rezultat zahtjeva Europske komisije. A da su u laži kratke noge vrlo brzo se pokazalo i na ovom primjeru. Naime, ne vjerujući ovim opravdanjima hrvatske Vlade župan Osječko-baranjske županije i predsjednik HDSSB-a dr. Vladimir Šišljagić je 26. rujna prošle godine uputio pismeni upit prema Europskoj komisija je li točna tvrdnja Vlade Republike Hrvatske da je takva podjela nastala po zahtjevu Europske komisije. I nije prošlo previše vremena dok se iz odgovora Europske komisije nije vidjelo da je ova Vlada u pokušaju opravdavanja svojih nerazumnih odluka spremna na sve pa čak i ne govoriti istinu. Naime, već 19. listopada 2012. godine iz Kabineta povjerenika Europske komisije gospodina Hana stigao je odgovor na upit. U tom odgovoru se među ostalim izrijekom navodi sljedeće, citira: Do srpnja 2012. godine regionalna statistika u Hrvatskoj prikupljala se i prenosila EUROSTAT-u vezano za 3 statističke regije NUC2 razine. Podvlačim. Komisija nije s tim u svezi predlagala nikakve promjene. Završen citat. Grad Zagreb je nesporno u odnosu na sve ostale dijelove Republike Hrvatske najrazvijenije područje, odnosno regija Hrvatske. I kao takav razumljivo kome god bio pridodan u statističku regiju toj regiji kvari, odnosno umjetno poboljšava statističke pokazatelje stupnja razvijenosti. I upravo iz ovog razloga više je puta do sada bilo prijedloga da grad Zagreb u pogledu podjele na statističke regije, a u svrhu korištenja fondova bude zasebna regija i svaki put do sada je taj prijedlog odbijan pod izgovorom kako to nije u skladu sa odrednicama i praksom Europske komisije navodno zbog toga što mu nedostaje nešto više od 7000 stanovnika do 800000. A brojni su primjeri u zemljama članicama Europske unije gdje su prisutna ne samo mala već i znatna odstupanja od propisanog minimalnog i maksimalnog broja stanovnika za NUC2 regiju. I sa više od propisanog maksimalnog broja stanovnika, ali i sa manje od minimalno propisanog broja. Imamo tako u Italiji NUC2 regiju sa 9 milijuna stanovnika, a u Francuskoj čak sa 11 milijuna stanovnika. Dok čak 14 regija imaju manje od 300000 stanovnika a jesu NUC2 regije. Od Finskog Alanda koji ima kao NUC2 regija samo 27600 stanovnika, preko talijanske Valdaoste sa 127 i pol tisuća stanovnika do austrijskog Burgenlanda sa 285000 stanovnika. Prema tome, i Zagreb je sa svojih 792875 stanovnika mogao da je bilo ne samo volje nego i ustrajnosti i upornosti u pregovorima sa Europskom komisijom, a ne samo poslušničkog klimanja glavom biti zasebna statistička regija. Pri kraju osvrnut ću se i na izvješće Vlade na ovu našu interpelaciju zastupnika Hrvatskog sabora koju smo dobili na klupe. Kao konkretne prednosti i koristi nove podjele na dvije statističke regije Vlada Republike Hrvatske među ostalim navodi, citiram: "da će svi hrvatski krajevi pod jednakim i najpovoljnijim uvjetima moći koristiti sredstva iz fondova EU". To ne bi bilo sporno kada bi sve regije Republike Hrvatske imale istu ili barem približnu startnu poziciju u pogledu do tada postignutog stupnja razvoja. A Zagreb sa svojih 110% prosjeka BDP-a u Europskoj uniji je već na samom početku je gotovo 3 puta razvijeniji nego cijela Slavonija i Baranja koja ima oko 40% prosjeka BDP-a Korištenjem fondova EU pod jednakim uvjetima za sve gubi osnovni smisao i namjenu uopće ovih fondova, a to je smanjenje razlika u regionalnom razvoju zemalja članica EU. Dapače, ove razlike ne da se neće smanjiti, nego će se vrlo brzo još i povećati. Naime, zbog višestruko većeg fiskalnog kapaciteta bogatog Zagreba njemu će biti znatno lakše osigurati potreban broj udjela u sufinanciranju svakog projekta onih 15 do 25% nego nego što će to moći drugi siromašniji, nerazvijeniji hrvatske regije prije svega Slavonije i Baranje. Jer podsjećam da je proračun grada Zagreba 7 i pol puta veći nego proračun svih 5 slavonsko-baranjskih županija zajedno. Nadalje, Vlada Republike Hrvatske navodi kako će ovakva podjela omogućiti objema NUC2 regijama, dakle svim hrvatskim krajevima bez obzira na njihov sadašnji stupanj nerazvijenosti zadržavanje statusa regije u cilju tj. cilju konvergencije najmanje iduće dvije financijske perspektive ili idućih 14 godina. Drugim riječima i bogati i siromašni dijelovi Hrvatske koristit će sredstva namijenjena siromašnima, a ne bogatima idućih 14 godina, a na taj način onemogućava se siromašne regije Hrvatske da sredstva iz fondova EU namijenjene nerazvijenima a ne razvijenima koriste ne idućih 14 godina već ako treba i 40 godina. Pa ne ulazimo mi u EU da bismo plaćali samo članarinu, već da nam ona kada to već sami nismo bili u stanju napraviti omogući ravnomjeran i uravnotežen razvoj cijele Hrvatske a ne samo manjeg dijela Domovine prije svega Zagreba, Istre i Kvarnera. I ne ulazimo da bismo što prije potrošili raspoloživa sredstva na način da cijela Hrvatska umjetno dostigne 75% prosjeka BDP-a a da u stvarnosti Zagreb ode sa sadašnjih 110 na 140 ili više posto, a da mi u Slavoniji i Baranji sa sadašnjih 40 stignemo do maksimalno 50 ili 60% prosjeka BDP-a EU. Kao razlog ovoj podjeli navodi se i to da se njome želi povećati, citiram potencijal za financiranje razvoja 5 relativno slabije razvijenih županija dotadašnje regije sjeverozapadne Hrvatske a koje su bile, citiram u podređenom položaju zbog visoke razine razvijenosti Zagreba koji je s njima bio u toj istoj regiji. Završen citat. I protiv ovog razloga mi nemamo ništa. Ali imamo itekako protiv toga da se u želji da se pomogne županijama sjeverozapadne Hrvatske odmogne i našteti interesima slavonsko-baranjskih županija. Jer sada i je smanjena podređena pozicija županija sjeverozapadne Hrvatske, ali je zbog umjetnog spajanja najbogatijeg Zagreba sa najsiromašnijom Slavonijom i Baranjom njenih 5 županija dovedeno u znatno neravnopravniji položaj u odnosu na ranije, a pogotovo u odnosu na potrebe. Opravdanje je da se uključenjem bogatog Zagreba u istu statističku regiju zajedno sa siromašnijim županijama sjeverozapadne Hrvatske, a osobito sa najsiromašnijim slavonsko-baranjskim županijama povećava ukupni apsorpcijski kapacitet Hrvatske matematički je točna. Ali ovakav način razmišljanja pokazuje da ova Vlada Republike Hrvatske ne vodi brigu o temeljnoj funkciji ovih fondova EU, a to je da su oni prije svega namijenjeni smanjenju regionalnih razvojnih razlika. To je prvenstveni cilj korištenja fondova EU, a ukupni apsorpcijski kapacitet korištenja sredstava iz tih fondova i jest važan cilj, ali ne ispred ovog navedenog. Smanjiti razlike u razvoju hrvatskih regija. I da je bilo istinske volje Vlade Republike Hrvatske Grad Zagreb je i kao zasebna regija mogao koristiti sredstva fondova Europske unije samo regija koja iznad 90% prosjeka BDP-a EU. Za svaki projekt imali bi pravo na sufinanciranje od 50, a ne 86% kako bi naš narod rekao iz kotla iz kojeg treba nahraniti gladne i siromašne ne dolaze se hraniti siti i bogati. To je kao da u pučku kuhinju s jednakim pravom dolaze i oni u poderanim cipelama i oni u mercedesima. To nije niti pravedno niti pošteno zar ne? Ovakva podjela u kojoj su spojeni razvijeni i nerazvijeni kako bi jeli iz istog kotla izigravanja i osnovne namjene fondova EU, ali i drska prijevara svih nerazvijenih, osiromašenih i zapostavljenih hrvatskih regija i njenih građana, a osobito Slavonije i Baranje. Što se tiče konstatacije Vlade RH kako kako alternativne opcije statističke regionalizacije Hrvatske na NUTS 2 razini s podjelom na 4 ili 5 regija nisu ostvarive zbog toga što je u pregovorima hrvatskoj strani citiram: "Jasno naznačeno da takva opcija ne bi bila prihvatljiva". Ne bi bila prihvatljiva s obzirom na to da Grad Zagreb ima manje od 800 tisuća stanovnika ovo nije uvjerljivo. Naprotiv, to je dokaz da su hrvatski pregovarači i na ovom pitanju hrvatske nacionalne interese zastupali šutke i klimajući a ne glasno boreći se za njih. Uvjereni smo da su hrvatski pregovarači čvrsto branili naše interes Europska komisija ne bi bezuvjetno odbijala naše prijedloge o broju i izgledu naših statističkih regija. U tom smislu navest ću primjer Slovačke. Ona je ušla u EU nakon donošenja one Uredbe br. 1059/2003 o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku na koju se često pozivaju oni koji objašnjavaju zašto Zagreb nije mogao biti zasebna regija. Slovačka koja je ušla nakon donošenja te uredbe ima 4 NUTS 2 regije, a jednoj od njih nedostaje znatno više stanovnika do 800 tisuća nego Zagrebu. To je NUTS 2 regija Bratislava – kraj sa 609 tisuća stanovnika. Istina je da su europska tijela odbila prijedlog Vlade RH iz 2003. godine o podjeli na pet regija. Ali to nije bilo zbog Grada Zagreba kao zasebne regije jer on u tom prijedlogu i nije bio zasebno nego kao dio regije tzv. središnje Hrvatske sa još 4 županije. No, istina je i to da je potom Državni zavod za statistiku RH u veljači 2005. godine izradio novi prijedlog s 4 regije u kojem je Grad Zagreb zajedno sa Zagrebačkom županijom činio tzv. "Zagrebačku regiju". A uz tu regiju još su bile središnja Hrvatska, jadranska Hrvatska i istočna Hrvatska odnosno Slavonija i Baranja. Ovaj prijedlog iz 2005. je prihvaćen od strane europskih tijela i uvršten u nomenklaturu teritorijalnih jedinica za statistiku EUROSTAT-a. No, naknadno je tadašnja Vlada, a ne Europska komisija usprotivila se ovom već od strane EU prihvaćenom prijedlogu pa je 2006. godine poslala u tijela EU prijedlog o podjeli na dvije regije što je tada Opća uprava za regionalnu politiku EU odbila 2006. godine. Godinu dana kasnije 2007. konačno prihvaćena je ona sad već stara podjela na 3 statističke regije. Sjećamo se mi tada i reakcija i riječi i gospođe ministrice Vesne Pusić i bivšeg prvog potpredsjednika Radimira Čačića koji je tada prijetio čak i referendumom. Rekao je to je dugoročno strateško žrtvovanje sjeverne Hrvatske ali i nanošenje štete cijeloj Hrvatskoj. To je 100% politička odluka, ona nema nikakve veze sa strukom isticao je gospodin Radimir Čačić. A današnja ministrica vanjskih poslova izrekla je sljedeće, citiram: Podjela na pet regija je logičnija i bliža zdravoj pameti jer omogućava da što više regija povuče novac", završen citat. To je izrekla ministrica Pusić. Ovo pitanje nije ostalo bez odjeka pa već sam rekao da je u Planu 21 bilo rečeno da će biti 5 regija, a evo na kraju smo završili na ove dvije. Naglašavanje Vlade kako zadržavanje Grada Zagreba unutar kategorije regija s najpovoljnijim uvjetima korištenja fondova ima posebno značenje u smislu podizanja ukupnog apsorpcijskog kapaciteta za fondove EU jer je citiram: "Apsorpcijska snaga i potencijal Grada Zagreba posebno važna u područjima kao što je znanstveno-istraživačka djelatnost i tehnološki razvoj gdje je projekte na području Grada Zagreba vrlo teško zamijeniti odgovarajućim projektima u drugim područjima RH", završen citat. Ovo je izrazito podcjenjivački prema svim ostalim u najmanju ruku barem sveučilišnim centrima u RH. Zar mislite da je sva pamet Hrvatske koncentrirana u Zagrebu, a da svi mi koji živimo u drugim područjima Hrvatske da smo priglupi i maloumni pa da se i mi ne znamo baviti znanstveno-istraživačkom djelatnošću i da nam ne treba tehnološki razvoj? I ovo je dokaz da je naše strahovanje kako će najveći dio sredstava iz fondova ovakvom podjelom na dvije regije završiti upravo u Zagrebu, a nama u drugim područjima ostat će mrvice koje će razliku razvijenosti još i povećati. Pokušaj opravdanja ove neopravdive odluke o podjeli na dvije regije kojim Vlada Republike Hrvatske navodi u svom odgovoru kako to, citiram: "Ne znači da se u nekom drugom vremenskom trenutku neće pojaviti potreba za njenom promjenom", u najmanju ruku je licemjeran jer i sama Vlada podsjeća na poznatu činjenicu da je prema propisima EU promjene u NUTS klasifikaciji moguće predlagati svake tri godine ali i te eventualne promjene tijekom tekuće financijske perspektive stupaju na snagu tek na početku idućeg proračunskog razdoblja. To znači tek 2020. godine najranije. Vlada Republike Hrvatske na kraju evo u svezi naših konkretnih prigovora iz interpelacije dala je i sljedeća objašnjenja. O prigovoru o isključenju javnosti objašnjenje Vlade je da je tome razlog to što nije dovoljno vremena za raspravu jer je Europska komisija tražila da dogovor hrvatske strane i mora biti donijet najkasnije do kraja srpnja 2012. godine nema nikakvog smisla. Pa ova je Vlada u Banske dvore ušla u 12. mjesecu 2011. godine, imala je 8 mjeseci vremena da se provede da je željela itekako kvalitetna rasprava o novoj podjeli Hrvatske na statističke regije. Već sam rekao i o odgovoru koji smo dobili u pismu dr. Šišljagiću, a evo drugi prigovor. O kriterijima za raspodjelu dodijeljenih sredstava prema regijama objašnjenje Vlade kako je zadatak i ovlast Vlade Hrvatske da odluči koliko će od raspoloživih sredstava usmjeriti na pojedina područja unutar zemlje i jest razlogom za našu i više nego opravdanu bojazan. Naime, imajući u vidu kakav odnos prema Slavoniji i Baranji u ovih 14 mjeseci svog stolovanja u Banskim dvorima ima ova SDP-ova Vlada onda nama u Slavoniji i Baranji zaista ne preostaje drugo nego već sada reći kuku nama od ove kukuriku Vlade. Smanjenje sredstava u državnom proračunu za poljoprivredu, ukinuti poticaji poljoprivrednicima, deranje kože poljoprivrednicima pri legalizaciji objekata za poljoprivrednu proizvodnju, novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji ne samo pogoduje velikima već svjesno uništava male, trošarine, nameti, porezi treba li još razloga za opravdati naša strahovanja? Vi ste kao i prethodna HDZ-ova vlast Slavonije i Baranje sjetite samo od izbora do izbora. A kad se dodjeljuju sredstva tad se ponašate po modelu sit gladnom ne vjeruje. I mi vjerujemo da ćemo i dobiti nešto, no znajući kolike su naše financijske mogućnosti za vlastitim sudjelovanjem u tim projektima u odnosu na Zagreb i jasno je da će nama ići male investicije, a velike su rezervirane za one koji imaju novac. Osnovna zadaća Vlade Republike Hrvatske kako bi osigurala što veću apsorpciju raspoloživih sredstava fondova Europske unije jest osigurati sredstva za nerazvijene regije koje imaju projekte ali nemaju niti onih 15 do 25% potrebnih vlastitih sredstava za sudjelovanje u realizaciji istih. Tako se povećava apsorpcijski kapacitet dostupnih sredstava, a ne stavljanjem u isti koš i onih koji ta sredstva imaju i onih koji o njima mogu samo sanjati. I ovdje želim nešto još samo posebno reć, mi projekte za Slavoniju i Baranju imamo, ali nemamo novaca za vlastito sudjelovanje. Samo na području Osječko-baranjske županije u ovom trenutku u raznim fazama pripremljenosti projekata je u vrijednosti od 2,8 milijardi eura. Da bi se osiguralo minimalno 15% vlastitih sredstava, za realizaciju ovih projekata trebali bi smo imati 420 milijuna eura, odnosno 3,15 milijardi kuna. Razumljivo je da mi ne očekujemo sve to realizirati u jednoj godini, kad bi to podijelili na 7 godina koliko traje višegodišnji financijski okvir onda bi nam trebalo godišnje 450 milijuna kuna samo za ovih 15% za Osječko-baranjsku županiju. I jasno je i malom djetetu da o tim novcima bez pomoći države možemo samo sanjati. A Vlada se hvali kako je za 2013. godinu osigurala 120 milijuna kuna za pomoć lokalnim i županijskim jedinicama te ostalim nositeljima projekata u cijeloj Hrvatskoj. 120 milijuna kuna za sve općine, gradove, županije i ostale nositelje za cijelu Hrvatsku, a samo za osiguravanje 15% sredstava za projekte u Osječko-baranjskoj županiji godišnje bi trebalo 450 milijuna kuna. I na kraju, zaključno i više nego jasno da je ovakva podjela RH na dvije statističke regije krajnje nepravedna prema Slavoniji i Baranji kao njenoj najnerazvijenijoj i najsiromašnijoj regiji. Takvom podjelom bogati će biti još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Zato predlažemo Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: da se zaduži Državni zavod za statistiku da odredi novu nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku kojom će se odrediti nova statistička podjela statističkih regija druge razine na način da se formira ili na razini NUC 2, 5 regija i to Slavonija i Baranja, Dalmacija, Grad Zagreb, jugozapadna Hrvatska, sjeverozapadna Hrvatska. Sve bi brojali

Grad Zagreb, ako ne prolazi sam njemu bi bila pridodana Zagrebačka županija i onda bi oni činili središnju Hrvatsku kao što je bilo i u onoj varijanti koja je već bila prihvatljiva. I na kraju, nadam se da će naša današnja rasprava i od strane predstavnika Vlade bit temeljena, ne samo na emocijama nego i na argumentima. Smatramo da još uvijek nije prekasno,

ali u statistici je već davno rečeno da je to ono, jedni jedu zelje, drugi jedu mesu, svi na kraju jedemo sarmu, tako i u, naravno i u Gradu Zagrebu. Zagrebu. Grad Zagreb naravno ima velik BDP koji čine također i dobiti svih kompanija koje imaju centrale u Gradu Zagrebu, a ta dobit se ostvaruje i na području čitave Hrvatske. Prije nekoliko godina Sanaderova vlada je Gradu Zagrebu uzela 700, 800 milijuna kuna upravo od tih poreza koji se ostvaruju na dobit, s tim obrazloženjem da se to, dakle to raspoređuje na cijelu Hrvatsku i time je značajno smanjen gradski proračun, daleko ispod ovih razina koje vi navodite. Također stvarate krivi dojam u hrvatskoj javnosti da je Grad Zagreb samo Tuškanac, vile na Pantovčaku. Grad Zagreb su recimo koja nema vodovoda, koja nema vodovoda, koja je prošlo ljeto dovozila cisterne di se ljudi tuširaju jedan sat od 6 do 7. Cijele Sesvete nemaju kanalizacije. Ja sam, moja supruga je Vukovarka, bio sam tamo u Slavoniji puno puta, kad uspoređujem život ljudi u jednoj Glavnici donjoj recimo kraj Sesveta i u Borovom naselju tj. Borovu, taj život nije na drastično višoj razini ovih stanovnika gore. Oni također nemaju kanalizaciju, do prije nekoliko mjeseci nisu imali vodovod, vodovod je napravljen prije nekoliko mjeseci. Dakle, nemojte stvarat umjetne neke podjele jer to ne stoji. Ova podjela će povećati apsorpcijski potencijal svih naših regija. Evo čitam podatke da je Rumunjska iskoristila jedva nekolik postotaka onoga što je bilo alocirano za nju sredstvima. Bugarska mislim da 16%.

sirotinja je sirotinja pa, ma gdje ona živjela, živjela ona u Zagrebu, ima sirotinje i u Zagrebu. Ali ja govorim o statističkim pokazateljima, to ste htjeli reći, statistika je samo vrlo često točan skup netočnih podataka, tako se to kaže. ovo su objektivni pokazatelji, jedini objektivni pokazatelji stupnja razvoja hrvatskih regija. I po tim objektivnim pokazateljima, pa nećete valjda sad nas uvjeravat da se bolje živi u Slavoniji i Baranji nego, generalno na području Grada Zagreba, ne uzimajući dakle pojedince. Međutim, poslušajte dobro, 4 puta 110% prosjeka, čak je i bolji prosjek nego što je prosjek u EU. A mi smo na razini 40% prosjeka. Svrha fondova EU jest da se smanje razlike u razvijenosti pojedinih regija unutar zemalja članica EU. Točno je da je grijeh ostavit da novci ostanu neiskorišteni, da se ne poveća ta apsorpcijski kapacitet, ali zadaća Vlade nije da taj apsorpcijski kapacitet povećava na taj način da onima koji će imat za svoje učešće, a ovako se omogućava da isto troši sredstva, ova jeftina sredstva samo za 15%, da se kaže evo iskoristili smo puno sredstva a da ogromnu većinu tih sredstava povuče samo grad Zagreb a da oni koji nemaju dovoljno tih sredstava ne mogu ni aplicirat za te. Rekli ste evo piše u odgovoru Vlade 120 milijuna kuna za ovu godinu je osigurano kao pomoć za pripremu projekata. A ja sam naveo primjer samo naše županije. Za jednu godinu da date da se ostvaruje kroz 7 godina ukupno projekata koliko sad imamo u pripremi trebalo bi 450 milijuna kuna samo za jednu županiju. Pa to su mrvice, to je kao da gasite požar, idete gasit požar na Velebitu špricom za injekciju. O tome se radi. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Buriću potpisujem na kraju krajeva i potpisao sam maltere sve ovo što ste rekli sa par ovako opaski između ostaloga kad su u pitanju ovi zaključci bojim se da prihvaćanje ovakvih zaključaka će za moj kraj, odakle ja dolazim a koji je nekad bio jedan od najjačih u bivšoj državi po industriji da će praktički značiti jedno te isto jer sad nam to više nije grad Zagreb sad nam je to Primorsko-goranska županija s kojom nemamo nikakvih dodirnih točaka i svedeni smo opet u istu situaciju. Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija, odnosno konkretno županija po zadnjim podacima HZZ-a Zavoda za zapošljavanje ima najveću stopu nezaposlenosti u državi ako je točan podatak koji su oni iznesli na gospodarskom. Samim tim moram reagirat, podržavali smo i podržavam sve ovo ali čisto napominjem u toj situaciji Sisačko-moslavačka županija, grad Sisak i sva ova mjesta koja su dole praktički su dovedeni opet u istu situaciju. I ono zbog čega sam se ustvari javio čisto i vama da dam priliku da nadopunite sve rekli ste nakon upita prema Europskoj komisiji stav Europske komisije smo čuli da oni nisu tražili ni na koji način smanjenje broj regija na dvije regije nego da i onda ste upotrijebili jedan termin koji me zbunio. Poslušničko klimanje glavom. Nije to bilo poslušničko kimanje glavom ovo je bilo čak dodvoravanje u onom dijelu koji se ne traži. Mi smo sad ispali veći katolici i od Pape. Mi sami sebi radimo štetu. E sad možemo pričati o tome da li je to dodvoravanje ili nije ali mislim da ste htjeli nešto drugo reći. **Batinić, Milorad (HNS)** Imamo odgovor na repliku, kolega Burić izvolite. Poštovani kolega Novak. Dakle istakao sam nekoliko puta u raspravi. Razvijeni Zagreb sa ovako visokom stopom objektivno to nismo mi to izmislili u koju god regiju da ga stavite umjetno će podići statističke pokazatelje razvijenosti toj regiji. Mi se slažemo da u onoj podjeli na tri regije je smetao Sjeverozapadnoj Hrvatskoj jer bez nje i ta sjeverozapadna Hrvatska je na 50% BDP-a bila. Ali sad smo napravili umjetno. Umjesto da smo ograničili da izdvojimo grad Zagreb, mi smo išli na to da tome dodamo i Slavoniju i Baranju pa ćemo sad nju podići umjetno. Mi smo preko noći sa 40% naraslo na 64%. Osnovna poanta je u tome da imaš pravo koristiti ta sredstva sve dok ne dođeš do 75% ta jeftina sredstva. Sve dok ne dođeš do 75% prosjeka BDP-a EU. Pa sad zamislite koliko dugo bismo imali pravo, pa to je poanta da uzimamo novce iz EU ne da samo plaćano nego da oni nama daju. Koliko bismo dugo mogli koristiti

zahvaljujući kome? Neće novci završiti kod nas nego najveći dio toga će završiti u gradu Zagrebu jer će imati novce za financiranje a mi nama će, mi ćemo imati samo za manje investicije. I kad ste rekli poslušničko dodvoravanje, klimanje, ovo dodvoravanje je u redu. Mislio sam ne samo na ovo nego i na ono prethodno što smo imali. Naši hrvatski pregovarači u postupku pristupanja EU nisu dovoljno čvrsto zastupali ne samo u ovom pogledu hrvatske nacionalne interese. Drugi su se znali izborit za to, a mi čim su oni rekli ne može fali vam 7 tisuća 125 stanovnika, mi smo rekli dobro. nikom ništa. **Batinić, Sa nama je predstavnik Vlade doktor Jakša Puljiz zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU. Izvolite zamjeniče ministra. Sabora, uvaženi zastupnici i zastupnice. Evo lijepo je čuti kad te netko citira bilo gdje a pogotovo u Hrvatskom saboru. Hrvatska Vlada je pripremila odgovor. Dakle izvješće ste dobili vezano za interpelaciju. Ja ću samo kratko podsjetiti na zaključak tog izvješća. Dakle Vlada predlaže da se odbije interpelacija o radu Vlade RH u svezi uloge Vlade RH na osiguravanja uvjeta za ravnomjeran regionalni razvoj na temelju korištenja fondova EU. Kolega Burić je u svom izlaganju naveo niz stvari iz samoga izvješća. Ja sam imao namjeru proći detaljne kroz izvješće ali zapravo ću se osvrnut na par stvari. Prije svega ja bih rezimirao na ovaj način. Volio bih vidjeti projekt sa područja Slavonije i Baranje koji zbog ovakve podjele zbog ove nove podjele neće biti financiran. Jedan jedini projekt. Ali ću vam nabrojati desetke projekata iz sjeverozapadne Hrvatske iz područja komunalne infrastrukture prometne infrastrukture, obrazovne infrastrukture i sve moguće društva infrastrukture koji ne bi bili financirani već u 2014. da smo ostavili staru podjelu. Dakle nemojmo brkat kruške i jabuke. Slavonija i Baranja neće ni na koji način biti zakinuti ovom podjelom. Zašto? Pitanje statističke podjele na dvije regije uređuje prije svega globalno financijsku omotnicu za RH i potom uređuje pravila korištenja EU fondova na razini statističkih regija ukoliko ukoliko postoje razlike u kategorizaciji regija kao što je to kolega Burić spomenuo. Dakle mi bi imali veliki problem ukoliko imamo jednu ili dvije ili tri statističke regije koje su kategorizirane kao najslabije razvijena područja i još neku jednu ili dvije regija koliko god koji su kategorizirani kao srednje razvijena ili više razvijena područja. To bi bio veliki problem. Ali u situaciji kada vi imate cijelu Hrvatsku kategoriziranu kao najslabije razina područja, da imate iste uvjete onda imate ravnomjerne odnosno imate mogućnosti da definirate vlastita pravila, vlastita nacionalna pravila kuda ćete usmjeravati sredstva. Šta to znači u konačnici? To znači da će RH sama određivati u okviru omotnice na razini RH koliko želi u pojedine krajeve Hrvatske usmjeravati. I ako se zaključi da je Slavoniju i Baranju potrebno usmjeriti dvostruko više sredstava percipira nego u neko drugo područje RH hrvatska Vlada to može napraviti, nema nikakvih ograničenja. Ali da je ostalo po starom da smo ostavili sjeverozapadnu Hrvatsku kao posebno područje onda bi se suočili sa ograničenjima iz regulative koja uređuje pitanje korištenja EU fondova i onda bi imali pravila kao što su da najmanje 50% svih sredstava mora ići za prioritete koji se tiču istraživanja i razvoja, obrazovanja, radne snage itd. za koje unaprijed znamo da veliki dio sjeverozapadni Hrvatske uopće ne bi mogao ponuditi dovoljno projekata. A da bi brojni projekti od vitalnog interesa koji su u sferi komunalne infrastrukture, društvene infrastrukture itd. ne bi mogli biti financirani. Jednostavno su različita pravila igre, a mi smo na ovaj način postigli to da imamo mogućnost da sami uredimo u okviru naše nacionalne politike regionalnog razvoja kako želimo usmjeravati ta sredstva. I nema nikakvih problema da mi za Slavoniju definiramo poseban prioritet od 200 milijuna eura, posebnu, samo za Slavoniju. Reći ćemo nećemo napisati Slavonija napisat ćemo da je to slabija razina područja jer slabije razvijenih područja to ćete se složiti ima i drugdje a ne samo na području Slavonije. Dakle posebna omotnica u okviru operativnih programa za najslabije razvijena područja. To je autonomno pravo svake zemlje članice. I to je ono što smo mi htjeli postići. Ovo o čemu vi govorite o brojnim projektima sa područja Slavonije to su nažalost projektne ideje. Dok to dođe do faze zreloga projekta proći će puno vremena. Dakle mi svaki dan raspravljamo o pripremljenosti projekata i pokušavamo ubrzati tu pripremu koliko god je moguće. Pitanje osiguranja nacionalnih sredstava za pripremu projekata i za sufinanciranje odnosno plaćanje nacionalnog učešća je sasvim drugo pitanje. to je problem koji imamo na stolu i to se ne tiče statističke podjele osim u onome dijelu da je opet ostala stara podjela jer što bi bila posljedica da je ostala stara podjela? Jedna posljedica bi bila ta da bi za područje sjeverozapadne Hrvatske morali naći 300 milijuna eura dodatnih sredstava za sufinanciranje jer oni ne bi imali mogućnost korištenja EU sredstava po stopi sufinanciranja od 85% nego bi imali po stopi od 60%. U nekim programima još i manje. Na ovaj način to smo anulirali. Ali naravno da će hrvatska Vlada voditi računa o tome da pomogne najslabije razvijenim područjima. Ovaj program o kojem govorite kolega Burić to je samo jedan od programa. 120 milijuna kuna je samo jedan od programa kroz koji Ministarstvo regionalnog razvoja, to se odnosi samo na Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira pripremu projektne dokumentacije u hrvatskim regijama pri čemu posebno vodi računa o najslabije razvijenim područjima. Mi imamo poseban potprogram koji se zove "Financiranje projektno tehničke dokumentacije za slabije razvijena područja" na koje se mogu aplicirati samo jedinice lokalne samouprave s indeksom razvijenosti ispod 75%. I to su načini kako se vodi politika regionalnog razvoja, dakle osiguramo posebnu podršku slabije razvijenim područjima u pripremi projekata a sada razvijamo model zajedno sa Ministarstvom financija kojim ćemo osigurati i riješiti pitanje nacionalnog sufinanciranja gdje ćemo opet izaći u susret slabije razvijenim područjima. Dakle nema nikakve bojazni da će ovim rješenjem bilo tko u Hrvatskoj ostati zakinut. Daj Bože da smo mi u situaciji da neki projekt iz Slavonije i Baranje zbog ovakve podjele ne može proći, to bi bilo sjajno da mi dođemo do te razine apsorpcije ali suština problema oko korištenja EU fondova je u pripremljenosti projekata i samo tu. A mehanizmi kojima će se osigurati ravnomjerni regionalni razvoj su u našim rukama i nema straha. Ja se nadam da ćemo mi dobiti puno konstruktivnih prijedloga kada budem predlagali te mehanizme pa da nam ukažete kako naši prijedlozi nisu dovoljno kvalitetni, ne osiguravaju dovoljno prednosti za slabije razvijena područja, možda ponudite neke ideje po tom pitanju i ja se nadam da ćemo onda zaista imati kvalitetan dijalog. Ali po ovom pitanju nema dileme. Hrvatska je napravila fantastičnu stvar i to u jednom vrlo teškom vremenskom trenutku. dopustite samo da vam ovo kažem. Mi smo s Europskom komisijom počeli dijalog u 3.mjesecu pokušavajući pronaći način proceduralni da provedemo tu promjenu i to nije bilo jednostavno, to je dijalog koji traje. Mi smo tek krajem 6.mjeseca došli u situaciju da smo postali svjesni mogućnosti da možemo možemo napraviti promjenu statističkih regija i napravili smo jer smo sigurni da je ona bolja jer je ovo jedina podjela koja garantira svim područjima RH najpovoljnije korištenje EU fondova. A naša je stvar kako ćemo se mi unutar Hrvatske odrediti prema pojedinim područjima kome ćemo dati prednost kome nećemo. I nemojmo govoriti o zapostavljanju pojedinih područja kada su u pitanju EU fondovi. Vi znate i za velike projekte na području Slavonije kao što je npr. vodoopskrba odnosno pročistač za Slavonski Brod koji se 100% iz EU fonda i iz nacionalnog proračuna 100%. Znate za model sufinanciranja velikog projekta u Osijeku dakle vodoopskrba grada Osijeka sa ugradnjom pročistača 72 milijuna eura prema modelu udjel grada Osijeka je 7% Mislim o čemu pričamo. Do niza drugih projekata, ono što mi sad radimo sa Ministarstvom financija je da tražimo model koji će to sustavno riješit, ne samo u području voda nego i u području okoliša, u području prometa i svim ostalim područjima za koje se mogu dobit sredstva iz EU fondova i naravno da ćemo voditi o tome računa da postoje razlike u fiskalnim kapacitetima. Spomenuli ste Grad Zagreb. Vodit ćemo računa o tome koliko sredstava ide u Grad Zagreb. Da je Grad Zagreb izdvojen kao posebno područje on bi mogao prema našoj stimulaciji računat na godišnje 14 milijuna eura. Ok, možda je to možda je to fer. Prvo kad govorimo o fiskalnim kapacitetima uspoređujemo Grad Zagreb sa gradovima, dakle nije fer uspoređivati fiskalni kapacitet Grada Zagreba sa županijama. To nije isto. Ako ćemo uspoređivat trebamo uspoređivat gradove i gradove. Odnosno, Grad Zagreb istovremeno ima status i grada i županije pa onda usporedimo proračun svih županija, proračun gradova pa ćemo onda neke relevantne zaključke donosit, ali istina je nesumnjivo da Grad Zagreb ima izniman fiskalni kapacitet iako nije najveći per capita u Hrvatskoj, ima jedinica koje imaju veći kapacitet per capita. Postoje projekti koji su nesumnjivo od nacionalnog značaja. Ja bih volio da se svi složimo da to nisu zagrebački projekti, to nisu projekti Grada Zagreba, to su nacionalno važni projekti. Ako mi govorimo o projektu kampusa Borongaj, možda ja griješim, možda mi u Vladi griješimo ali mi ih ne gledamo kao zagrebački projekt, to su za nas nacionalni strateški projekti koji će donijeti dobro ne Gradu Zagrebu samo nego prije svega Hrvatskoj u cjelini. Zahvaljujući ovakvom rješenju takvi će se projekti moći financirat, ali to ni na koji način ne ugrožava projekt Tehnopolisa u Osijeku, ni na koji način. Ima sasvim dovoljno sredstava za Tehnopolis u Osijeku i za tehnološki park u Čakovcu i sve ostale druge projekte. Evo prošlo je vrijeme, zahvaljujem. I vama sam kolega Buriću 60 sekundi dao. Naime, imamo replike. Prvo ćemo replike, onda ćemo dati predstavniku odbora i onda vi kao predlagatelj. Takav je redoslijed. Može? Prva replika Zoran Vinković, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, predstavniče Vlade, mene zanima jeste vi isti Jakša Puljiz koji je branio na ovakav gorljiv način podjelu Hrvatske na tri statističke regije. Da li je to isti čovjek? Ako je onda me čudi ovo branjenje, posebno što znam kakvi su argumenti bili u obrani one bivše statističke podjele. Ja ću vam objasniti jednu drugu stvar, kako ide to u financiranju europskih fondova i pomoći Slavoniji. Spomenuli ste dva projekta, Brod, Osijek, ja ću vam reći da je tu i Đakovo sa 37 milijuna eura, također kanalizacija i prečistač koji je bio drugi na rang listi poslije Karlovca pa je onda vremenom kako ide politička podobnost padao do 8. mjeseca i cjelokupni sustav je centraliziran, cjelokupni sustav. S druge strane, kada su već svima toliko puna usta Slavonije i Baranje, ovih 23 godine ili 22 godine, zbog čega je onda ta Slavonija i Baranja najzaostalija hrvatska regija, zbog čega je kupovna moć u Istri ili u Zagrebu negdje od 16 do 17 tisuća eura, a u Slavoniji i Baranji po glavi stanovnika dakle kupovna moć 3 do 4 tisuće eura godišnje. Zbog čega smo imali Fond za regionalni razvoj svih ovih godina kada je zahvaljujući radu tog fonda opet Slavonija i Baranja ostala najzaostalija regija. I ovom podjelom ponovno se uzima novac Slavoniji i Baranji i ponovno će oni koji su bili siromašni zaostajati i ostajati siromašni u odnosu na sada najrazvijenije dijelove Hrvatske i to je jedina istina. A mi se trebamo nadati kako će evo i ova Vlada i Ministarstvo biti blagonakloni u cjelokupnom postupku prema Slavoniji i Baranji i obećavati milijune eura, jer ne vjerujem.

ja mislim da sam uočio par nelogičnosti u vašem prezentiranju, međutim osvrnut ću se samo na jedno, Vlada odnosno ministar Grčić mjesecima već prije hvali se time kako je ova Vlada, dakle kako se za vrijeme ove Vlade podigla realizacija projekata, dakle uzimanja sredstava iz pretpristupnih fondova, ne znam točno sad, na 60, 70%. Vi ste se osvrnuli na izlaganje gospodina Burića i rekli kako za projekte treba vremena, vremena i vremena i meni je to jasno pa me onda zanima kako ste vi u kratko vrijeme uspjeli podići realizaciju projekata, odnosno uzimanje sredstava na ovako visok postotak. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Ivan Drmić. Poštovani zamjeniče ministra, evo nažalost čekamo već 4 mjeseca da ova tema dođe u Hrvatski sabor. Ja se sjećam izjava predstavnika Vlade prije 4 mjeseca kada je možemo reći ova informacija o ovakvoj podjeli na regije iscurilo u javnost pa vam ja ovdje postavljam pitanje, ali nikad nismo dobili odgovor zašto se ovaj posao radio daleko skriven od očiju javnosti iako je praksa u svim demokratskim društvima da se otvori određena vrsta javne rasprave. za ovu informaciju saznali tek iz medija kada kako sam rekao, kada je igrom slučaja procurilo u javnost. Tada ste govorili koliko se sjećam da je to bio jedan obvezujući naputak Europske unije, danas kad vas slušam za govornicom vidim da to nije bio naputak Europske unije i objašnjavate nam da je to rađeno za naše dobro. Ja vam moram reći ovim putem da nas nije strah Europske unije, nije nas strah da nećemo biti praćeni od strane Europske unije naši projekti jer je Grad Zagreb s nama. Mi se bojimo odluka hrvatske Vlade i vas kao zamjenika ministra koji svaki put drugačije pričate. To smo već navikli. Ali isto tako, ponukani iskustvom da samo gledamo kako se lijevaju suze za Slavonijom i Baranjom sa ove govornice od strane predstavnika Vlade, a doći ćemo u situaciju da ćemo se nagodinu sa Zagrebom boriti za ovaj udjel koji moramo mi platiti 15 do 40% za projekte iz iste zdjele, iz državnog proračuna. iskustva i opečeni smo dosadašnjom praksom kad hrvatska Vlada nešto dijeli da vrlo malo toga završi u Slavoniji i Baranji. Evo, to je razlog zašto se mi bojimo. Dobili smo činjenica je ova dva projekta ne zato što ste pravedno dijelili već su to jedina dva projekta u ovoj regiji koja su bila spremna. Zagreb nije ništa radio u pripremi na projekte i zato im ove godine niste ništa dali. Dali ste dva u Slavoniji.

i zamjenika mogu riješiti neke dubioze. Prije svega da riješimo lokalne sebičnosti koje zaista sve više i više se ovdje otvaraju na način da sve meni treba dati, a briga mene za druge. Ja ipak u tom dijelu mogu reći da smo do sad bili taoci, naša sjeverna Hrvatska Međimurje, Zagorje i ostali do sad ovog rada i aktivnosti zato što smo tim dijelom bili itekako uskraćeni svim programima i projektima koji su bili odrađeni. Ja čujem mnoge projekte koji su bili na svim ostalim područjima Hrvatske. Hajde da čujemo koji se projekti odvijaju u Varaždinu, Međimurju i Hrvatskom zagorju. Koji se to dijele projekti? Do sad niti jedni. Ovakvih razina kao što su bili tu mogu samo isto reći za sebe da sam do sad zahvaljujući prijašnjoj vlasti kao brdsko-planinsko područje se financirao …/Govornik se ne razumije./… i koristi 8 fondova EU koje sam također svojim sredstvima i plaćao svoje učešće u ostalom dijelu. Ništa nisam dobio od razine, mada sam bio brdsko-planinsko područje, 4 godine ništa. da razbijemo jedne zablude koje ste vi tu istaknuli. Zablude jer to je ono da nam netko treba sve nešto dati, da su sredstva ta koja će nama omogućiti ravnomjeran mogu vam dati neko sredstvo i novce koliko god želite, ali ako vi niste sposobni to iskoristiti i imati svoje ciljeve zabadava vam sve. Znači, ono zaista se pozivam na što ste rekli izazov neka netko ima projekte za koje vi niste kao ministarstvo sposobni dati sredstva. Jer da ih nema u fondu EU da ćete onda vi dat. Evo, ja to prihvaćam. Imamo puno projekata, puno programa ne samo u našoj regiji. Dobro ste upoznati s njome, nego i šire. To je ono što trebamo svi zajedno napraviti da ta sredstva iskoristimo. Nitko nije uspio ta sva sredstva iskoristiti koliko ih ima. Znači da nitko neće ni biti uskraćen njima. To neka bude izazov svima nama. Ja ga prihvaćam. Hvala. Hvala i vama. I zadnja replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Pa vrlo interesantno je slušati obrazloženja koja se pišu iz iste tvornice. Ja se sjećam kad je trebalo Hrvatsku podijeliti na statističke regije onda je došlo najoptimalnija podjela na 5 statističkih regija. To je tada servirano sa niz podataka podastrto Vladi u kojoj sam i ja bio, pa onda se na kraju našlo kompromisno rješenje sa 3 regije. I sad gledajte, mi u trenutku kad trebamo se pripremati jer administrativno nismo sposobni to treba reći istinu. Vlada je imala svoju koordinaciju za EU fondove na čelu koje sam bio ja kao ministar financija i kolega Pankretić iz regionalnog razvoja s kojim je Europska komisija bila izuzetno zadovoljna kako je funkcionirala, a zadatak te koordinacije je bio isključivo dignut administrativne kapacitete Republike Hrvatske. To je bio zadatak Ministarstva financija. Zadatak Ministarstva regionalnog razvoja je bio kako potaći jedinice lokalne samouprave da kandidiraju čim više projekata da nam se ne dogodi ono što se dogodilo Bugarskoj i Rumunjskoj kad se povuklo samo 10% projekata. Imamo određena loša iskustva iz korištenja predpristupnih fondova. To je možda grad Karlovac najočitiji primjer, gdje naprosto u Hrvatskoj a to svi moramo priznati od toga ne treba bježat kad smo spojili svu pamet jedva smo uspjeli složiti nekako ljude da mogu vodit te projekte. I sad gledajte. Mi već mjesecima, Vlada sad najedanput ima svoju teoriju, kolege iz HDSSB-a iz ovog dijela i HDZ-a i ostalih iz ovog slavonskog dijela logična stvar da se boje da će ostat uskraćeni umjesto da Vlada bez obzira na ovu raspravu izrađuje ono što treba, a to je da sve institucije u Republici Hrvatskoj od fakulteta, instituta sve digne na noge da se rade programi i da možemo povući više sredstava. Jer kolegice i kolege, kad pogledate načine i tehniku povlačenja sredstava, kad pogledate što se događa nekim drugim zemljama kojima se sad oduzimaju ta sredstva onda ćete vidjet u kojoj mi zabludi živimo. Samo kažem, iz iste tvornice vam izišla priča da je 5 regija najoptimalnije za Hrvatsku, onda po nečijoj potrebi za moju Vladu kojoj sam ja bio tada je rečeno da su to tri regije, da bi sad na kraju ispalo dvije. Ali na kraju dozvolite mi samo još jednu rečenicu. Kolegice i kolege, jedina istina za nas u Hrvatskoj i za sve regije da nemamo administrativne kapacitete i pitanje je da li imamo dobre programe. I to je najveći problem i mislim da se oko toga trebamo tući. Isto tako, treba se itekako borit da Hrvatska postane jednako regionalno razvijena. Hvala lijepo na razumijevanju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Odbora za lokalnu samoupravu kolega Vinković. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo na zamolbu određenih zastupnika ja ću skratiti ovo čitanje izvješća sa Odbora za lokalnu i područnu samoupravu koje je na svojoj 11. sjednici održanoj 14. studenog 2011. godine raspravilo interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade na osiguranju uvjeta za ravnomjerni regionalni razvoj na temelju korištenja fondova EU koje je predsjedniku Sabora podnijelo 17 zastupnika Hrvatskog sabora. I nakon ovih riječi predlagatelja i nakon rasprave na Odboru za lokalnu samoupravu i nakon izvješća i mišljenja Vlade RH o predmetnoj interpelaciji Odbor za lokalnu i područnu samoupravu za ovu predloženu interpelaciju glasovala su 4 člana odbora dok je 5 članova odbora bilo protiv. I stoga je odbor, dakle obzirom na većinu glasova Odbor za lokalnu samoupravu odlučio je predložiti Saboru sljedeći zaključak: da se odbije ova interpelacija o radu Vlade RH Ja ne Ja ne moram govoriti kojih je 4 članova odbora glasalo za interpelaciju, a kojih 5 protiv. Opozicija za interpelaciju, vlast protiv. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime predlagatelja javio se … /Upadica predlagatelj ima prednost. Kolega Mandić. A mora početi rasprava? Evo ispravak, kolega Burić evo korekcija od iskusnijeg. Počinjemo raspravu pa onda možete u ime predlagatelja. Najprije idemo s raspravom po klubovima. Prvi je Ivica Mandić u ime kluba HNS-a. Po Poslovniku je tako kolega Burić.

došla u naš Sabor i da o tom možemo razgovarati. I ako budemo donijeli jedan pozitivan zaključak koji će ijedan novi projekat donijeti ova rasprava će uspjeti. Ja bih na početku moje rasprave rekao da RH već ove godine 2013. uplaćuje u zajedničku kasu EU 1 milijardu i 700 milijuna. Znači, to je ono što ćemo mi svakako dati, a pitanje je koliko ćemo mi od toga povući. Tako da ja imam veću bojazan da mi nismo u stanju ni administrativno ni fiskalno povući ta sredstva. Cilj ovih potpora koje dolaze u EU koje imaju regionalni pristup je sigurno u prvoj namjeni je to pitanje sigurnosno, a u drugoj smanjenje socijalnih razlika između pojedinih regija EU. Mislim da sa ovakvim mjerama koje su predložene, sa dvije statističke regije dajemo jednake šanse svim dijelovima dijelovima RH u povlačenju sredstava. Jer loša iskustva zemalja EU koje su pristupile prije nas su poražavajući, 10, 15 i jedna od najuspješnijih zemalja Poljska koja je povukla nešto ispod 75%. Ono u čemu se ne slažem sa predlagačem ove interpelacije je to da ova sredstva nisu zagarantirana. Da su ova sredstva zagarantirana za namjene ublažavanja razlika po pitanju kvalitete života, po pitanju BDP-a onda bih ja prihvatio ovu opravdanost i u potpunosti da je ovo točno. Jer ja dolazim iz Slavonije, dolazim iz regije koja je po svim pokazateljima jedna od nerazvijenijih. S obzirom da nisam uvjeren da bez obzira koliko imali statističkih regija da ih imamo i 20 da bi tih 20 regija bile pravilne i točne. Ali ovom podjelom na dvije statističke regije mi samo dajemo mogućnost da svi dijelovi RH mogu maksimalno platiti 15% svojih sredstava. Tu ja nijednog trenutka nisam ljubomoran što će koristiti tu blagodat i građani Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Primorsko-goranske županije ali vjerujem da oni projekti koji budu dolazili iz regije iz koje ja dolazim a koji su prije svega kvalitetni da mi nećemo imati konkurente iz ovih regija koje sam spomenuo da su možda razvijenije. Ja ovdje ne bih previše govorio o staroj klasifikaciji iz 2007. gdje su bile tri regije i koje bi omogućavalo ovoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj svega povlačenje sredstava iz EU po povoljnim uvjetima od 85% do 2013. godine. Sa ovakvom podjelom na dvije statističke regije i ovom dijelu RH omogućujemo da povlače sredstva pod povoljnim uvjetima od EU 85%. Nije mi jasno da moji kolege koji dolaze iz iste izborne jedinice iz iste regije Slavonije i Baranje da su u ovom trenutku oni preosjetljivi na EU jer jer mi ovdje ako bi Grad Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska bila u istoj regiji taj puta bi RH bila dužna od 40 do 50% sufinancirati tih projekata. Znači, mi štitimo EU, ne štitimo Hrvatsku. Mi u biti ovdje opterećujemo značajno Hrvatsku. Iz tih razloga mi u klubu HNS-a smatramo da je ova podjela na dvije statističke regije dobra, pogotovo pogotovo što je moguće da Uredbom EZ 1059/2003 koja daje zemlji članici da svake tri godine može promijeniti u jednom trenutku kad dođemo na približan razvoj Grad Zagreb i nekakav drugi dio uz njega možemo staviti ali te razlike ne smiju biti prevelike. Taj puta mi možemo onda dozvoliti da ove ostale regije koje su ostale i dalje nerazvijene da taj način korištenja europskih fondova pod povoljnim uvjetima može biti duže nego 2013. ili možda ne znam koliko daleko. Temelj za uspješne pregovore o novoj klasifikaciji u svrhu je ravnomjernog razvoja hrvatskih regija te povećanih mogućnosti korištenja sredstava strukturnih fondova EU. Ovdje ću reći da novom klasifikacijom od 1. siječnja 2013. godine u statističkoj regiji 1 se nalazi sjeverozapadna Hrvatska, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i 5 Slavonsko-baranjskih županija i tu je negdje oko 3 milijuna stanovnika dok je ovaj Jadran ili kontinentalna regija, dok je Jadranka regija broji negdje oko 1, 500 tisuća stanovnika. Uglavnom tu je bitno napomenuti da sve te regije, jedna i druga mogu koristiti sredstva EU pod povoljnim uvjetima, znači do 85% sredstva EU, a ostala sredstva su RH, jedinice lokalne samouprave i županije. Da je i ovom podjelom na dvije statističke regije kao jedan,

Tako da i u ovoj podjeli možemo uvijek govoriti o različitim dijelovima i različitom stupnju razvijenosti, gdje RH, a posebice Ministarstvo regionalnog razvoja mora svojim mjerama, svojom svojom stručnom pomoći, svojom tehničkom opremljenosti pomagati sve jedinice lokalne samouprave, kako financijski tako i stručno. Jer ja kao predstavnik jedinice lokalne samouprave ovdje mogu odgovorno reći da najveći broj jedinica lokalne samouprave nije stručno i fiskalno osposobljen za konzumiranje ovoga svega. Iz tih razloga apeliram na zamjenika ministra regionalnog razvoja da prema jedinicama lokalne samouprave, koji su nerazvijeni, koji su iz ruralnih prostora pomogne se i stručno i financijski u realizaciji, ostvarenju, povlačenju ovih sredstava iz EU. Kad gledamo ove dvije statističke regije, kontinentalna Hrvatska ona je negdje sada na 63,4 prosjeka EU, dok je Jadranska hrvatska Znači imamo dvije statističke regije koje su popribližno uravnotežene i mislim da u vremenu koje je pred nama velika je odgovornost i na Ministarstvu regionalnog razvoja, velika je odgovornost na županijama i da uz znanstvene ustanove, razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave moramo napraviti dovoljan broj kvalitetnih projekata i dovoljno sredstava povući. Bilo bi svakako dobro da taj dio povlačenja sredstava bude barem iznad 70%. Ono što bi htio dati za usporedbu o kojima je riječ, o kojim sredstvima je riječ. Rekao bi da sada sve jedinice lokalne samouprave i županije u RH iz državnog proračuna koriste negdje od 10 do 11 milijardi. Sa ovim sredstvima iz EU mi ćemo moći svake godine povlačiti preko 15 milijardi. Znači svi proračuni jedinica lokalne samouprave, županija, Grada Zagreba je puno veći nego kapacitet, nego ovo što mi imamo sada. Po meni mislim da mi u klubu HNS-a mislimo da je statistička podjela korektna i da omogućava RH korištenje povoljnih sredstava iz EU, a na nama svima je odgovornost da broj projekata, broj povlačenja sredstava bude na visokoj razini koje će omogućiti kvalitetniju, bolju, bolji razvoj svih dijelova, a pogotovo izjednačavanje sa onim razvijenim dijelovima RH. Ovdje bi se mogli, kod ove teme sigurno dotaći i o kapacitetima financijskim koji su jedinicama lokalne samouprave i županijama, da ima i tu nepravdi, ali po pitanju ovoga dijela klub HNS u potpunosti podržava ovaj dio i ove napore jer smatramo da ne trebamo biti, ponašat se po onom što dobiješ ti, tvoj susjed će dobit duplo više. Da želimo da nekom se dogodi nešto da bi ovom bilo duplo lošije. Mislim da je ovo na tragu dobrog rješenja i trebamo dati potporu svim da ovo bude na pravi način riješeno. Hvala i vama. Imamo prijavljene 3 replike. Prvi se javio Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine kolega Mandić, ja se čudim vama. Vi dolazite iz 5 izborne jedinice ako živite u 4, dakle u Đakovu živite, ali ste u 5 izbornoj jedinici bili izabrani, dakle u izbornoj jedinici koja se sastoji od Brodsko-posavske županije čiji je bruto društveni proizvod 34%. Dakle, najniži u odnosu na EU, dakle najniži u RH. Taj postotak je niži i od najgore Rumunjska regije koja postoji, koja ima 40%. Dakle, to je nešto nevjerojatno da jedna Brodsko-posavska županija, koja je nekad važila kao bogata i plemenita, kao i cijela Slavonija spadne na ovako niske grane. I sad vi dolazite iz te regije i to govorite, ovako kako govorite. Onda nam obećajete lažno, dajete nadu iz grizodušja da možete za 3 godine promijeniti NUCS regije statističke. Pa zbog čega to sad govorite? Zato što imate grizodušje, a osim toga uzalud vam grizodušje kad vi sami znate, a nećete reći, prešutite da se promjena može odnositi, govorim o fiskalnim, dakle stvarima samo sa novim proračunom EU koji važi tek od 2020. godine. A čekaj "Kenčo dok trava naraste.", znači idemo Slavonija čekati do 2020. da može povući sredstva u većem opsegu nego što li je sada. Dakle, govorite o najveći dio jedinica lokalne samouprave nema stručne kapacitete, administrativne da povuče. Pa normalno, pa o tome i mi govorimo, upravo da su ti apsorpcijski kapaciteti Zagreba veći financijskog stanja Grada Zagreba i ove regije, ali i zbog da kažem administrativno institucionalnih potencijala koje ovaj grad ima i da kažem za povlačenje sredstava, za apsorpciju sredstava. I to će tako i bit, ovakvim ujednačavanjem na na 64% svih jasno da će tko jači taj kači. A to zna se tko je grad Zagreb: Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Mandić izvolite. mogućnost onog dijela iz kojeg mi dolazimo po kojim smo uvjetima mogli dobiti sredstva. Po 85% po novoj podjeli. Da li se išta promijenilo? Isto možemo dobiti po 85%, znači po povoljnim sredstvima. Nemojmo biti ljubomorni ako će netko drugi to moći ostračit. Ono što sam rekao u mojoj raspravi da tražim pomoć i od regionalnog ministarstva, od županija pomoć svim jedinicama da da pokušamo stvoriti stručne ekipe od razvojnih agencija, fakulteta da vidimo koji su to projekti koji se vežu od razine 3, 2 do 1 i to je po tome da tu pomognemo. A sa ovom pričom da nas netko krade ili da nas netko vara nećemo dobro proći. Na takve priče Europa ne nasjeda. Ja ovdje odgovorno kažem pred hrvatskom javnošću da uvjeti po kojima je Brodsko-posavska županija mogla ostvariti sredstva u statističkoj podjeli na tri regije. Ništa se nije promijenilo na lošije za Brodsko-posavsku županiju ni sa dvije. Isti su uvjeti 85%. Ne trebamo biti ljubomorni ako i netko drugi može povlačiti sredstva kao i mi. A stvar je centralne državne i Vlade da vodi računa isto kao i EU o ravnomjernom razvoju svih njenih dijelova. Hvala. Ivan Šuker replika. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Mandiću ja bih htio uz podršku kolegama iz HDSSB-a mislim da bi Hrvatsku trebalo podijeliti na veći broj statističkih regija. To mogu kasnije laborirati ali htio bih se držati ovoga što je ključno u ovom trenutku, a to su administrativni kapaciteti RH za iskorištenje europskih fondova. I nemojmo pričati Poljska je iskoristila toliko sredstava. Znate zašto? Zato što u poljoprivredi nisu imali praktički nikakvih poticaja i svi njihovi seljaci sve što su dobili i dobili puno. I druga oni su najveći dio sredstava povukli u željezničku infrastrukturu. Jel tako ili nije? I kad to uzmete u …/Govornik se ne razumije./… onda vam to izgleda puno. A znate zašto su Bugari i Romunji ovako malo povukli, zato jer su pametovali kao i mi. Mi iz predpristupnih fondova nismo povukli, zapravo povukli smo kad pogledate 95% je bila iskoristivost. iskoristivost. Pogledajte pa ćete vidjeti jer vi kad jedan projekat ugovorite od 20 milijuna eura vama iskoristivost skoči za 50 ili 60%. Pogledajte dvije, sedma, osma, deveta, deseta pa ćete vidjeti kolika je bila iskoristivost. Predpristupni fondovi su trening za učenje, za iskorištavanje EU fondova i dok smo god mi u programima pametovali i ne koristeći se jasnim pravilima igre nego improvizirali Europska komisija nam nije odobravala te programe. Svaki program koji je napravljen prema naputku Europske komisije po njihovim pravilima, taj program je bio odobren. Ali sad dolazi ono najteže a to je kako oni koji provode taj program, kako ta sredstva iskoristiti i karlovac i zaštitna otpadnih voda u Karlovcu, kolegice i kolege svima počevši od Vlade pa nadalje jedinicama lokalne samouprave treba biti ogledni primjerak kako nastanu problemi a dobili ste velika sredstva da riješite gorući problem koji Karlovac ne bi mogao iskoristiti. I uz dakle mi se možemo prepucavati oko ovih 85% međutim statistička podjela na više regija govori na to da smo mogli na početku ići na veće projekte, povuć novce za te regije po tim projektima i bilo bi nam lakše i administrativno i programski pratiti. Vlada se odlučila na ovo, na takav način je preuzela odgovornost na sebe jer jedinice lokalne samouprave dva čovjeka koji u životu nisu napravili jedan program ne mogu napraviti program za EU a to edukacija po jedinicama lokalne samouprave i to je naš problem kolegice i kolege i to piše sve u dokumentima Vlade. To sve imate napisano. I nemojte misliti da oni što su prije vas radili nisu ništa napravili. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Mandić izvolite. Kolega Šuker, hvala lijepo. Ja sam u svojoj raspravi se dotakao dijela da sam rekao podjela i na pet opet nije idealna i nije pravedna. Podjela na 21 statističku regiju unutar županije imate razlike da ne može uopće uspoređivati. Ali ovo je tako na polju i smatram da nitko nije ovaj oštećen. Ono što što koji nisu radili europske projekte mislite da to je to hrpa novaca pa ćemo uzet. Do tih novaca treba proći puno truda, puno kvalitetnih projekata, a da bude stvar bolja kontrola je puno, puno, puno jača, puno, puno jača nego što mi očekujemo jer pojedine zemlje u EU koji su koristile ove fondove sada moraju vraćati zbog netransparentnog trošenja. Prema tome velika je odgovornost na svima nama i Saboru i Vladi i regionalnoj lokalnoj samoupravi da izradimo kvalitetne projekte, da kandidiramo i da povučemo maksimalni iznos. ovaj iznos sredstava iz EU to će se značajno odraziti i po pitanju i BDP-a i svega u RH jer vrlo vjerojatno da će to sve odrađivati i tvrtke iz RH i da će doć do jedne uposlenosti i svega ostalog. Ali ako budemo prepucavali se i politizirali smatram da s ovim nećemo dobiti ništa jer od rasprava koju je u pravu, tko nije u pravu nećemo dobiti ništa. Ovdje su u pitanju stvarni projekti,

Evo ja bih rekao nekoliko riječi. Dakle neću govoriti sada o regijama jer ovdje doista rečeno puno toga ali reć ću da je nepravda jedna učinjena neću govorit o Ministarstvu regionalnog razvoja, Ministarstvu poljoprivrede ali kad govorimo o programu IP i komponenti 5 dakle tu je već nanesena jedna nepravda koja se kasnije i pretvara u IPARD gdje je Slavonija i Baranja zakinuta a koji su to gradovi i općine zakinuti. Kako je moguće da netko u ministarstvu kaže da do 10 tisuća stanovnika odnosno ispod 10 tisuća stanovnika gradovi i općine mogu participirati u programu gdje su 85% nepovratna sredstva Eu i koji su to gradovi. Primjerice moji prijatelji u Vrsaru u tim drugim gradovima gdje ima 2 tisuće stanovnika imaju proračun 27 milijuna kuna, a moja Pleternica moj grad ima 11 tisuća stanovnika izvorni proračun 6 milijuna. Na stranu što mi godišnje gradimo za 50 milijuna to neću sada o tome govoriti kako i na koji način. Ali to je nepravda prema tome ruralnom dijelu stanovništva. Ja ne mogu participirati u tom programu gdje mogu u infrastrukturi i u bilo kojem drugom obliku participirat a gradovi koji imaju 2, 3 tisuće stanovnika koji imaju proračun i koji neće koristiti ta sredstva jer nemaju potrebe jel imaju dovoljno sredstava, mi smo tu zakinuti. Evo tu je Slavonija i Baranja zakinuta dakle u IPA-i komponenti 5C koji se kasnije pretvara u IPARD. I ja molim ovdje i zamjenika ministra koji je u strategiji dakle onoj grupi gdje se gdje se radi strategija razvoja i gospodarstva u RH da se tu nešto promjeni da se zaštite upravo ovakve regije i ovakve gradove i općine koje imaju 10,5 ili 11 tisuća stanovnika male proračuna ne mogu participirati, a oni koji imaju 2, 3 tisuće stanovnika neće uopće iskoristiti govorimo o neiskoristivosti europskih sredstava oni nemaju potrebe oni imaju 27, 30 milijuna kuna … ja molim da se tu nešto doista kažem nije sada ovdje ministarstvo poljoprivrede ali isto i regionalnog razvoja da se o tome povede računa. Hvala lijepa.

u svojoj raspravi sam apelirao na Ministarstvo regionalnog razvoja da povede posebnu pozornost onim dijelovima RH koja su najnerazvijenija. Ako je to politika i EU onda to mora biti politika RH da se posebna pozornost obrati prema onim najslabijima. Ovi jaki oni sebi znaju pomoći i sami. Ovima koji su najslabije financijski snažni njima treba pomoć da dođu na pravi put i tu se kolega slažem u potpunosti. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. I sada u ime predlagatelja kolega Dinko Burić. Izvolite.

Evo ja sam poželio pri kraju svog uvodnog dijela u ime predlagatelja da razgovaramo snagom ne samo emocija nego i argumenata pa ipak vidim da ide rekao bih u dobrom smjeru. Međutim argumenti trebaju biti vjerodostojni. Kolega Mandić još dok ste ovdje volio bih vam nešto samo posebno naglasiti. Ne radi se o ljubomori da bilo tko bilo koja županija, općina, grad bilo koja regija u Hrvatskoj koristi sredstva

koristiti ta sredstva sufinancirana sa 85% prema sadašnjem stupnju razvoja i koliko dugo jer ako svi koristimo od starta sredstva u visini 85% onda će RH zahvaljujući onima koji su sada znatno razvijeniji i koji će moći povlačiti sredstva prije doći na onih 75% BDP EU i ispasti iz grupe slabije razvijenih regija i neće moći koristiti više sa 85% sufinanciranja nego će u najbolju ruku otići na 60% u tome je opasnost. Kada govorite kako niste protiv toga, smatrate da je pravedno ovako, vi dolazite iz stranke ne samo iz Slavonije i Baranje nego dolazite iz stranke čiji su čelnici evo i bivši gospodin Čačić i vjerojatno buduća gospođa Pusić i ja ću vas podsjetiti na njihove riječi iz ne tako davne prošlosti koje nisu nikada demantirali ni kada je došlo do promjene sa tri na dvije regije. Evo gospođa Pusić je rekla rekla iako smo ispregovarali tri statističke regije, ugovoreno je da se one mogu promijeniti nakon popisa stanovništva te 2011. I jedini uvjet je da ih ne smije biti više od 5 i citiram "podjela na 5 regija je logičnija i bliža zdravoj pameti jer omogućava da što više regija povuče novac". Gospođa Pusić nije promijenila mišljenje. I mislim da nije baš ni uputno da vi tako hrabro govorite kako je to dobro jer idete kontra mišljenja vaše buduće predsjednice. Ali dobro imate pravo na svoje mišljenje. A da ne kažem da je bivši prvi potpredsjednik Vlade RH rekao da je to dugoročno strateško žrtvovanje jednog dijela Hrvatske u tom slučaju sjeverne Hrvatske i nanošenje štete cijeloj Hrvatskoj. Grad Zagreb, nitko nije protiv toga da grad Zagreb dobija novce ali on smeta i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u tome. Neka bude zasebna regija, ima pravo na sredstva iz EU, ima. Gospodin Puljiz zna da i u ovom višegodišnjem financijskom okviru koji bi trebao biti usvojen čini mi se da će danas ili ovih dana o tome odlučivati za idućih 7 godina, od onih 336 milijardi eura koji su predviđeni, 68,8% je predviđeno za slabije razvijene regije, samo onih 31,2% su za one druge dvije regije. Prema tome, nitko ne kaže da smo mi protiv toga da Grad Zagreb dobije novce, neka dobije, i Istra i Kvarner, Primorsko-goranska županija ali pod uvjetima koje je propisana, pa nije Europska unija bezveze napravila taj kriterij. Gospodine zamjeniče ministra, vi ste rekli navedite jedan projekt koji neće biti financiran za Slavoniju i Baranju. Ja ću vam navesti jedan, spomenuli ste kampus. Kako ga mislite financirati, imamo mi projekt isto kampusa, imamo sveučilište i u Osijeku, projekt koji je procijenjen na 126,8 milijuna eura. 15% od 126 milijuna eura je oko 19 milijuna eura, to je 140 milijuna kuna, samo za taj jedan projekt. Sada vam dođemo s tim projektom, a vi ste osigurali u državnom proračunu 120 milijuna kuna za cijelu Hrvatsku, za sve projekte koji će doći iz svih županija, iz svih općina i gradova. I onda kažete navedite mi jedan projekt, a ja kažem kako ćete isfinancirat evo samo taj jedan projekt ako nije najskuplji, imamo ih još puno skupljih. Zadaća Vlade je bila da ako želi povećat apsorpcijski kapacitet da osigura sredstva za sufinanciranje nerazvijenim regijama, a ne da povećava apsorpcijski kapacitet na način da omogući ova jeftina sredstva, uvjetno rečeno jeftina, na korištenje onima koji imaju sredstava. Ne znam što se promijenilo gospodine Puljiz u vašem razmišljanju, ja sam citirao u ovih ustvari evo četiri godine, onda ste bili u oporbi ili ne, ok, evo sad ste zamjenik ministra. Ali gledajte, vi ste tada tvrdili, a niste nikad rekli da ste promijenili svoje mišljenje, evo citat iz vaše doktorske disertacije još jedan. Na osnovu promjene relativnog i rang položaja prema BDP-u po stanovniku može se zaključiti da su "dobitnici" u promatranom razdoblju metropolitantska regija Grad Zagreb i pojedine primorske županije, dok su najveći "gubitnici" županije sa snažnom industrijskom i poljoprivrednom bazom smještene u SZ i Istočnoj Hrvatskoj. To ste vi citirali tada, i dalje stoji kao znanstveni rad. I još ste nešto naveli, naveli, premda je slika geografskog razmještaja pobjednika i gubitnika u pogledu rasta nešto složenija nego prema razini razvijenosti ipak se može zaključiti kako se županije u istočnoj Hrvatskoj nalaze u najlošijoj poziciji prema razini i dinamici razvijenosti. To su vaše riječi i riječi vašeg mentora koji je to supotpisao, potpredsjednika Vlade profesora Grčića. Kažete neće biti zakinuta Slavonija i Baranja, možete si mislit. Mi poučeni iskustvom kako smo dosad bili tretirani i od vaše Vlade, a i od one prethodne dvije Vlade ne vjerujemo više u lažna obećanja, nama je dosta onog ponašanja "obećanje, ludom radovanje". Govoreno je tu, vi ste mislim spomenuli kolega kako je lokalna sebičnost na djelu. Ne, mi uopće nismo protiv toga da vi dobivate novce. Da je Grad Zagreb izvan i ove regije u kojoj ste i vi i Slavonija i Baranja vi bi bili na 50,2% BDP-a, do 75% bi mogli koristit najmanje 30, 40 godina ta sredstva. Tu se ne radi o lokalnoj sebičnosti nego o racionalnosti da povučemo novce iz Europske unije. Ne štedimo mi Europsku uniju nego baš zato što je ne želimo štedit želimo da imamo koristi od toga što idemo u a ne da na papiru ta korist samo bude. Na kraju krajeva, nismo mi za tri regije, pa to ja govorim cijelo vrijeme, još smo manje za dvije kako ste ih napravili nema svrhe, mogla je biti jedna, 62,1 BDP-a i 64,1. U čemu je razlika između jadranske i kontinentalne Hrvatske. Mogli ste jednu napravit. Ali mi smo za to da bude četiri ili pet regija, što više regija to je bolje za Republiku Hrvatsku. Ako je opravdanje da Grad Zagreb ne možete ostavit samog rekao sam dodajte Zagrebačku županiju, imat ćete situaciju da ćete imati po broju stanovnika evo … četiri regije, a najpoštenije je na pet. Slavonija i Baranja sa pet svojih županija imat će 806000 stanovnika, Dalmacija dakle govorim o Dalmaciji četiri županije, ne jadranskoj Hrvatskoj 857000 stanovnika, Grad Zagreb svojih 792000, a vi ste indirektno i priznali da može biti jer ste rekli da je sam mogao bi koristit 14 milijuna eura. Niste rekli ne može, nego ste rekli mogao bi koristit, time ste priznali da je mogao, nego ste ga gurnuli sad nama siromašnima da jedemo iz istog kotla. Nismo protiv tog nek dobije Zagreb, on je i naš glavni grad, ali sredstva koja zavređuje, po cijeni po kojoj zavređuje. Grad Zagreb je bio treća regija, četvrta bi bila JZ, Istarska, Primorsko-goranska županija, Karlovačka, Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka sa 850 i peta SZ Hrvatska bez Grada Zagreba sa 976000 stanovnika jer bi tu još bila i Bjelovarsko-bilogorska županija i bili biste na 50% i mogli bi vući 30 godina ta sredstva po 85, ovako ćete vući znate koliko, najduže do 2027.

Evo htio bih zaista još jedanput ponoviti, možda bolje pojasniti ono što sam rekao da je SZ Hrvatska bila taoc dosadašnjeg sustava koji je bio definiran. Naime, u onom dijelu kad zaista govorimo s jednim, ako to uključimo ne samo novčani tijek nego i vremenski tijek, to znači da SZ Hrvatska zajedno sa Gradom zagrebom bi rok od nekih 4 godina prešli tih 75% razvijenosti i onda bi u tom dijelu zaista pali na to da možemo dobivati sredstva sa 50% učešća odnosno još polovicu toliko bi trebali davati mi, odnosno ne mi, nego bi trebala dati država. To isto tako što sad možemo reći neka Zagreb uđe u taj prostor, nek' on ima veći indeks razvijenost i nek' on plaća 50%. Tko mu je kriv? Pa nije to baš tako. Interes je svima nama naročito i na državnoj razini da svi mi plaćamo, dobivamo 80% sredstava. Mislim da je to nama zajednički svima interes. Samo ako idete u običnu računicu, ako imamo tri regije i ako u tom dijelu svaka regija dobije isti broj sredstava, isti iznos nekih 100 milijuna eura ako sad od ove godine ćemo dobiti oko 440 milijuna eura, samoj toj razlici između da li ćete vi platiti 50% dobiti, 50% ili 80% itekako su to velika sredstva. Koliko bi s tim sredstvima mogli mi sad umjesto da ih ne dobijemo, da su nam ostali, da pravičnom preraspodjelom možemo investirati drugdje, a ako ništa drugo može se povećati onaj global što se zaista slažem. Trebaju nam sredstva da naše učešće možemo pokrivati i iz jednog fonda koje bi moralo osigurati ministarstvo. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Tako je. S druge strane isto spomenem jednu dio taoci što smo bili do sad svi ovi pretpristupni fondovi koji su bili prije svega IPA fondovi gdje smo prekogranična suradnja gdje smo mogli koristiti mi samo jedan fond. To je prekogranična suradnja sa Slovenijom. Dok je Slavonija mogla koristiti prekogranični fond za Mađarskom, Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. I Slavonija je bila dosta uspješna u tome koliko pratimo itekako je bila uspješna u tome. Ali bili smo i mi također uspješni, a to ja makar smo mi imali samo jedan jedini fond. Znači govorim o tome da zaista trebamo usuglasiti ovaj dio što jesmo i itekako se početi baviti da apliciramo da se pripremamo za te programe i projekte. To nam je spas, a ova lokalna sebičnost zaista ne smije imati ovdje itekako …/Govornik se ne razumije./… **Batinić, matematika. Godišnje će nam biti na raspolaganju od milijardu i 100 do milijardu i pol eura, tako je rečeno. Hajde to je negdje otprilike. Ali sad gledajte ovako. Rekao sam podatak. 68,8% tih sredstava u novom proračunu Europske unije je predviđeno za slabije razvijene regije. To je vam negdje 700, hajde 750, 800 milijuna eura zavisi koliko će bit. Pa je li isto hoće li tih 750 milijuna eura koristit oni koji su zaista u kategoriji slabije razvijenih regija ili će dio novaca od toga uzet i oni koji bi trebali, onih 15% koliko je predviđeno za njih, za jače razvijene koristiti iz svog fonda. Pa EU je napravila 3 kategorije regija i to se ne radi o lokalnoj sebičnosti, nego o poštivanju čak pravila igre koja postoje u EU. A gospodin A gospodin zamjenik ministra kad sam ga pitao evo jedan primjer samo koji sam naveo koji će doći iz Slavonije i Baranje, ovo je samo primjer, upozorenje, šaljemo poruku. Mi se ne želimo prepirati nego upozoravamo na moguće probleme koji će vrlo brzo doći. Nećete imati za isfinancirat ni jedan veliki projekt nama pomoć koji nemamo sami sredstava to isfinancirati, a taj projekt će grad Zagreb moć sam i bez pomoći države napravit. 140 milijuna kuna će on moći osigurati, mi ne možemo osigurati, na bilo koji način će to napraviti. Razumijete? A to što mi danas imamo, pa nismo mi ljubomorni na Zagreb, ali to što je danas Zagreb tri ili četiri puta razvijeniji od nas nije naša krivica,

I zadnja replika Ivan Šuker. Izvolite kolega. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte, s obzirom koliko nas ima u sabornici i kad pogledamo tko raspravlja o ovoj temi, a temi možda koja je najbitnija za Hrvatsku u budućnosti jasno govori da nije bitno o čem se raspravlja nego tko to predlaže bez obzira iz kojih razloga su kolege iz HDSSB-a predložili zajedno sa ostalima koji su potpisali ovu točku dnevnog reda. Ovo je možda izuzetna prilika da porazgovaramo o jednom gorućem problemu u Republici Hrvatskoj. Zašto veći broj regija da je ovdje zamjenik ministra donio s obzirom da volimo objavljivati registre popis projekata koji su kandidirani u Republici Hrvatskoj, onda bi vidjeli u principu zašto je bolje i kvalitetnije veći broj regija. Zato što veći broj statističkih regija naprosto omogućava financiranje sličnih projekata za određena područja. Prije svega govorimo o komunalnoj infrastrukturi. Grad Zagreb ima svoje probleme i dok grad Zagreb dođe do 75% on taman može riješiti te svoje probleme. Dakle, to su činjenice o kojima treba razgovarati sa argumentima. Ovdje da mi jedno uvjeravamo da li je bolje dvije ili tri, a ne govorimo o konkretnim stvarima. Ali ponavljam ključni problem u ovom trenutku prije svega Vlade je stvaranje administrativnih kapaciteta. I možete se kolega Puljiz smješkat koliko god hoćete. Mi naprosto u ovom trenutku nemamo administrativnih kapaciteta napravimo projekte koji će sutra kandidirati za povlačenje novaca iz EU. Ja ću vam reći primjer grada iz kojeg ja dolazim. Imate jedno područje koje nema kanalizaciju i sad to je netko pitao jel' bi mi to mogli iz EU fondova. I onda je netko gradonačelniku rekao pa čujte tu nemate dovoljan broj ljudi i ne možete vi to kandidirati, a nitko neće reć da na kraju tog područja je vodo zaštitno područje gdje se sad radi vodocrpilište koje će opskrbljivat kompletan istočni dio Zagrebačke županije, dio grada Zagreba sa vodom. E pa ako nije interes zaštititi te podzemne vode i na takav način povuč sredstva iz EU fondova, onda ne znam što je interes. Ali gledajte, netko tko radi na tim EU fondovima je trebao reći tima u gradu da imaju i drugi kriteriji ne samo kriteriji po broju priključaka. I to je stvarni problem o kojem mi trebamo govorit da se ne bi prepucavali da li nam trebaju dvije, tri ili pet. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani kolega Šuker, dakako da je nama u klubu HDSSB-a drago što se vi slažete sa našim prijedlogom. Ali vi evo već treći put čini mi se danas ukazujete na jedan vrlo važan problem o kojem ja nisam govorio tamo, ne stigneš sve ni reć u tih pola sata. Mogao sam pričat dva sata. Međutim, to je problem sa administrativnim kapacitetima. Dakle, Osnovni preduvjeti korištenja sredstava fondova EU su tri, jel tako? To je postojanje strateških dokumenata, drugi je postojanje gotovih projekata i treći je postojanje adekvatnih administrativnih kapaciteta. Mi ovdje u Hrvatskoj imamo problem na sva tri preduvjeta. To nisam rekao, ali sad ću reći. I ova promjena sa tri na dvije regije donijeta je suprotno važećoj Strategiji o regionalnom razvoju RH i Zakonu o regionalnom razvoju. Tek sada ga mijenjate. Prvi preduvjet je da imate strategiju, strateški dokument a vi ste promijenili sa tri koja je bila usklađena sa onom strategijom na dvije. Sad koliko čujemo pripremate i zakon. Drugi preduvjet je nedostatak projekata. Mi ih imamo, to vam pričam, u Slavoniji i Baranji. Imamo i administrativne kapacitete, imamo dobru mislim najbolju u Hrvatskoj Regionalnu razvojnu agenciju. Zato i imamo projekte o kojima sam vam govorio samo za našu županiju u raznim fazama pripreme, nisu to samo idejni projekti. Jesu većina i ideje, trebat će nam pomoć nekoga jer nemamo novaca da ih završimo ali imamo projekte i znamo kako se pišu. Nećemo imati novce da ih isfinanciramo. I to što Hrvatska neće povući dovoljno sredstava nećemo biti krivi mi. A mi vam kažemo osigurajte novce u državnom proračunu da ono što mi imamo

Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime SDP-a Tomislav Žagar. Izvolite kolega Žagar. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa ovo svoje izlaganje u ime kluba SDP-a započet ću dijelom zaključka koji je u izvješću Vlada poslala Hrvatskom saboru, a vezano za interpelaciju. Sredstava iz strukturnih fondova EU koji su RH dani na raspolaganje za razdoblje 2014.-2020. ima dovoljno za ostvarenje razvojnih ciljeva svih regija tako da rasprave i tvrdnje o tome kako nova podjela na statističke regije znači da će pojedina područja RH biti zakinuta ne odražavaju realno stanje stvari. Slijedom navedenog Klub zastupnika SDP-a predlaže Hrvatskom saboru da zaključke iz interpelacije o radu Vlade RH u potpunosti odbaci. Vlada Republike Hrvatske je definirala ključne ciljeve regionalne razvojne politike. Smanjivanje krupnih socijalnih i ekonomskih razlika u razvoju hrvatskih regija, povećanje konkurentnosti gospodarskih sustava u svim hrvatskim regijama te priprema RH za učinkovito korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Vlada je uspjela i značajno unaprijediti apsorpciju pretpristupnih fondova od zatečenih svega 37% ugovorenih sredstava na početku prošle godine Vlada je uspjela početkom listopada doći na gotovo 57% ugovorenih sredstava. Posebno značenje ova Vlada je posvetila ubrzanoj pripremi za korištenje strukturnih instrumenata regionalne politike EU koja RH nude nove izuzetne mogućnosti financiranja razvojnih projekata. Za financiranje regionalnog razvoja i osiguranja konvergencije hrvatskih regija prema europskom prosjeku u RH su na raspolaganju sljedeći iznosi, od 1.07. do 31.12. ove godine 450 milijuna eura, 2014. milijarda i 11 milijuna, i tako progresivno do 2020. milijarda i 358 milijuna eura. Sveukupno od 2014. do 2020. 8 milijardi i 728 milijuna eura. S tim u vezi Vlada Republike Hrvatske je poduzela niz aktivnosti na pripremi za što učinkovitije prihvaćanje tih sredstava kako u jačanju administrativnog kapaciteta za upravljanje fondovima EU tako i u pripremi zalihe zrelih projekata. Osnovni cilj kohezijske politike EU jest ujednačen razvitak unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Stope rasta slabije razvijenih regija trebale bi dostići stope rasta natprosječno razvijenih regija, ali pri tome se ne smije ograničavati rast vodećih regija, jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva, ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije i Strategije Europa 2020., izlazak iz duboke krize i smanjenje nezaposlenosti uz pametan, održiv i uključujući rast. Upravo ova tri cilja su u središtu Strategije Europa 2020. Pametan rast koji podrazumijeva razvoj gospodarstva zasnovanog na znanju i inovacijama, održivi rast koji se temelji na promociji djelotvornijeg, zelenijeg i konkurentnijeg gospodarstva te uključivi rast usmjeren na poticanje gospodarstva s visokom stopom zapošljavanja kroz promociju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Ta tri područja čine okosnicu vizije europskog socijalnog i tržišnog gospodarstva za 21. stoljeće i ključna su odrednica apliciranja za strukturne fondove. Područja ulaganja i raspoloživi iznosi za RH poznati su, uključujući i fondove iz kojih će se ta područja financirati. Tako će primjerice već u drugoj polovici 2013. godine 240 milijuna eura biti raspoloživo kroz Europski fond za regionalni razvoj za istraživanja i tehnološki razvoj, inovacije i poduzetništvo, informatizaciju društva, inicijative za lokalni razvoj, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu, okoliš, energetiku, turizam i kulturu te promet. U istom će razdoblju 60 milijuna eura biti RH na raspolaganju iz Europskog socijalnog fonda za ulaganja u izobrazbu i razvoj ljudskih potencijala usmjerenih na zapošljavanje, poduzetništvo i socijalnu uključenost te 150 milijuna eura iz kohezijskog Fonda za velike infrastrukturne projekte na području prometa i zaštite okoliša. Iako se u RH veliki infrastrukturni projekti nužni i poželjni kao što su to ulaganja u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, navodnjavanje poljoprivrednih površina i drugo valja već sada imati na umu činjenice da će najmanje 25% iz EU fondova namijenjenih slabije razvijenim regijama trebati investirati u poticanje zapošljavanja, socijalno zbrinjavanje te obrazovanje. Taj će postotak biti znatno viši kod razvijenih regija, oko 50%. Na manje razvijena područja i dalje će ići najizdašniji dio financijskog kolača 64% ukupnih sredstava. U tom kontekstu valja razmatrati i podjelu na nove statističke neadministrativne regije u RH s ciljem povlačenja najvišeg mogućeg iznosa sredstava za potrebe financiranja razvoja svih hrvatskih područja te odabira i pripreme relevantnih razvojnih projekata o kojima će dugoročnije gledajući taj razvoj ponajviše i ovisiti. Nema sumnje da će sredstva za dobro pripremljene projekte biti dovoljno, ali ključno je pitanje hoće li se uspjeti pripremiti dovoljan broj kvalitetnih projekata. S dugoročnim bitnim značenjem za razvoj svih Hrvatskih područja. Stoga je na ovaj segment nužno usmjeriti pažnju svih ključnih dionika razvoja na svim razinama od nacionalne do lokalne. Cilj je ostvariti povlačenje maksimalnog iznosa te osigurati ravnopravno korištenje sredstava u korist svih županija, gradova i općina RH. Dosadašnja iskustva u RH, ali i postrožena načela, te pristup u okviru nove kohezijske politike EU, nalažu i RH bržu prilagodbu na lokalnoj i regionalnoj razini tj. razini općina, gradova i županija. U okolnostima prevladavajuće usmjerenosti na manje projekte te na razvoj temeljnog poduzetničkog okruženja, primjerice cestovne i komunalne infrastrukture, iako iznimno značajne, postavlja se pitanje nužnosti definiranja i provođenja razvojnih projekata u području poticanja konkurentnosti temeljene na modernim tehnologijama, znanju i inovativnosti, poslovnom okruženju i drugo, i drugih ključnih za povećanje konkurentnosti i osiguranje dinamičnog gospodarskog rasta Hrvatskih regija. Cijeli je niz zadataka inicijativa koja se mogu poduzeti odozdo, tj. s lokalne i regionalne razine. Inicijative odozdo su tim značajnije jer će se ulaskom u EU mogućnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave za provedbu razvojnih projekata značajno povećati. Da bi se osiguralo da najslabije razvijena područja u RH maksimalno iskoriste nove mogućnosti, trebat će inicirati određene mjere poglavito u slabije razvijenim gradovima i područjima između kojih valja izdvojiti nekoliko prioritetnih. Sustavno jačanje strateškog planiranja na razini županija, gradova i općina uz poticanje uključivanja poduzetnika, obrtnika te udruga u prijavljivanju i provedbi projekta. Koncentracija ulaganja na manji broj razvojnih prioriteta, a onda i razvojnih projekata. Intenziviranje formiranja stručnih timova iz javnog i privatnog sektora koji će sustavno radit na identificiranju i razvoju projektnih ideja te njihovoj provedbi. Povećanje sposobnosti za financijsko upravljanje i kontrolu, te praćenje vrednovanja projekata, jačanje sposobnosti za primjenu propisa o javnoj nabavi na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s direktivama EU uz stjecanje stručnih znanja o pripremi složenih infrastrukturnih projekta, osposobljavanja za provođenje postupaka procjene učinka projekta na okoliš, izradu studije o izvodljivosti te analize troškova i koristi za provođenje natječajnih postupaka i pripremu natječajne dokumentacije, poticanje prijavljivanja većih projekata sa značajnim i dugoročnijim učincima na razvoje što je lakše realizirati temeljem zajedničke suradnje više općina, pa i županija o prijavljivanju i provedbi. U suradnji s Europskom komisijom i statističkim uredom EU, Eurostatom Vlada Republike Hrvatske definirala je i dvije ne administrativne regije, NUCS 2 razine kako bi se na optimalan način pripremile za ulazak u članstvo EU. U smislu mogućnosti da svi hrvatski krajevi koriste fondove EU pod jednakim i najpovoljnijim uvjetima. A obje nove NUCS 2 regije zadržat će status regija u cilju jedan kohezijske politike. Ili u cilju konvergencije najmanje iduće dvije financijske perspektive ili idućih 14 godina. Uz napomenu da je ovakva podjela optimalna za sadašnji razvojni trenutak RH. No, to ne znači da se u nekom drugom vremenskom trenutku neće pojaviti potreba za njenom promjenom. Prema propisima EU promjenu NUCS kvalifikacije moguće je predlagati svake 3 godine. Ta činjenica otvara mogućnost da se u tom vremenu dostignu prosjeci razvijenosti europskih regija, te se na ovaj način povećava potencijala za financiranje razvoja 5 relativno slabije razvijenih županija koje su do sada bile u okviru sjeverozapadne Hrvatske, a koje su bile u podređenom položaju u slučaju da je zadržana ranija podjela na 3 NUCS regije. Zbog uključenosti Grada Zagreba povećava se ukupni apsorpcijski kapacitete RH osobito u situaciji kada je teško očekivati da će sredstva fondova EU biti iskorištena u maksimalnom iznosu, a prema iskustvu drugih članica. Nova podjela na 2 regije olakšat će planiranje i provedbu razvojnih projekata s obzirom na jednaka pravila koja će se primjenjivati u svim područjima RH. Pri čemu nova podjela ne umanjuje fleksibilnost državnih tijela RH glede usmjeravanja sredstava na pojedina zemljopisna područja unutar statističkih regija. Drugim riječima državna tijela imaju slobodu da unutar pojedine statističke regije usmjere više sredstava prema slabije realiziranim županijama. Naime, države članice ovisno o tome koji su ciljevi i prioriteti nacionalne politike, regionalnog razvoja slobodno odlučuju koje će dijelove zemlje preferirati više od nekih drugih polazeći pritom od ciljeva i prioriteta nacionalne politike, regionalnog razvoja i posebne orijentacije prema regijama koje više zaostaju u razvoju. Raspoloživa sredstva iz strukturnih fondova bit će dovoljna za provedbu svih razvojnih projekata na području cijele RH, a središnja će država kroz niz kriterija koji se odnose za provedbu operativnih programa olakšati uvjete za korištenje fondova EU za korisnike i slabije razvijenih područja pa tako i za nositelje projekata s područja Slavonije i Baranje, te one neće biti zakinute. Spomenuti kriteriji će se odnositi na davanje prednostima projektima sa slabije razvijenih područja prilikom odabira, te na osiguranje dodatnih financijskih sredstava za pripremu i provedbu projekata. Razina na kojoj će se utvrđivati takvi kriteriji, bit će ili lokalna ili županijska, a to znači da granice statističkih regija neće biti relevantne za distribuciju i usmjeravanje sredstava unutar RH. Važno je napomenuti da se regionalna-razvojna politika ne svodi samo na kreiranje projekata i povlačenje sredstava EU. Središnja državna tijela kroz mehanizme nacionale regionalne politike i dalje će trebati posebnim mjerama podupirati najmanje razvijena područja da bi ju privlačnija razvojnih sredstava institucionalnih i privatnih bila u što ravnopravnijem položaju. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je već pokrenulo posebne programe podrške za pripremu projekata za fondove EU pri čemu su posebni poticaji osigurani za pripremu i provedbu projekata za slabije razvijena područja. U prošloj godini je za takve programe osigurano 30 milijuna, a u 2013. godini je predviđeno 120 milijuna kuna s čime će se znatno pomoći lokalnim i županijskim jedinicama te ostalim nositeljima projekata u pripremi dovoljne zalihe projekata te njihovoj nesmetanoj provedbi. Područje Slavonije i Baranje će biti najznačajniji korisnik sredstava koje RH stoji na raspolaganju kroz poljoprivredni fond za ruralni razvoj, a koja ne ulaze u alokaciju sredstava i strukturnih fondova koje čine europski fond za regionalni razvoj i europski socijalni fond. Riječ je otprilike o 330 milijuna eura na godišnjoj razini za provedbu programa razvoja. da područje Slavonije i Baranje neće biti zakinuto povodom mogućnosti i poticanja vlastitog razvoja uz pomoć Europskih fondova govori činjenica da se ovog trenutka samo kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira priprema razvojnih projekata na području i Slavonije i Baranje za strukturne fondove, potencijalne vrijednosti preko 80 milijuna eura, a čiji su nositelji jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno javno pravna tijela čiji su oni osnivači. Dakle, još jedanput valja naglasiti da sredstava iz strukturnih fondova EU koji su RH dani na raspolaganje za razdoblje od 2014. do 2020. ima dovoljno za ostvarenje razvojnih ciljeva svoj regija. Iskustva novih zemalja članica pokazuju da niti jedna zemlja u prvim godinama članstva nije uspjela povući sva raspoloživa sredstva. Upravo s toga u ovom trenutku svu energiju i resurse treba usmjeriti u pripremu projekata kojima ćemo povući sredstva koja su nam dana na raspolaganje. Nadležan državna tijela dužna su osigurati dodatnu podršku za ona područja RH koja se zbog svog slabijeg, financijskog i administrativnog kapaciteta nalazi u nepovoljnijem položaju od ostalih područja. Kroz programe pripreme projekata koji su pokrenuti 2012. godini Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je pokazalo da se ide u dobrom smjeru, a u ovoj godini se aktivnosti u tom pogledu namjeravaju dodatno osnažiti. Sukladno iznesenim argumentima stav kluba zastupnika SDP-a na zaključke iz interpelacije Hrvatski sabor treba u potpunosti odbaciti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo četiri replike. Prva je ona poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Evo uvaženi kolega. Meni je ovo izrazito simpatično da je evo su stranke sa Kukuriku koalicije upravo na ovoj temi odredile zastupnike iz Slavonije da brane ono što je nebranjivo ako ste čitali a nadam se da jeste čitali i na osnovu toga i dobili određeni broj glasova, plan 21 doduše ne piše podjela Hrvatske na 5 statističkih regija nego na 5 regija, ovo su statističke regije. Istovremeno Vlada koja je čitavo vrijeme pa čak nas zastupnike koji ne dolazimo iz SDP-a i HNS-a uvjeravala da smo čak i polusvijet, da smo oni koji se samo inate itd. uvjeravala da je to bio naloga, dakle ova podjela Hrvatske na dvije statističke regije da je bio nalog EU odnosno Europske komisije. Nakon otvorenog pisma zahtjeva župana Osječko-baranjske županije i predsjednika HDSSB-a doktora Vladimira Šišljagića EU je odgovorila da to nije nikakav zahtjev bio i da je Hrvatska mogla biti podijeljena ne u tri nego i u pet. lijepo je rekao vaš stranački kolega Pandek spominjući ono kupus i zelje odnosno kupus i zelje i meso, mi u Slavoniji kažemo kupus i da u prosjeku mi doista dobijemo jednu sarmu. E sad ta Slavonija iz koje mi zajedno dolazimo. Ja sam očekivao da ćete za onom govornicom kazati ma ovo nije istina. Ovo nije istina da će Slavnija ovakvom podjelom bolje proći. Ona podjela na tri statističke ili na pet statističkih je daleko bolja i digli u Virovitici spomenik za to. ovako se bojim da ni od spomenika ni od županije ništa. nisu me odredili ja sam se sam javio da o ovoj temi govorim ispred kluba, to su teme prihvatile.

pripremio pa sam i to onako brzo izrecitirao jer jednostavno bojao sam se da neće vrijeme dozvoliti. Ali bi htio unatoč što sam brzo htio bih još jedanput pročitati ono što nam je Vlada u svom izvješću poslala, a ono što ja u to vjerujem doista. Nije pitanje vjere, vi mene prozivate za pitanje vjere. Ja vjerujem dakle Vlada kaže ovako. Sredstava iz strukturnih fondova EU koji su RH dani na raspolaganje za razdoblje 2014.-2020. ima dovoljno za ostvarenje razvojnih ciljeva svih regija. Tako da rasprave i tvrdnje o tome. Što se tiče Virovitičko-podravske županije netko je ovdje spomenuo, pa nisu ni sve županije homogene. Ako pogledate Virovitičko-podravsku županiju, imate bogatiji zapad u odnosu na siromašniji istok. Imate grad Slatinu koja je potpuno gospodarski i demografski čak devastiran grad. Grad Slatina je nekad bio nositelj onoga razvoja. Međutim ono što ja pokušavam ovdje racionalno razumjet, a to kolege iz Vlade tvrde da neće se nimalo umanjit apsorpcijski kapacitet Slavonije ni Baranje pa ni jedne županije. Ja u to vjerujem. I to je na kraju moj stav. Zato sam i ovako ovdje govorio. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Žagar nije dobro manipulirat s brojkama. Osobito kad imate nekoga s druge strane koji ima činjenicu. Dakle što se tiče iskoristivosti projekata krajem 2011. je bilo 37%, o čemu vi pričate 2012. To su projekti koji su se počeli ugovarati u 2011. Između ostaloga bio je jedan veliki projekat Okučani Novska i taj vas je projekat već sam digo na 49,6%. vi ove godine praktički 2012. niste započeli niti jedan projekat. Na 57% ste porasli isključivo na projektima koje je HDZ-ova Vlada počela 2011. To je činjenica, istina od koje ne možete pobjeći. Ali nije dobro iz onih iz Bruxellesa koji nas slušaju da mi se elementiramo tko je više tko manje ugovorio nego koliko smo spremni da ugovorimo još više. To je poanta cijele priče. Hvala. Odgovor na repliku. Poštovani zastupnik tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Šuker ja bih nastavio od ove zadnje vaše rečenice. Doista je važno koliko ćemo mi dobrih projekata ugovorit. Najvažnije je kad oni dođu na ugovor. Vi ste ovdje spominjali u par replika da kad govorimo o prihvatljivim troškovima, dakle onih 75% koje će EU financirati. Ne smijemo zaboraviti da postoje određeni neprihvatljivi troškovi koje također ćemo morati iz nacionalnih izvora isfinancirati. Dakle možemo očekivati da on milijun eura projekta ukupne vrijednosti nekakvih 600 tisuća kuna možemo očekivati iz EU a ostalo ćemo morati iz nacionalnih ili lokalnih proračuna insfinancirati. Nadovezao sam se na ono što ste vi govorili od 70 do 80% i puno više od toga. Da bi imali dobre projekte oni moraju biti dobro pripremljeni o tome sam ja govorio u ovome dijelu kada sam se referirao na. Znači najvažnije je pripremiti dobre projekte. Moje mišljenje moj osobni stav da svaki projekt koji je dobar neovisno da li je počela bivša vlada da ga treba nastaviti to je jednostavno moj životni stav. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Branka Vukšić. Uvaženi kolega Žagar kada sam vas slušao za tren sam pomislio da sam negdje u Finskoj. Izgovorili ste sve u superlativi kako će podjelom u dvije statističke regije teći med i mlijeko. Sve će se moći realizirati. Ne dajete opoziciji ni najmanju šansu. Predlagatelji drugog mišljenja i oni koji podupiru te predlagatelje drugog mišljenja vladaju materijom, ne brzaju, ne mislim o brzom govoru, to ne mislim udubili su se, analizirali su imaju argumenta, a vi tvrdite bez uvjerljivih analiza bez nekakvih dogovora naglo preko noći da je ovo što vi kažete konačno dobro i na početku ste gotovo s gnušanjem odbili da se bilu kakva mogućnost i pomisli da bi prijedlog opozicije prošao. Stav Vlada je vaš stav. vrlo je čudno kako članovi Kukuriku koalicije se stapaju sa svim stavovima Vlade. To sam x puta govorio kao da Sabor izvire iz Vlada pa čak se i onda stapaju sa stavovima Vlade kada prvi bivši potpredsjednik ili ili premijer mijenja mišljenje kao čarape pa je čas za dvije statističke regije pa je 4 pa je čas za 400 tisuća potpisa pa ja za 200 tisuća potpisa, pa se vraća natrag. I vi ćete to podržati, to je ona druga točka dnevnog reda na koju čekamo. Mislim da gubite svoju uvjerljivost kada slijedite svoje vođe kada oni skaču na glavu u prazan bazen i vi skačete. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor će dati uvaženi zastupnik Žagar.

Jedna od njih je doktorica znanosti Sanja Maleković i dr. znanosti Krešimir Jurin Institut za međunarodne odnose u Zagrebu koji su vrlo dobro elaborirali ovo o čemu sam ja ovdje govorio i koji je stav Vlade. Dakle ja u onom stavu Vlade vidim dosta relevantnih činjenica koje govore o tome da ćemo mi uspjeti privući što više sredstava na ovaj način. Drugim riječima da ova podjela omogućuje da povučemo najveći mogući dio kolača. To da li će Zagreb u tome bolje proći, Zagreb je glavni grad RH prema Zagrebu gravitiraju mnoge pa i moja županija gravitira prema Zagrebu. Mi ne možemo reći da ćemo napredovati onda ako će Zagreb stagnirati. Dakle, RH će napredovati onda kada napreduje i grad Zagreb jednostavno. A govoriti o tome da ćemo 30, 40 godina kaskati i da mi 30, 40 godina trebamo pomoć onda to nije dobra poruka i nama samima ovdje. Dakle čim prije i što bolje da se ova naša Republika razvije. Hvala lijepo. Skrećem pozornost da sukladno članku 207.stavka 2. Poslovnika isteklo vrijeme prijave za pojedinačnu raspravu. A sada u ime predlagača će nam se obratiti uvaženi zastupnik Dinko Burić.

Mislim kolega Žagar neću izlaziti poslije svakoga ali vi ste me baš potakli, prije svega vaša rasprava. Budimo do kraja iskreni ja sam je pratio jel ovo izvješće Vlade znam na pamet već ga 4 mjeseca sanjam. Vi niste riječ rekli svoju. Vi ste od riječi do riječi pročitali izvješće od 7 strana preskočili ste jedno 5 odlomaka. I kažete da ste se spremili za ovu raspravu. Ali na stranu to. Rekli ste nešto drugo. Ponavljajući uporno kako piše u izvješću Vlade a vi vjerujete tom izvješću da ima dovoljno sredstava iz EU. Pa i mi kažemo da ima, to su virtualni novci ti novci su samo na papiru na raspolaganju RH. ima ih u EU na papiru predviđeno za Hrvatsku dovoljno slažem se, ali problem je u tome što to nisu 100% sredstva nego su to sredstva u najboljem slučaju u iznosu 85%, a za Hrvatsku je problem to što nije spremna dočekala osigurati svojih 15%. I nije problem u tome što nije nama EU osigurala sredstva nego što mi nespremni dočekujemo da povučemo ta sredstva i to ne samo zbog nedostatka projekata, rekao sam na sve tri razine smo zakazali. I u nedostatku strateškog dokumenta jel nemamo pravovaljanu trenutno Strategiju regionalnog razvoja RH i u pogledu nedovoljnog nedovoljnog broja dobro pripremljenih projekata i u pogledu administrativnih kapaciteta. U tome je problem. nadam se da razumijete o čemu pričam.

Ali ja ne znam da li ste vi ikad pročitali koji su osnovnih pet ciljeva Strategija Europa 2020 jer da ste pročitali koji su osnovnih 5 ciljeva Strategije Europa 2020 onda ne biste to tako na brzinu pročitali i prešli preko toga kao da je. Radi vas i radi javnosti ja ću vam reći jel to je važno. 5 glavnih ciljeva te strategije kad ste je već spomenuli, a tiče se Hrvatske je da se postigne 75%-tna stopa zaposlenosti za populaciju dobne skupine 20-64 godine kao prvi cilj. Drugi je da se postigne 3%-tna stopa investicija u istraživanje i razvoj, treći je onaj 20/20/20 klimatski energetski cilj, da bude 20% smanjenje emisije za stakleničke plinove u odnosu na prije 20 i nešto godina, možda i 30 ako budu povoljni uvjeti, da se poveća udio obnovljivih izvora energije za 20% u finalnoj potrošnji i da se poveća energetska efikasnost za 20%. Četvrti cilj je da bude stopa odustajanja iz škole manje od 10% i peti cilj je da najmanje 20 milijuna ljudi živi izvan rizika siromaštva. Kad ste već spomenuli Strategiju Europa 2020. Ali kad izražavate zadovoljstvo s podjelom Republike Hrvatske sa tri na dvije regije. Nemojmo glumit, netko je postavio pitanje zašto je napravljena ta podjela, zašto su sada vladajući promijenili mišljenje, pa mišljenje je bilo da će biti pet regija, to ste napisali u planu, doduše za mjesec dana ste ga u programu izbrisali, rekli ste niste naveli pet. Ali u studenom 2011. je pisalo točno bit će pet regija, dobro je rekao kolega Vinković regija. E sada gledajte, kažu zašto su se predomislili, ma treba to reći jasno da nas svi razumiju, pa pod pritiskom bivšeg prvog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Čačića. To je sva poanta. Promjena sa tri na dva umjesto sa tri na pet otišla je zbog ucjene gospodina Čačića i priznajem da se on borio za SZ Hrvatsku i nemam ništa protiv. Ali zamjeram ministrima iz Slavonije i Baranje što su kad se o tome odlučivalo, da za SZ Hrvatsku… … /Upadica se ne razumije./ … Ima, ima, odakle dolazi ministar Jakovina i ministar Vrdoljak? Dobro, ok. Slavonija i Baranja, sve je to jedno. Što nisu oni digli glas protiv toga da se želeći se pomoć SZ Hrvatskoj ide na štetu Slavonije i Baranje. To je stvarna istina oko ovog. Zašto nitko ne postavlja pitanje nelogičnosti ovako velike regije? Gotovo 3 milijuna, 2 milijuna i 900 tisuća stanovnika ove regije. Prosjek, gospodin zamjenik ministra jako dobro zna

Kakva je to logika? U ovoj 14 županija, 13 plus Grad Zagreb, tamo 7 županija. Pa već iz te asimetrije mora bit jasno da nešto ne štima. Prvog potpredsjednika Vlade bivšeg, gospodina Čačića nema više u Vladi, Vlada je trebala smoći snage i reći ne, idemo ostvarit svoj plan jer je on, a rekla je i gospođa Pusić, zdrava pamet nameće da bude pet regija, samo je to trebalo i ostvariti. Spomenuli ste Lisabonski ugovor, da on u svoja tri članka, u 174., 175. i 176. govori o važnosti kojoj Europska unija pridaje regionalnom razvoju. Cijelo poglavlje jedno mislim da je 18 u Lisabonskom ugovoru je posvećeno toj tematici, a mi u Hrvatskoj nismo donijeli ni važeću strategiju regionalnog razvoja ni novi zakon o regionalnom razvoju, a pred vratima smo ulaska u I šta će nam se dogodit, dogodit će nam se to da ćemo imat na raspolaganju kako ste vi rekli sasvim dovoljno novaca, s tim se u potpunosti slažem, ali virtualno, u Bruxellesu. A koliko će stići u Zagreb i u cijelu Hrvatsku, sad govorimo Zagreb kao glavni grad i u cijelu Hrvatsku, u tome je problem. Mi ne ukazujemo na nelogičnost podjele na dvije regije zato što smo ljubomorni na Zagreb, opet govorim, nego prije svega zato što Vlada nije ispunila svoju osnovnu zadaću, a osnovna zadaća je bila osigurat sredstva nerazvijenim regijama da mogu aplicirat za ove fondove. To je bit priče, podjela na dvije regije, samo umjetno omogućava povećanje apsorpcijskog kapaciteta, a u stvarnosti ne znači ništa. Tapkamo na mjestu. I još ću spomenuti jednu, vi ste rekli ovako, nije problem da li će to povući Zagreb, ja se slažem s time, problem je u tome što to neće povući na kraju nitko onda. Ako Zagreb nema projekte, a ima novce opet neće povući sredstva, ako nema administrativne kapacitete. Neće moći povući zato što neće nam ni odobrit, Bruxelles ne odobrava tako novce. Ako nije u skladu i s onim prvim preduvjetom da imamo valjani strateški dokument, a mi ga još nemamo, evo sedmi mjesec je pred vratima. I još samo nekoliko riječi o decentralizaciji. Stalno se zaklinjete za decentralizaciju jel tako, a pogledajte što ste napisali u onom Planu 21. Hrpa je papira pa onda treba se snaći. Evo ga, u poglavlju 3. Regionalni razvoj i korištenje fondova Europske unije. Po uzoru na mnoge zemlje članice Europske unije decentralizirat ćemo upravljanje regionalnim operativnim programima tako što ćemo upravljanje … za regionalnu konkurentnost prenijeti na NUTS-2 regionalnu razinu. U tom smislu već od 2012. godine intenzivno treba jačati kapacitete regionalnih razina vlasti kako bi bile spremne za preuzimanje upravljanje operativnim programima za regionalni razvoj. To je završen citat. To piše u još uvijek važećem i valjanom dokumentu ove vladajuće garniture. A kako izgleda decentralizacija na vaš način? Rekli ste nam neće regionalna, neće decentralizirano se odlučivat. Središnja vlast će odlučivat o tome kome će dat novce. A mi poučeni iskustvom kako smo prolazili u Slavoniji i Baranji taman da budemo i jedini koji imaju projekte nisam siguran da ćete nam dat te novce. Bojim se da bi bili u stanju čak dopustiti da propadnu sredstva nego da dođu u Slavoniju i Baranju onoliko koliko trebaju doći da bismo stigli ostale krajeve Hrvatske i ostali su nerazvijeni. Razvijeni su samo Zagreb, Istra i Primorsko-goranska županija i tu je Dubrovačko-neretvanska županija na razini 99% hrvatskog prosjeka. Svi ostali 18 od 21 županije po kriterijima EU spadaju u nerazvijene, onu prvu slabije razvijenu. To je problem Hrvatske.

Drugo bih htio da se zaista pojasni što su to statističke regije, a što su to teritorijalne regije. Ako govorimo o nekakvim regijama pet ili šest ili više da ukinemo županije ili da se nešto napravi to je jedno, a statističke regije koje se tiče ovog dijela je sasvim nešto drugo i to nemojte miješati. S druge strane, ne bih baš rekao da nekakve stvari koje se tu definiraju da su plod nekakve ucjene. Mislim da su to prije svega jedan plod zdrave političke i ekonomskog logičkog razmišljanja što i kako nam najbolje treba u ovom dijelu da one novce i sredstva koja imamo jesu to virtualno ali itekako konkretna sredstva ako znate kako do njih doći. I naravno, u tom dijelu se slažemo isto da u sukusu toga trebamo promjene, promjene, način da napravimo reformu lokalne samouprave od državne razine, da mi svi zajedno si pomognemo jedni drugima kako da iz te zaostale sredine iz razvoja izađemo. Jer i moj sjever Hrvatske za koji onda ne da mi netko veli da govorim o čemu trebam govorit i reći nego znam i sam za svoju regiju da si pomognemo, da uložimo ta sredstva, da ih iskoristimo. S druge strane i moramo početi malo razmišljati i o reformi našeg mentaliteta. Jer ovdje što smo čuli da netko želi samo imati ta sredstva za sebe, da može 50 godina dobivati ta sredstva za razvoj to onda govori da 50 godina misli da će biti nerazvijeni. Ja ne bih htio da 50 godina budemo nerazvijeni.

Ma ja kažem, ali imamo mogućnost. Ma treba svaki cent iz EU izvuč, svaki cent ne da dobijemo na jedan uloženu kunu da dobijemo 5 ili 10. Ma 1000 ako možemo izvući. Pa nisam glasao za to da idemo u EU zato što želim da dođu vam živit njih 10 milijuna i da preuzmu vlast u Zadru ili ne znam gdje, nego da novce izvučemo za kraj. U ratu smo teško stradali. I ako možemo i 20 godina vuči i 30 godina dokle god ne dođemo do 75% vucimo te novce. Razliku između statističkih regija i ovih regija ne treba posebno objašnjavat. Dakle, postoji uredba Europskog parlamenta još tamo iz 1999. godine, pa onda 2003. godine na ovu koju se poziva ova 1059/2003 koja je točno odredila važnost tih statističkih regija. ono što je najvažnije vama poruka kolega mi se iz HDSSB-a i svi koji su potpisali ovu, ja se zahvaljujem svima koji su poduprli ovu našu inicijativu za interpelaciju. Mi se boreći za to da ne bude Hrvatska podijeljena na dvije statističke regije, nego na 4 odnosno 5, to bi bilo najpoštenije 5. Na taj način se borimo i za vašu regiju odakle dolazite. Jel' razumijete? Jer ova podjela na dvije je za vas lošija nego da ima 5 regija. Kako vam to nije jasno. Jer onda biste bili na 50% prosjeka EU, a ne na 64. I imali bi pravo vuč novce iz EU. Mogli bi, i vaš unuk bi mogao bit saborski zastupnik. Razumijete? To je bit, izvuč novce. Pa zašto ja sad ne bi želio izvlačit iz EU ako ima, ako nam je dala mogućnost tamo da plaća njih desetak zemalja. Ostali vuku, da dobijemo. Stvar je da dobijemo./… Samo malo molim redom. Repliku sljedeću ima poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Kolega Burić, pa evo kratko. Naravno da sam koristio stavove Vlade u svojoj raspravi. Mislim da je to normalno da sam koristio stavove Vlade jer interpelacija je o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za fondove EU. Vi ste ovdje kad ste govorili citirali da sam ja čitao ciljeve zapravo koji su postavljeni kao ciljevi kohezijskih fondova EU ako sam tako razumio. Ja sam i pročitao neke od tih ciljeva. Dakle, ciljevi su postavljeni jasno. Mi ovdje govorimo o sredstvima. Da bi došli do tog cilja potrebna su nam sredstva i to je priča. Vi imate vaš. Vi ste sad ponovo ponovili vaš stav – pet regija, najbolje rješenje. Zašto odričete meni pravo da ja imam svoj stav i meni imputirate da je to stav Vlade. Pa ja ako vjerujem Vladi za koju sam na kraju krajeva i glasovao dao joj povjerenje imam na to pravo. Zašto mi to odričete? Ja to ne razumijem. A rekao sam da se nisam pozivao samo na stavove Vlade već nekakvih relevantnih stručnjaka koji govore u tom smjeru, da je u ovom trenutku za Republiku Hrvatsku najbolja podjela na dvije regije i da i ovdje zamjenik ministra jasno i glasno rekao da ne postoji niti jedna opasnost da bi Slavonija i Baranja u ovom kontekstu izgubila bilo koji projekat. I to je ono što mene vodi, evo to je jednostavno logički vrlo jasno. Rekao sam čitao sam dosta brzo, ali odbijam pomisao da ono što sam čitao nije bilo logički izneseno. lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Dinko Burić. **Burić, Dinko (HDSSB)** Pa bilo je to jako dobro pročitano, ali nikakve logike u tome nije bilo jer vi niste imali svoju raspravu nego ste čitali izvješće Vlade. I to je istina. Ja vas ne vrijeđam. Ja samo konstatiram. Vi niste raspravljali. Vi ste pročitali izvješće koje smo mi već pročitali odavno prije četiri mjeseca. A kad se pozivate na stručnjake koji su rekli da je podjela na dvije regije najbolja za Hrvatsku, evo sjedi vam jedan ovdje koji je napisao u znanstvenom radu ili nek se odrekne doktorske disertacije pa neka kaže ne vrijedi ono što sam napisao. Ispričavam se, ne želim ništa da se ne uvrijedite. Ali, evo gospodin zamjenik ministra sjedi ovdje. On je među onima koji je dao nama za pravo da bogati i siromašni zajedno ne mogu sjediti. Jedino ako me gospodin zamjenik ministra razuvjeri da se od 2009. godine kad je pisao doktorsku disertaciju do 2013. godine tako dramatično promijenilo stanje u Hrvatskoj kad je u pitanju regionalna razvojna različitost, evo onda ću to prihvatiti. Ali ne prozivam vas, niste vi sada bitni. Bitno je ovo što ste vi rekli da ima stručnjaka. Ja takvih stručnjaka nisam imao prilike, a pročitao sam spremajući se za ovo ajde nek bude tisuću i pol stranica raznih materijala. Nisam našao baš nekoga tko je rekao da je ovo dobro za Hrvatsku jer svatko tko ima imalo zdrave pameti kako je rekla ministrica vanjskih poslova i europskih integracija gospođa Vesna Pusić, tko ima imalo zdrave pameti neće reći da je ijedna podjela za Hrvatsku bolja od podjele na pet regija. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je ona poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. Uvaženi kolega Burić bili ste potpuno u pravu vezano za tadašnjeg župana, bivšeg prvog potpredsjednika Vlade koji je između ostalog rekao pa čak i tražio raspisivanje referenduma kada je praktično Varaždinska županija i sjeverozapadna Hrvatska i rekao da je to dugoročno strateško žrtvovanje sjeverne Hrvatske, ali i nanošenje štete cijeloj Hrvatskoj. To je 100% politička odluka i ona nema nikakve veze sa strukom. Što se sada desilo, da ne spominjem što piše u Planu 21 onom dijelu, ja vrlo dobro znam što su statističke regije, što su teritorijalne, odnosno administrativne regije ne mora mi to ni predsjednik Vlade objašnjavati. Ali je činjenica da se to izgubilo iz strateškog programa Vlade gdje se upravo kaže na pet statističkih regija ne na dvije, ne na tri nego na pet. I tako Slavonija i Baranja kao jedna statistička regija 6 da nekom bude to i zorno jasno, umjesto 6 jabuka spajanjem na koje ima pravo od 8, spajanjem sa Zagrebom i sjeverozapadnom Hrvatskom dobit će 1 jabuku. I neće se izjednačiti postotak razvijenosti sa drugim dijelovima Hrvatske i nećemo doći na istu razinu nego ćemo i dalje u onom prosjeku vjerojatno biti možda oko 75% uključujući Grad Zagreb i sjeverozapadnu Hrvatsku a stvarno stanje je da ćemo eventualno doći do jedno 50-ak posto razvijenosti BDP-a EU. I to je činjenica. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će poštovani zastupnik Burić. Hvala. Kolega Vinkoviću kad ste spomenuli bivšeg potpredsjednika Vlade RH on je bivši ali je sudjelovao u krojenju ovoga i mislim s dužnim poštovanjem govorim, dakle ne zbog toga ne podvlačeći ono bivši je činjenica da je bivši. Dakle, tada je on kad je donijeto ovo i kad smo u Slavoniji i Baranji digli glas protiv toga, protiv očigledne nepravde prema Slavoniji i Baranji a nitko ne proturječi našim argumentima, to je vrlo interesantno. Nema proturječnosti niti od predsjednika Vlade. Evo čak je i sam zamjenik ministra, ja sam očekivao da će doći i ministar Ja znam da ste se vi spremili ali nemate argumente da biste demantirali naše stavove. Ali, gospodin Čačić je i uvrijedio ne političare u Slavoniji i Baranji nego sve građane Slavonije i Baranje i onom izjavom ako se dobro sjećam prestanite plakati i konačno pokažite sposobnost. A što je on radio od 2007. do 2011.? Kukao, plakao, prijetio referendumom a kako je pokazao sposobnost vidjeli smo. I dobrim dijelom i danas imamo probleme koje imamo i zbog toga ali dobro to je sad već stvar prošlosti. Međutim, još nitko ustvari ovdje nije kolega Žagar to sam vam htio reći, ali onda čovjek zaboravi, vi ste rekli ima dovoljno sredstava. Drago mi je, gospodine zamjeniče ministra očekivao sam da ćete možda progovoriti, a evo sad vas pozivam da odgovorite,

jer bilo je planirano da ćemo dobivati toliko novaca, a višegodišnji financijski okvir koliko imamo najavu za od 2014. do 2020. je u ozbiljnoj krizi. Nije 1033 milijarde eura nego je predsjednik Europskog vijeća dao kompromisno rješenje da se smanji za 75 milijuna eura. Ako se smanji na 958 milijuna eura ukupni proračun EU budite sigurni da ni Hrvatska neće dobiti svoj dio kolača koliko je bilo predviđeno, a vi ste rekli čekaju nas sredstva. A o tome još nitko ne govori i o tome treba pričati. Hvala lijepo. Sad prelazimo dalje na sljedeću raspravu klubova. I sljedeći je u ime kluba HDZ-a poštovani zastupnik Zvonko Milas.

gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo toliko toga je već rečeno, gospodin Burić je iskreno više-manje što sam htio reći već rekao ali naravno da ću ja to u kontekstu cijele ove priče pokušati reći na način kako ja to vidim. Prije svega želio bi istaknuti posebno da je značajna činjenica da se u ovom predstavničkom tijelu, dakle u Hrvatskom saboru sve više pažnje posvećuje fondovima EU, dakle regionalnom razvoju. Jel to je tema koja se vrlo često s različitih strana, pa i od predstavnika Vlade iznosi kroz različite krilatice bez adekvatnih objašnjenja. Tema je iznimno kompleksna i o njoj je prilično teško, zahtjevno naći sve relevantne informacije i zato je podložna i dezinformacijama i paušalnom prikazivanju stanja. Zbog toga držim da Vlada nije smjela donijeti odluku o podjeli na statističke regije bez prethodne rasprave svih zainteresiranih strana. Mislim da bi ta rasprava možda donijela i nekakvo rješenje koje bi zadovoljilo uvjetno rečeno sve one koji znaju što i koliki značaj imaju Europski fondovi za RH. Dakle, Dakle, u kontekstu ove interpelacije naznačio bih nekoliko važnih pitanja jel mislim da će ona imat važnu ulogu i da će biti od koristi za daljnju raspravu, ne samo u smislu na podjele NUC 2 regija, nego i u širem smislu dakle u politici regionalnog razvoja. Prije svega hrvatski građani često na ovu temu čuju od predstavnika Vlade različite izjave kojima se fondovi prikazuju kao svojevrsna čarobna škrinja u koju će se uliti novci koji će se kasnije preliti u hrvatski proračun,a mi trebamo samo biti kao pčelice marljivi, pametni, nominirat kvalitetne projekte i eto novaca. Recimo tako je na strani 1. odgovora Vlade rečeno da ćemo, ne znam u 7,5 godina biti u prilici participirati 10 i više milijardi eura, dakle bespovratnih, besplatnih novaca. Pa ja mislim da je to otprilike bajkovita priča i kako bi parafrazirajući Miltona Fridmana rekao: "Ne postoji besplatan ručak." Dakle, mi moramo realno analizirati sve ono što je pred nama i dati značenje, prije svega pripremi za korištenje strukturnih instrumenata. Zašto to govorim? Znamo da prilikom korištenja pretpristupnih fondova imamo prisutno predfinanciranje u iznosu obično većem od 50%, ovisno o komponenti, čak i do 90% sredstava. Drugim riječima između 50 i 90% sredstava koje će EU dati za pojedini projekt mi možemo dobiti unaprijed, time se financira projekt, dio naravno sredstava sufinancira onaj ko projekt izvodi, dakle sam korisnik i tako to može funkcionirati. Ako sredstva ne idu u pravom smjeru dužni smo vratiti EU novce, ali koliko znamo fondovi, dakle strukturni, kohezijski i fond za ruralni razvoj nemaju takav sustav predfinanciranja ili je on u bitno manjoj mjeri. Drugim riječima korisnici će morati prethodno dati svoja sredstva koja im se po okončanju pojedinih faza projekata vraćaju iz fondova. Pa u tom kontekstu ja bi volio čuti točno i provjereno na koji način i što konkretno mislimo u tom smislu raditi, kako Vlada namjerava pristupiti problemu osiguranja tih sredstava, dal i je predviđen vid nekakvih kreditnih tranši uz povoljne, najniže moguće kamate, da li će to ići preko HBO-ra ili nešto slično, u svakom slučaju nešto što će osigurati kontinuitet. Mislim da bi takva razmatranja bila puno korisnija nego floskule kako ćemo dobiti novce, samo moramo pisati projekte, jer svi smo mi svjesni koliko su fondovi EU korisni, koliko znače za Hrvatsku i mislim da bi većina političkih opcija o nekakvoj zajedničkoj raspravi podržale napore Vlade koji bi naravno polučili cilj koji nam je svima željen. U prvom dijelu teksta odgovora Vlade na interpelaciju objašnjava se kako bi da je do sada, da je ostala dosadašnja podjela ona bila pogubna za sjeverozapadnu Hrvatsku. Pa ja moram reći da s mog stajališta to uopće nije predmet rasprave. Naime, nitko ne tvrdi da je trebala ostati stara klasifikacija, dapače suprotno, velika većina zaista drži da bi bilo prikladnije formirat novu klasifikaciju, ali ne ovakvu i ne na ovaj način. Ističem da je NUC 2 klasifikacija nužna za korištenje instrumenata kohezijske politike, dakle fondova po ulasku u uniju,pa ona postaje relevantna pogotovo sada kada nama je ulazak u EU sve bliži. A sve da je postojala prije podjela koja nije optimalna, to nije utjecalo na korištenje pretpristupnih fondova, dakle uvijek je bio trenutak za dobru, kvalitetnu raspravu koja bi možda polučila rješenje velim koje bi svi podržali. Vlada, kojima Vlada objašnjava prednosti nove podjele primijetit ću jednu gdje Vlada kaže ovakvom podjelom će svi hrvatski krajevi pod jednakim uvjetima moći će koristiti sredstva iz fondova EU. Pa ja moram primijetiti da svi hrvatski krajevi nisu jednaki odnosno pa je tako ovo primjer jednakosti prema nejednakima,a mislim da to nije smisao, dapače to ne može biti smisao,i ne smije smisao regionalnog razvoja. Htio bi napomenuti još jednu po meni značajnu stvar, a to je da Vlada nikada jasno nije rekla koja je to razlika u korištenju fondova ako neka regija spada ispod 90%, prosjeka BDP-a EU, odnosno iznad 90% prosjeka. je u provom slučaju da se ulazi u cilj konvergencije. Koliko sam ja upoznat instrumenti kohezijske politike u ovom financijskom razdoblju bila su 3 fonda, dakle 2 strukturna Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond te kohezijski, i također tu imamo 3 cilja dakle kohezijske politike, dakle konvergenciju, konkurentnost zapošljavanje i teritorijalnu suradnju. Ako ste u regiji koja je ispod 90% onda spadate u cilj 1 i možete koristiti sva 3 fonda pod određenim uvjetima. Ono što meni nije jasno i što me zanima koja je to točna razlika u mogućnostima korištenja fondova odnosno nominiranja projekata, ako neka regija spada u regije koje se nalaze iznad 90% prosjeka EU. Pokušao sam pronaći točne podatke koji se tiču buduće financijske perspektive i uočio sam nekoliko elemenata. Dakle, prema novim prijedlozima Europske komisije za za 2014.- do 2020. gdje još nema službene direktive ali su prijedlozi dostupni, definiran je niz tematskih prijedloga, ciljeva, ulaganja iz fondova odnosno ciljeva s kojima projekti trebaju biti usklađeni a to su istraživanje, inovacije, informatičko komunikacijske tehnologije, konkurentnost malih srednjih poduzeća, prilagodbe i upravljanje rizicima vezanim za klimatske promjene, zaštita okoliša i energetska učinkovitost, održivi promet, zapošljavanje, socijalno okruživanje, borba protiv siromaštva itd. Što se tiče stope sufinanciranja EU i sredstava iz fondova. Pokrivali bi maksimalno 50% vrijednosti u razvijenim dakle u regijama koje su iznad 90% EU prosjeka, 60% u prijelaznim regijama, dakle 75-90% i maksimalno 85% u regijama slabije razvijenim znači ispod 75% prosjeka. Drugim riječima grad Zagreb bi mogao neometano aplicirati sa svojim projektima kao regija koja spada u razvijene i kao najveći broj europskih regija dobivat sredstva u rasponu do 50% vrijednosti projekata. Meni se čini nelogičnim da bi EU propisala takav pravila za korištenje fondova temeljem kojih većina njenih regija ne bi mogla participirat. Budući da su prijedlozi Europske komisije da se o razvijenim regijama najviše pozornosti skrene projektima koji pospješuju globalnu konkurentnost u gospodarstvu utemeljenu na znanju kao i prelazak na ekološki prihvatljive izvore energije i upravljanja gospodarstvom također većina odnosno najveći dio sredstava europskog socijalnog fonda otpala bi na razvijene regije. Grad Zagreb ne bi ostao zakinut za mogućnost predlaganja potrebnih projekta i očekivat je da zatečena gospodarska struktura u velikoj mjeri određuje potencijal i rast pojedinih regija pa tako s tog aspekta ne treba se brinuti za nemogućnost Zagreba da dalje napreduje. Pa eto molio bih ako se i u tom smislu može dati neka konkretnija pojašnjenja odnosno prave informacije. Sljedeće u tekstu koji se daje odgovoru i u kojem se govori da bi se zbog uključenosti Zagreba povećao ukupni apsorpcijski kapacitet RH naravno moram napomenuti da ovo jednostavno nije bilo potrebno, čak neprimjereno jer nikom normalnom ne bi bilo palo na pamet isključit iz apsorpcijskog kapaciteta RH. Međutim po drugačijem modelu, odnosno po drugačijoj klasifikaciji model koji bi po razmišljanju nekih bio prihvatljiviji, premda podržavam i ovaj s obzirom na pet regija ja sam i prije napominjao i na aktualnom satu je primjerice podjela na 4 NUC 2 regije od kojih bi jednu činio grad Zagreb, dakle on spada, razvijen je preko 920% prosjeka, a preostale tri bi bile definirane sukladno potrebama optimizacije statističke regionalizacije Hrvatske na razini koja dakle zadovoljava kriterije Eurostata o broju stanovnika 8000 do 3 milijuna, ali ostvaruje maksimalan financijski učinaka od pristupa fondovima za cijelu RH. Dakle Dakle tri ostale regije bi mogle bit Panonska, Sjeverna, Jadranska Hrvatska. Argument koji Vlada koristi da opcija izdvajanja Zagreba nije prihvatljiva Agromskoj komisiji, jer Zagreb ima manje od 800 tisuća stanovnika jednostavno ne stoji i nije prikladna. Postoji niz iznimaka u EU kao što kao što su npr. Južni Egej, Ionski otoci, ali ne samo otočne regije nego čitav niz regija u Francuskoj diljem Europske koji su sa manje od 800 stanovnika uspjeli dakle pametnim kvalitetnim lobiranjem doći na ovu razinu pa tako mislim da je mogao i Zagreb. On okvirno svom broju se približivao broju od 800 tisuća i mislim da kvalitetnim lobiranjem je mogao postat samostalna regija. U tom smislu je trebalo organizirati kvalitetnu raspravu, jer on se može organizirati u dva tjedna. Jednostavno zbog važnosti teme mislim da bi svi oni što sam već rekao koji su zainteresirani a to su sve županije, dakle cijela Hrvatska bili zainteresirani, pokušali bi pronać jednostavno rješenje koje će biti dobro i adekvatno za cijelu Hrvatsku. Nadalje govori se o konkretnim primjerima u odgovoru Vlade na interpelaciju. Projekta koje Vlada navodi da bi potkrijepila svoj angažman u Slavoniji i Baranji. Ja moram primijetiti već je to rečeno ovdje da se mahom radi o projektima koji zapravo pokazuju angažman prethodne Vlade budući da se radi o projektima ili pokrenutim ili već realiziranim od istih. I na kraju naglašavam da ovakav način donošenja odluka o ovako važnim pitanjima nije primjerno. Vlada je u predizbornom programu isticala nešto sasvim drugo da bi odjednom bez ikakve najave, bez ikakvih konzultacija pristupila posve drugačijem rješenju. Nažalost to je sad već gotovo. Međutim to i takve stvari ne bi trebalo ponavljati. To nije korektno. To nije potrebno i mislim da već ovakav način donošenja odluke bez ulaska u sadržaj bilo koje odluke izaziva napetost koje nam nisu potrebne. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Evo vaše izlaganje je izazvalo tri replike. Prva je ona poštovanog zastupnika Dinka Burića. **Burić, Dinko (HDSSB)** Zahvaljujem. Poštovani kolega evo pokušat ću vam ukratko dat odgovore na vaša pitanja ako uspije. Dakle najkraće rečeno.

Dakle on je predviđen za zemlje koje imaju manje od 90% prosjeka EU ovih 27 članica. Europski fond za regionalni razvoj on financira razvoj opće infrastrukture, inovacije, investicije radi otvaranja novih radnih mjesta. On je predviđen za one koji imaju manje od 75%. Dakle oni mogu koristiti Kohezijski i ovaj fond. A onaj europski socijalni fond njega mogu koristiti svi. prema tome jel on financira projekte profesionalnog obrazovanja itd. potpore zapošljavanja. Evo ako sam vam mogao, ako vam je to nešto pomoglo drago mi je. Međutim rekli ste jednu dobru stvar Zagreb je mogao biti zasebna regija. Točno je, mogao je biti zasebna regija da su naši pregovarači bili ustrajeni u tome. U EU ima ukupno 271 NUC regija u ovih 27 zemalja rekli smo od 27 600 do 11 milijuna je raspon tih NUC 2 regija od ovih 271. Dakle nema krutog traženja 800 tisuća do 3 milijuna i nije točno da se mi nismo mogli za to izboriti. Slovačka je 2004. ušla a 2003 je donijeta ona uredba. Oni su sebi lijepo Bratislavu isto stavili kao zasebnu regiju, ima 609 tisuća stanovnika Slovaci nisu došli tamo pa kada su im rekli ne može,oni klimnuli glavom. Nego su rekli ne mi ćemo napraviti kako hoćemo. Nema princip uzmi ili ostavi, a mi sve radimo po principu uzmi ili ostavi. Hvala vam gospodine Buriću na objašnjenju nisam siguran da sam takvo objašnjenje htio ali ste mi pomogli. A ovo što ste rekli za Zagreb, pa naravno ja mislim da da svi ovdje držimo da Zagreb po svojoj razvijenosti i po svemu što on je i da ima drugačiju perspektivu već po svom stupnju razvoja da je mogao apsolutno samostalna regija i jednostavno zbog čega se čudesno preko noći dogodila ovakva podjela bez javne rasprave svih zainteresiranih mislim da je to ključni problem, to možda će nam gospodin Puljiz objasniti. Hvala lijepa. da je promjena koja je nastala da je trebala. To znači da ona podjela koja je bila do sada na tri statističke regije apsolutno nije bila dobra jer jedna regija sjeverna Hrvatska je apsolutno bila u tome uskraćena. Sada sa ovom podjelom u tom dijelu svi imamo iste mogućnosti i pristupe sredstvima na nama je da ih iskoristimo. S druge strane koliko bi trebalo biti tih regija, ja bih zamolio zamjenika da možda malo bolje pojasni ali mislim da u onom koliko ja znam ako idete na više regija vi imate isti global. I na vama je da taj global podijelite po regijama koliko mislite da oni mogu apsolvirati ta sredstva. A što ako ne uspiju iskoristiti ta sredstva onda počinju biti problemi kako ta sredstva potpuno alocirati na druge razine. toj logici bi bilo najbolje da imamo jednu regiju koja bi u tom dijelu mogli kvalitetnije definirati. Molim ako možete objasniti. S druge strane rekli ste da zaista ovako velika nerazvijenost Hrvatske nije dobra, ali bi ja rekao a tko je doprinio ovako velikoj nerazvijenosti Hrvatske koju sada imamo da moramo gledati tko je sada u tom dijelu dobro prošao, dijela Istre i na neki način gradova uz more koji to koriste pa koji to koriste pa zaista imaju velike prihode po glavi stanovnika u odnosu na nas mogu reći i Slavonija i sjever Hrvatske, da smo i mi na sjeveru Hrvatske morali koristiti ta sredstva. I možemo iz tog iskustva reći da to nisu virtualna sredstva nego sredstva koja se mogu iskoristiti ako znate. Mogu reći za sebe da smo nažalost mi morali iz tih sredstava napraviti gradsku knjižnicu nismo mogli dobiti od strane ministarstva. Mogli smo si financirati našu … zonu gdje nismo mogli dobiti niti jedan kvadratni metar za zonu, morali smo si koristiti razvoje infrastrukture i mi smo to uspjeli iskoristiti. A to možemo i mi svi ostali. Hvala. Hvala lijepa. Odgovorit će poštovani zastupnik Zvonko Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega puno ste toga rekli a malo i buka žamor ne znam da li sam sve shvatio. Ja sam rekao da o o staroj podjeli da je uopće bilo bespotrebno raspravljati. Nitko ovdje od kolega koji podupiru ovu interpelaciju nije to ni tražio dapače oni su svi protiv toga i u tom smislu ne znam uopće čemu je trebao ići odgovor Vlade. Zbog čega je Hrvatska odnosno Zagreb samo razvijen? Ne bih htio licitirati doista. Vi ste možda gore razvijeni imali ste u Varaždinu gradonačelnika Čehoka. Da li je on doprinio tome ili nije ja ne znam. Znam zbog čega Vukovar nije. Dogodio se rat, Slavoniji se dogodio rat, branili smo Hrvatsku, možda je to jedan od razloga. Neću reći da nema drugih ali ne bih htio licitirati. Mislio sam da idemo zajedničkom cilju a ne da se vraćamo i da jednostavno pričamo o stvarima koje možda treba ne zaboraviti ali ne na ovaj način koristiti. Hvala.

ovo što danas govorimo trebalo se davno prije dogoditi da Vlada nije smjela donijeti odluku bez rasprave svih zainteresiranih strana ovdje u Saboru pa tek onda to se vidi odnos prema Saboru Vlade, da smo mi samo fikus ili smokvin list za njihove odluke. Da svi gledaju fondove EU kao nekakvu čarobnu škrinjicu bez dna, samo ćemo vaditi lovu. Sada kad dođemo u Europu samo će frcati međutim neće se to dogoditi. Kolega Burić je prije pitao jel netko izračunao koliko će to biti novaca jel neko izračunao koliko će bitu u dvije regije, koliko će biti u četiri regije koliko će biti u pet regija. Što će nam donijeti jedno, što će drugo, usporedio i rekao evo raspravljajte evo odlučite, međutim nije se to dogodilo. Ne treba svađati Zagreb sa ostatkom Hrvatske to sasvim sigurno ne treba. Zagreb može biti jedna samostalna regija. Nije nam se dalo to raspraviti u Saboru. Kamen spoticaja sasvim sigurno da nije Zagreb nego kamen spoticanja odnos vlade prema čitavoj Hrvatskoj. Odgovorit će poštovani zastupnik Milas. Naravno ja i dalje mislim da je ova ja ću je nazvati tematska rasprava, trebala se dogoditi puno prije, a prije toga još se trebalo dogoditi široka javna rasprava svih zainteresiranih. Siguran sam da bi danas možda drugačije razgovarali. Pa to se može i na neke druge stvari primijeniti, ne ulazeći u dubioze o zdravstvenom odgoju možda da je i tu bilo možda bi imali manje reperkusija, kako je to već par mjeseci možda bi se usmjerili na bitnije probleme koje tište ovu državu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada će u ime Vlade uvaženi zamjenik ministar regionalnog razvoja i fonda EU dr. Jakša Puljiz se obratiti. Izvolite. evo puno toga je rečeno, volio bih da imam više vremena odgovoriti na sve ove komentare. Ali prvo dopustite mi da kažem da mi je izuzetno drago da su tema EU fondovi. Dakle govorimo o interpelaciji svaki ima svoje mišljenje očito o tome, teško da bi se složili čak i da je provedena ona javna rasprava za koju moram reći da smo mi na press konferenciji kada smo objavili rezultate dogovora sa EU komisijom rekli odmah da nam je žao da nije bilo vremena za javnu raspravu. Ali očito iz svega ovoga da bi jako teško postigli konsenzus. A nama je vrijeme curilo. Dakle mi govorimo o dva mjeseca koji su Hrvatskoj bili na raspolaganju u to vrijeme da postignemo dogovor sa EU komisijom. Naime, dogovori vezani za statističke regije se postižu svake tri godine. Dakle zadnje vrijeme kad se to moglo napraviti je bila prošla godina 2012. i idući rok je 2015. godina. Zbog procedura službi Europske komisije mi smo imali na raspolaganju nešto manje od dva mjeseca za postizanje toga dogovora i uspjeli smo ga postići iako nije bilo lako. I to je bilo apsolutno, da raščistimo tu stvar, na inicijativu hrvatske Vlade. Dakle nikakve nije bilo inicijative Europske komisije, to je isključivo bila inicijativa hrvatske Vlade. Uspjeli smo to u vrlo kratkom roku i smatramo naravno da smo napravili izvanredan posao. Javna rasprava za koju bi naravno htjeli da se dogodila nije bilo jednostavno vremena. Ali dopustite sad još da odgovorim na par stvari. Ovdje se spominjalo toliko toga vezano za same regije. Što se tiče podjela mi smo napravili simulacije, napravili smo nekoliko varijanti, razgovarali smo s Europskom komisijom. Bila je varijanta gdje je Grad Zagreb izdvojen kao posebna jedinica, ona nije prihvaćena. Ovo nije prvi put da nije prihvaćena. Kolega Burić je naveo nekoliko primjera statističkih regija NUTS-2 razine i administrativnih koje su prihvaćene. Međutim, to se dogodilo prije nego što je uredba stupila na snagu, odnosno u slučaju Grada Bratislave to je bilo dio pregovora. Ti pregovori su zaključeni opet prije nego što je uredba stupila na snagu. Nakon što je uredba stupila na snagu vi nemate niti jedan dogovor vezano za NUTS-2 regije gdje imate regiju manju od 800 tisuća stanovnika. Europska unija je upravo iz tih razloga čestih promjena donijela određena pravila po kojima se može vršiti promjena statističkih regija na toj NUTS-2 razini. Šta se događa? Prvi i osnovni kriterij koji zemlje članice vode kad definiraju NUTS-2 regije je da što veći dio teritorija zemlje, što dulje vremena može koristiti sredstva po najpovoljnijim uvjetima. Što veći dio teritorija po najpovoljnijim uvjetima, što više vremena može koristiti sredstva EU fondova. I onda nam se događa situacija kao u Portugalu koji je bio cijeli u mogućnosti, cijela država je bila pod područjem cilja 1, kad su shvatili da im da im glavni grad Lisabon vuče regiju oko sebe preko 75% promijenili su granicu i izdvojili grad Lisabon kao poseban. Ali dokle god su mogli koristit sredstva držali su Lisabon unutra, u okviru NUTS-2 regije, zašto, jer vrijednost kriterija po kojima se određuje alokacija je i broj stanovnika. Što imate više stanovnika u regiji pod ciljem 1 imate veću alokaciju jer jedan od faktora … kojeg se računa ta lokacija je broj stanovnika. Zato nama je u interesu isto da Grad Zagreb bude unutra. Istu stvar su napravili Irci kada su shvatili da neće moći više koristit sredstva u cijelosti po području cilja 1, onda su izdvojili područje Dublina, dakle ovo JI područje posebnu regiju tako da ostatak Irske može što dulje koristiti sredstva iz EU fondova. Dakle to zemlje članice rade i svake tri godine imaju priliku da to naprave. Mi smo sad složili podjelu koja omogućava cijeloj Hrvatskoj najmanje dvije perspektive da koristi sredstva po najpovoljnijim uvjetima. Svake tri godine to možemo promijeniti, dakle iduća šansa je 2015., promjena se primjenjuje kao što je kolega Burić točno naveo za perspektivu 2020.-2026. I to se radi, to je čisti pragmatični pristup. A ja još uvijek moram priznat, nisam razumio gdje će bilo koji projekt s područja Slavonije izgubit u ovoj promjeni statističkih regija. Što će se dogodit Tehnopolisu sada loše u ovoj novoj podjeli, a što se ne bi dogodilo u podjeli na tri regije. Moram priznat još uvijek nisam to uspio dokučiti. Ključno pitanje uvijek ostaje pripremljenost projekata i to nema veze sa ovom podjelom na statističke regije. Molim vas, evo ja se nadam da se oko toga slažemo. Kolega Burić je još rekao par stvari pa ću iskoristiti priliku da se na to osvrnem. Strategije, dakle mi što se tiče strategija isto da raščistimo stvari, dakle strateški okvir za korištenje EU fondova su dva dokumenta u perspektivi 2007.-2013., to su operativni programi i to je nacionalni strateški referentni okvir. Obe vrste dokumenata su napravljene i u Bruxellesu su i u procesu usvajanja. Ti dokumenti moraju biti usvojeni nakon 1.7., a oni su s naše strane već pripremljeni, poslani, Bruxelles se očitovao, još imamo neke dopune, dakle radi se o tome da mi programske dokumente imamo. Strategija regionalnog razvoja nije ta vrsta dokumenta. Naravno da je trebamo imat, strategija regionalnog razvoja je nacionalni dokument koji naravno da je jako važan u cijelom kontekstu strateškog planiranja kao i svaka druga sektorska strategija. Ali za korištenje EU fondova iz razdoblja 2007.-2013. referentni dokumenti su operativni programi i nacionalni strateški referentni okvir. Oba programa su napravljena, draftove imate na web stranicama ministarstva tako da što se tiče strateškog dijela nema uopće problema. Mi sad krećemo u izradu nove Strategije regionalnog razvoja koja će definirati strateške prioritete na regionalnoj razini i tu ćemo uvesti neke inovacije, to ćete vrlo brzo biti upoznati kao i u Zakonu o regionalnom razvoju, a koji se tiču upravo teritorijalne razine na kojoj će se raditi strateško planiranje. Dopustite još jednu stvar, istina je, samo u ono izvješće ja bih dodao jedan ispravak, kad govorimo da je ova podjela omogućila svim hrvatskim krajevima jednake mogućnosti korištenja EU fondova, ja bih samo ubacio riječ inicijalne, dakle jednake, inicijalne. A hrvatska Vlada će se pobrinuti da slabije razvijena područja dobiju još povoljnije uvjete nego ostala područja, ali one inicijalne kad govorimo o onome udjelu sufinanciranja iz EU fondova će biti isti za cijelu Hrvatsku, a hrvatska Vlada će pomoći da slabije razvijenim područjima ne bude 85% bespovratnih sredstava nego 90 ili 95 jer za ostatak će se uzet krediti ili će se koristit sredstva iz državnog proračuna da se pomogne slabije razvijenim jedinicama sa slabijim fiskalnim kapacitetom. Bilo je još puno pitanja, ali neću više ulazit u detalje od kolege Lucića itd., Naglašavam još jednom, hrvatska Vlada ima apsolutno dovoljno mehanizama na raspolaganju da osigura da se sredstva usmjere doista onima najpotrebnijima, a ovo smo napravili. Na žalost nije ispoštovana partnerski pristup koji zaista zagovaramo gdje god možemo. Moram vas samo podsjetiti kad smo kod partnerskog pristupa trenutno smo u fazi izrade operativnih programa za razdoblje 14:20. Sve hrvatske županije imaju svog predstavnika u radnim tijelima, ali baš sve hrvatske županije. Dakle, mi ne da ćemo izaći pred županije sa gotovim rješenjem pa ćemo reć evo dajte komentare. Mi smo predstavnike županija uključili u sam proces izrade operativnih programa, tako da zaista mislim da što se tiče partnerskoga pristupa Vlada ga itekako poštuje, drži do njega i tako će ostati do samoga kraja. Kao i kod naših programa unutar samoga Ministarstva regionalnoga razvoja govorilo se o decentraliziranom upravljanju itd. Mi sad imamo programe gdje Ministarstvo regionalnoga razvoja isključivo postavlja određena pravila oko selekcije projekata, a selekciju projekata prepušta regionalnoj razini. Mi samo vodimo računa da su ti projekti u skladu sa nekim krovnim pravilima odabrani, da se uklapaju u operativne programe. A prepustili smo selekciju na regionalnoj razini. To se radi preko regionalnih koordinatora, odnosno županijskih razvojnih agencija i partnerskih vijeća na županijskoj razini kojih svaka županija ima. Tako da kad govorimo o partnerskom pristupu zaista se trudimo u svakom koraku, u svakoj aktivnosti da to maksimalno ispoštujemo. Ponavljam, ovdje zbog kratkoće roka zaista je bio toliko kratak rok. Morali smo raditi i djelovati na brzinu i nije bilo vremena za prave partnerske konzultacije, ali i dalje stojim na tome i uvjeren sam da smo napravili izvanredan posao. Uštedjeli smo korisnicima s područja sjeverozapadne Hrvatske 300 milijuna eura za sufinanciranje. To je ako ćemo govoriti o konkretnoj koristi i sredstvima evo to je najveća konkretna korist koju smo ostvarili, a da ne kažem da smo olakšali kandidiranje projekata jer je sad puno širi raspon područja na koja se korisnici iz sjeverozapadne Hrvatske mogu javiti. Oni više nisu ograničeni onim postocima o kojima je bilo riječ ranije koliko se mora, koliko projekata se mora i s kojeg tematskog prioriteta povlačiti. Dakle, ti uvjeti su znatno sniženi, relaksirani su i područje sjeverozapadne Hrvatske će moći što se toga tiče imati puno lakše uvjete za kandidiranje projekata. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Evo i vaše izlaganje je izazvalo tri replike. Prva je ona poštovanog zastupnika Milasa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče, dapače ja isto naš razgovor ne shvaćam kao borbu dakle na kojoj su razini jedni protiv drugih, nego mislim pa upravo to da trebamo imat partnerski odnos i da moramo zajedno stremit ka tom cilju da što više sredstava povučemo iz tih fondova. Međutim, moram bit iskren da argumenti nismo imali dovoljno vremena za javnu raspravu ne znam, napravili smo najbolji mogući posao. Već su u kontradiktornosti s nečim što je bilo prije par godina, ali i uopće kontradiktornosti sa cijelim djelovanjem Vlade. Vlada je na početku rekla, obećala bolji život, ovo, ono. Mi smo svjesni danas u kakvoj situaciji živimo jednostavno ne znam da li to sve drži vodu. Ja mislim da se javna rasprava kvalitetna može za dva tjedna realizirati, pozvati sve zainteresirane, sjest, dogovorit temu, ciljeve i hajmo radit. To da nije bilo vremena ili je to postala i praksa hrvatske Vlade. Neki dan smo imali razgovor o Zakonu o elektroničkim medijima. Isto nije bilo javne rasprave. Zašto nemamo vremena? O čemu se radi? Jesmo mi nekaka demokracija ili nešto drugo? Evo, hvala lijepo. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Dinka Burića. Dobro. Onda je sljedeća replika ona poštovanog zastupnika Zorana Vinkovića. samo jedna rečenica. Rekli ste da je Portugal, da su shvatili da im glavni grad Lisabon smeta, pa su ga stavili u posebnu regiju. Isto tako i Irska – Dublin. Znači oni, zašto ne učimo na tuđim greškama? Pa ono što mi predlažemo upravo sada je da grad Zagreb bude posebna regija, ništa drugo. Evo s time smo onda završili. Ne odgovarajte. **Puljiz, Jakša** Portugalci isti su to napravili u onom trenutku kad im je prijetilo da prijeđu prag od 75%. Dakle, kontinentalna Hrvatska je trenutno na 62, 63%. Dakle, nije blizu praga. Daj bože da dođemo vrlo brzo u situaciju da smo blizu praga i onda ćemo napraviti ovaj potez da ćemo izdvojit grad Zagreb. A što se tiče prijedloga da se gradu Zagrebu pripoji Zagrebačka županija, županija, razmislite malo. To znači da će interesi 300000 stanovnika Zagrebačke županije biti žrtvovani zato da bi se oslobodio prostor za sve ostale. Da li je to fer? Hvala lijepo. Sad imamo raspravu dakle u ime kluba HDSSB-a, poštovani zastupnik Zoran Vinković. Aha u ime predlagača. Dobro, bio je nesporazum. Nisam shvatio. Ja sam mislio da hoćete nakon svega. Dobro. Dakle, poštovani gospodine zamjeniče ministra postavili ste evo nekoliko pitanja i konstatacija, pa onda ipak u dvije minute to nisam stigao. E sad gledajte, prvo vrijeme je curilo. Pa čekajte! Vrijeme curilo 23. prosinca 2011. godine konstituirana nova Vlada Republike Hrvatske, 23. prosinca. Krajnji rok kako ste rekli za predaju odnosno za promjenu, jer smo mi imali važeću podjelu na statističke regije, na one tri regije je bio 7 mjesec 2013. godine. 8 mjeseci i vi kažete došli ste u zeitnot kako se to kaže. A znate zašto ste došli u zeitnot? Zato što vas uopće niste razmišljali o tome šta se događa i kakvo je vrijeme pred nama. I onda, vjerojatno nas je netko upozorio iz EU ili se možda netko slučajno dosjetio i onda je išlo na brzinu. Ali nije išlo na brzinu pod pritiskom EU. Podsjetit ću vas na pismo, na odgovor iz Kabineta povjerenika Europske komisije gospodina Hahna koji je na upit gospodina Šišljagića 19. listopada prošle godine, evo ponovno ću citirati, odgovorio sljedeće: "Do srpnja 2012. godine regionalna statistika u Hrvatskoj prikupljala se i prenosila EUROSTAT-u vezano za tri statističke regije NUTS 2 razine. Komisija nije s tim u svezi predlagala nikakve promjene." Prema tome, nije točna konstatacija. Ili laže povjerenik Europske komisije. Nešto nije u redu. Kome sad da vjerujemo? Vjerujemo njima da su vas upozoravali da morate mijenjati ili da vjerujemo vama, a oni kažu da nisu nijednom riječju. Evo, imam original pismo. Taj argument ne stoji kako je curilo vrijeme nego ste to napravili, ponavljam, javnost treba znati, to je napravljeno kao dio političkog dogovora unutar vladajuće koalicije što je opet legalno i vjerojatno je tadašnji bivši prvi potpredsjednik Vlade želeći napraviti nešto dobro za sjeverozapadne županije, ja uopće to ne zamjeram, inzistirao da se promjeni. Ali je promjena trebala ići u onom smjeru, bilo bi i opet govorim i za sve te županije bolje da nisu ostali ni oni ni Slavonija i Baranja u istoj statističkoj regiji sa Gradom Zagrebom i da ste napravili pet regija onako kako ste i razmišljali i govorili da je to jedina zdrava pamet nalaže kako je rekla gospođa Pusić da bude 5 regija. Rekli ste osnovni cilj je smanjiti razlike. vidite, ne, ne rekli ste da je osnovni cilj što duže vremena pod najpovoljnijim uvjetima izvlačiti sredstva otprilike. Što veći dio teritorija, što duže vremena povlačiti. E vidite, sad ovako, sad ću vam citirati Lisabonski ugovor od 13. prosinca 2007. godine. Evo ovako, kaže članak 174.,

Među tim regijama posebna se pozornost poklanja ruralnim područjima, područjima podložnim industrijskoj tranziciji te regijama koje su izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim teškoćama." U članku 175. Unija podupire ostvarenje tih ciljeva djelovanjem kojeg provodi putem strukturnih fondova EBRD-a i ostalih financijskih instrumenata. Niti riječi, ovo je citat dva vrlo važna članka Lisabonskog ugovora koji govore o fondovima EU. Nijedne jedine riječi nema o tome da je cilj korištenja sredstava fondova EU to da što veći dio teritorija jedne zemlje što duže vremena koristi ta sredstva po najpovoljnijim uvjetima. Ne, to nije točno. To nije osnovna namjena fondova EU. Osnovna namjena fondova EU jest da smanje regionalne razvojne razlike u svakoj zemlji članici EU. To je definicija, kohezijska politika kroz svoje glavne instrumente, strukturne fondove i kohezijski fond to i provodi. i provodi. Dakle, ja to namjerno govorim jer ne stoji to što ste rekli. Pa sad ne stoji da je vrijeme curilo, ne stoji da je osnovni cilj ovaj koji ste rekli jer nije, piše vam u Lisabonskom ugovoru, još uvijek vrijedi Lisabonski ugovor. To je Ustav EU. A vi A vi govorite nešto sasvim treće što ne piše u Ustavu. Naveli ste pitanje, ne razumijte koji to projekt iz Slavonije i Baranje će sad biti u drugačijem položaju nego što je bio. Mi ne Mi ne govorimo o tome zašto ne valja podjela na dvije regije nego govorimo o tome da ćemo pa razumljivo ne trebaš biti posebno pametan i mi iz Slavonije i Baranje kao i iz sjeverozapadne Hrvatske prije dotrčat do 75 metara kad krenemo sa 64 nego što ćemo dotrčat sa 40 do 75 metara. A novci nas čekaju. Znate koliko će novaca ostati neiskorištenih pogrešnom odlukom? Ovo je pogrešna odluka. Nadalje, rekli ste strategija postoji. Postoji ali važeća strategija i važeća podjela nisu usklađene, a osnovni preduvjet je usklađenost strateškog dokumenta i sa dakle našom nomenklaturom prostornih jedinica za statistiku. Mi sada imamo još uvijek važeću strategiju koju ste ne pod pritiskom, naglašavam opet EU, nego pod pritiskom unutar vladajuće koalicije napravili i to ste mogli napraviti, ja bih bio zadovoljan da ste napravili na pet regija kako ste i obećavali. Imate Strategiju regionalnog razvoja RH koja kaže da imamo tri regije NUTS 2 razine, a imate odluku Državnog zavoda za statistiku koju ste predali u Bruxelles da imamo dvije. Nemate usklađene dokumente. A ja kažem, vi ste postavili pitanje što bi smetalo da Slavonija i Baranja neće ništa izgubiti. A što bi smetalo da ste napravili pet regija? Imali bi iste uvjete jer smo zaostali kako jesmo, ništa ne bi izgubili jel' tako. A ovako jesmo, onako ne bismo ni u dužini mogućnosti korištenja najpovoljnijih sredstava. Jer i kad i mi pređemo zajedno time što će nas povući Zagreb 75% i za nas nema više sredstava koji se sufinanciraju 85%, nego na 60 ili možda i na 52, što brije bude i 50, ali to nećemo ni mi ni naša unučad vjerojatno doživjet ali bar se potrudimo da naša djeca i unučad vuku sredstva iz EU, to je nama u konačnici i cilj. I još ću samo na kraju reć, kad je bilo govora, ponovit ću što sam već rekao, kohezijska politika, kohezijski fond i strukturni fondovi. Dakle, ovo višegodišnji financijski okvir 2014. i 2020. predviđeno ne 336 za kohezijsku politiku, nego 330, 376 bilo ako se ne bude smanjilo jer je onih 40 milijardi eura pripremljeno za onaj novi fond, jer tako onaj neki budući koji bi trebao, ne znam promet, energetiku i telekomunikacije, da da e tako 40 milijardi. Ali od ovih koji su izravne potpore, ovih 336 ako ne budu smanjili 68,8%. Dakle, 48% kroz ona dva strukturna, i 20,4% kroz kohezijski fond je namijenjeno,

A tih 70% nije isto hoće li koristit oni koji su stvarno nerazvijeni ili će ih koristiti oni koji su razvijeni. I ništa protiv nemam, nek Zagreb koristi novce, ima pravo na novac, neće imati ni projekata koliko ih može povuć, ali ne ona sredstva koja mu EU nije predvidjela, ona je predvidjela. To što je Zagreb danas u takvoj poziciji nije kriva Slavonija i Baranja, što je razvijeniji 3, 4 puta od ostalih, nismo mi krivi za to. hvala lijepo. Prije no što dam riječ predstavniku Vlade, htio bi samo skrenut pozornost svih onih silno zainteresiranih 20

evo sada bih dao riječ predstavniku Vlade, poštovanom doktoru Jakši Puljizu zamjeniku ministra regionalnog razvoja i fonda EU. **Puljiz, Jakša** Kolega Burić je rekao da ne bi se ništa izgubilo ni sa podjelom na 5 regija za Slavoniju, za neki dio Hrvatske bi, to je razlika, to je razlika. Razlika je u tome šta neko u Hrvatskoj bi izgubio. Pa gledajte, mi kada smo, ja sam počeo raditi na ovom pitanju 2003. kad je osnovano prvo povjerenstvo za NUC-eve u okviru Državnog zavoda za statistiku. Naš prvi prijedlog je bila Hrvatska sa 5 regija, ali nije se, nije mogla proć sa kriterijima sa kriterijima koje je EU sama izdefinirala, nije moga proć. Dakle, išli smo na varijante koje su izvedive, ne možemo govoriti o varijantama koje nisu izvedive. I u svim drugim varijantama koje imate od 4 regije i od 3 regije, ova regija, ova podjela sa 2 regije jedina garantira da će cijelo područje Hrvatske moć koristiti sredstva po najpovoljnijim uvjetima kao područje cilja 1., kao slabije razvijeno područje. Napravili smo te simulacije i tu nikakvih tajni nema. I opet ponavljam nažalost vrijeme je bilo takvo kakvo je, mi smo Europsku komisiju lomili do lipnja, da bi nam oni u lipnju otvorili vrata i rekli čujte moguće je moguće je do lipnja je bilo, ne može, kasno je, nije moguće, kako ćemo. Jer je pisanje, je to je pitanje procedure, potrebni su vrlo vješti pravnici da bi se takve stvari provele. U lipnju smo došli do zajedničkog sporazuma da je ipak moguće i u srpnju je on formaliziran. Toliko o proceduri. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo i na to jednu repliku poštovanog zastupnika Dinka Burića.

kažete da bi podjelom na 5 regija izgubila Hrvatska, a ne bi izgubila Slavonija i Baranja. Pa to nije točno, RH, za za nju je određeno toliko i toliko sredstava iz fondova EU, bilo ona podijeljena na 1 regiju ili na 5 regija, ona će dobit 9, 956 milijardi eura, ono 13,7 što se priča to je ono ukupno, ali 10 milijardi je cirka za fondove. To je za Hrvatsku namijenjeno ako ne bude smanjivanja. Sa 1 i sa 5 regija, samo što je od tih 10 milijardi 70% 7 milijardi predviđeno za najnerazvijenije regije. Jer razumijete? Vi ne možete uvjerit ni mene, ni bilo koga da bi Hrvatska izgubila, ne bi izgubila, ona ima pravo povući toliko koliko ima, ni više ne može, može samo manje. A što se tiče ovoga u lipnju, bilo bi dobro da se dogovore, dogovorite vi u Vladi sami sa sobom, onda i da to bude napisano kao jest. U ovom vašem izvješću piše, vi ste rekli curilo vrijeme, sad kažete u lipnju smo ih molili, A u onom vašem izvješću ste napisali da je u srpnju istjecao rok, tako ste napisali, istjecao rok do kojeg se moglo promijeniti, a sad kažete e srpanj nije bio rok, nego smo mi molili da se promijeni, pa tako ste rekli. Da ste do lipnja išli molit, ne ne upetljavate se u nešto, Hrvatska ne bi izgubila da se podijeli na 5 regija, a sjeverozapadna Hrvatska, Slavonija i Baranja sve nerazvijenije regije bi dobile. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Zoran Vinković u ime kluba HDSSB-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo odmah na početku ću reć, Irci i Portugalci su se opametili. Mi ćemo za sedam godina doći do pameti. To izlazi iz svega ovoga danas rečeno. Ovdje je nekoliko bitnih momenata u i pokušat ću ovaj ne ponavljati ono što je i predlagatelj spominjao ali nekoliko bitnih momenata i u samoj analizi. Promjene dakle ove podjele RH na 2 statističke regije i analizi posljedica koje ta podjela u ovom trenutku ali i u budućnosti donosi. Ne samo za Slavoniju i Baranju nego za čitavu Hrvatsku. Dakle ova nacionalna klasifikacija. Meni je sad drago da mi čujemo da su tu bili neki rokovi, da smo bili stisnuti od Europske komisije, da smo čak i molili na koljenima i da praktično ono pismo koje je uputila Europska komisija županu Osječko-baranjske županije. Očigledno po vama ne odgovara istini. Ja ne bih rekao da to pismo nije istinito. Naime u tom pismu prije svega stoji da to nije bio uvjet Europske komisije nego želja ja bih rekao možda ne i čitave Vlade možda ne i čitave Kukuriku koalicije nego želja prije svega a ja bih rekao i pritisak. Ne čak ni HNS-a nego tadašnjeg prvog potpredsjednika Vlade RH koji je svjestan. Nije on političar koji ne razumije politiku niti nije loš matematičar da ne zna izračunat i da ne zna obraniti onaj interes koji je zastupao kao župan Varaždinske županije kada je između ostalog rekao da je to dugoročno dakle spajanje Varaždinske županije, sjeverozapadne Hrvatske sa gradom Zagrebom koji može biti NUC 2 regija. Može biti. Pogledajte bez obzira na odluku, bez obzira na branjenje ove teze može biti regija i može povlačiti sredstva iz europskih fondova ne u ovom odnosu i postotku kakav je za nerazvijene krajeve RH posebno za Slavoniju i Baranju. Da je to dakle dugoročno strateško žrtvovanje sjeverne Hrvatske ali i nanošenje štete cijeloj Hrvatskoj. Dakle to je onaj trenutak kada je HDZ-ova Vlada donijela podjelu na tri statističke regije i da je to 100% politička odluka i ona nema nikakve veze sa strukom. I normalno zbrajajući onih naših 40 ili postoje niz podataka možda i 38, 42% u Slavoniji i Baranji sa ovim zagrebačkim, sa varaždinskim mi dolazimo, preko noći smo došli do razvijenosti od 64%. Mnogi stanovnici Slavonije i Baranje pa čak i sjeverozapadne Hrvatske nisu znali da su eto preko noći došli do 64% bruto nacionalnog dohotka u EU. Drugi ključni moment koji se događa ali to možda i nije slučajno jer teško je objasniti pa čak i biračima koji su glasali za Kukuriku koaliciju da između ostalog navedeno da će PDV biti smanjen ali u tom planu 21 dakle 23. Studenog 2011. Godine u svom predizbornom programu Kukuriku koalicija kaže između ostalog i ovaj citat: "Okvir u nove financijske perspektive EU zatražit ćemo dogovor s EU o novom preustroju statističkih regija u Hrvatskoj sa sadašnjih 3 na 5 kako bismo u punoj mjeri osigurali uvjete za ravnomjeran i brz regionalni razvoj na temelju korištenja fondova EU." I dalje po uzoru na mnoge zemlje članice EU decentralizirat ćemo kako to gordo zvuči u tom planu kao i sve ostali zakoni o decentralizaciji koji se ovdje provode i o samoj decentralizaciji u RH, upravljanje upravljanje regionalnih programima tako što ćemo upravljanje operativnih programima za regionalnu konkurentnost prenijeti na NUC 2 regionalnu razinu. Ništa od toga evo što je zapisano pa čak i onom programu Hrvatske Vlade nije ostvareno nego smo dobili preko noći podjelu na dvije statističke regije. Podsjećam a vi to vrlo dobro znate da je cjelokupna strategija za korištenje europskih fondova to neka se ne naljute nitko tko dolazi iz onog jadranskog djela Hrvatske napravljen. Mene ne čudi jel je ministar Grčić upravo iz onih dijelova i da u toj strategiji ništa bitno ne treba mijenjati jer ta regija se nije promijenila. Promijenila se ova regija gdje ste najzaostaliju regiju Hrvatske spojili sa gradom Zagrebom. I onda očekujte da onaj tko zna zbrajati da to prihvati kao činjenicu, da to kaže, to je izvanredno, to je dobro i da smo evo preko noći postali izuzetno bogati. Da ne pričam o tome da je ta podjela na statističke regije Hrvatske strateška podjela koja određuje budućnost RH da ovdje Da ovdje sjede saborski zastupnici koje su birali hrvatski građani, hrvatski birači, da o toj strateškoj podjeli, strateškom dokumentu koji je vezan ne za prošlost Hrvatske, nego je vezan za budućnost za veće povlačenje sredstava iz EU o tome nije vođena rasprava. Vodi se sada nakon bitke, ali nakon bitke se mogu stvari promijeniti nabolje. Da li je ovo izgubljena bitka? Za Slavoniju je, za veći dio Hrvatske je. Nitko nema ništa protiv Zagreba, nitko nema protiv nijedne regije u Hrvatskoj posebno mi iz Slavonije i Baranje. Želimo da svi da postanemo Burić valjda će nam to unučad doživjeti, ali kako se vodi politika u ovoj Hrvatskoj ne vjerujem da će i unučad bolje živjeti u Hrvatskoj. Ovaj Hrvatski sabor dakle zastupnici koji su birani, Vlada koja izvire iz ovoga Sabora. Ne izvire Sabor iz Vlade, nego Vlada iz Sabora. Pa i sam predsjednik Vlade je rekao da smo kolege, da će nam se obraćati kao kolegama ne kao polusvijetu kao što je to rekao prvi potpredsjednik Vlade kao onima koji se inate, koji ništa ne rade, koji ne znaju što su europski fondovi, koji ne znaju šta je statistička podjela Hrvatske, a šta administrativna. Pa znamo mi, znamo mi jako dobro pa upravo je Osječko-baranjska županija, a tu je i grad Đakovo i grad Osijek itd. povukla najviše sredstava u RH iz pretpristupnih fondova EU, najviše. Pa se ja pitam kakav smo mi to polusvijet, kakvi smo to? da li smo manijaci? Kada evo znamo i taj posao obaviti i povući, imati čak i uredu Bruxellesu. Evo nakon i toliko godina će hrvatska Vlada neće stanovati u iznajmljenim prostorima nego će shvatiti da je to neophodno imati tamo. Dakle, da ne spominjem javnu raspravu koja je trebala biti vođena. Pa gledajte koliko smo mi zakona gospodine zamjeniče ministra, ako znate gotovo 75% zakona je donešeno po hitnom postupku u ovom Saboru. Dakle nakon jedne rasprave označeno sa PZE pa i ova podjela trebala i je slično, a ima čak i veću važnost od europskog zakona. Vodi se rasprava u četvrtak, donesu se dokumenti, zakoni na stol zastupnika, završi se rasprava možda u pola 2 u noći u petak je glasanje i donesemo zakon. na stranu i mišljenje Ustavnog suda i vi kažete da je vrijeme curilo. Vrijeme curi možda ovoj Vladi jer radi loše. Ali rasprava u Hrvatskom saboru je morala biti, morala je biti javna rasprava, morali ste uključiti i znanstvenike i lokalnu i regionalnu samoupravu. Niste je uključili. Neću govoriti rekao sam to u replici, pratio sam što se dešavalo i u bližoj prošlosti i znam kako je evo i ministar Grčić i potpredsjednik Vlade zagovarao podjelu na više hrvatskih regija, ne na ove dvije. S istim žarom, pa i vi sami, s istom elokvencijom samo sa različitim argumentima. Jer onaj tko zna zbrojiti taj zna jednostavno zbrojiti da zbrojiti 40% razvoja Slavonije i 125% Zagreba, dobiti 64% i preko noći praktično se približiti razvijenim standardima Europe to ne možete objasniti nikome posebno ne onima koji kao zastupnici dolaze iz Slavonije, razmišljaju svojom glavom, slažu se sa vlastitim mišljenjem, iako ima zastupnika koji znaju o čemu se radi ali ne smiju se složiti sa vlastitim mišljenjem. I zbog toga je možda upravo to dana su morali i braniti zastupnici iz Slavonije protiv regionalnih zastupnika. ću još jedan citat, evo sada tada predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora RH i EU gospođe Vesne Pusić, tada je doduše i predsjednik SDP-a htio biti predsjednik tog odbora ali se nije uspjelo dogovoriti. "Iako smo ispregovarali" dakle to je citat "tri statističke regije ugovoreno je da se one mogu promijeniti nakon popisa stanovništva ove godine. Jedini uvjet uvjet da ih ne smije biti više od pet. Podjela na pet regija je logičnija i bliža zdravoj pameti jer omogućava da što više regija povuče novac". To je bilo 2011. "O tempora o mores". Pa smatram da se gospođa Pusić još drži ove svoje izjave da je doista logičnije da je bolja podjela na pet regija nego na na ove dvije. Možda još jedan argument jer Hrvatska se razlikuje, Hrvatska se ne razlikuje samo po narodnim nošnjama, po svom bogatstvu regija. Hrvatska se razlikuje i po raslojenosti na bogatu i siromašnu Hrvatsku.

u malo manje bogatijim negdje od 8 do 9, u Slavoniji i Baranji od 3 do 4 tisuće eura i ne možemo biti isti. A ova podjela, tu ću završit, ova podjela na dvije statističke regije omogućit će da bogati postanu bogatiji, da ovi najzaostaliji, najsiromašniji budu i dalje najzaostaliji dio Hrvatske i da će im trebati jedna svjetlosna godina ili jedan onaj warp u Enterpriseu iz Zvjezdanih staza da bi dostigli razvijene dijelove Hrvatske.

Repliciram samo zbog, evo sad sam malo pregledao još ove dokumente, potaklo me ono i što je rekao bio zamjenik ministra prije, a evo kolega Vinković je to još jedanput ukazao na činjenicu tog famoznog pritiska da se mora napravit ova promjena. Prvo smo imali izjavu da je pod pritiskom Europske komisije to napravljeno, onda kad smo dobili odgovor pismo iz kabineta povjerenika Europske komisije u kojem decidirano kažem komisija nema veze s tim, onda dobijemo u izvješću na našu interpelaciju Vlade Republike Hrvatske u kojem se kaže da je sama Europska komisija tijekom razgovora o novoj podjeli, a na drugoj strani piše u suradnji s Europskom komisijom da se radila ta. Dakle prvo smo imali pritisak, onda partnerski suradnja Vlade Republike Hrvatske i Europska komisija da se promijeni statističke regije, a sad čujemo ovdje od zamjenika ministra da nije bilo ni jedno ni drugo nego da smo mi molili Europsku komisiju da nam omogući i da smo uletjeli u zadnji vagon, da nam omogući da napravimo promjene i to je dobro što ste evo molili da se napravi nešto za Hrvatsku. Ali da ste molili da se napravi ono što ste obećavali, podjelu na pet regija, onda bi mi bili prvi sada koji bi rekli bravo, čestitamo, a ovako ne možemo.

Pa evo sad će odgovoriti na vašu repliku uvaženi zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Dobro kolega Burić, replicirajući meni što je sasvim normalno spominje i Vladu pa i pomoćnika ministra. Pa ja ću samo podsjetiti na još jedan detalj. Ako se sjećate kolega zastupniče, nekako s tom podjelom na dvije statističke regije dolazi nam Zakon o investiranju malo i srednje poduzetništvo, o strategiji razvoja, zaduženi za obrazlaganje tog zakona su bili tada prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić, a u tom zakonu stoji da je taj zakon rađen na osnovu podjele na tri statističke regije. Dakle i to je bilo nakon onog aktualnog sata kad smo nazvani polusvijet, kad smo nazvani neznalice, da počnemo radit, da se prestanemo bahatit itd. To dovoljno govori o jednoj potpunoj nepripremljenosti, ali i dugoročnim posljedicama, ne samo za Slavoniju i Baranju nego za čitavu Hrvatsku. I nitko nema ništa protiv Zagreba, Zagreb može bit NUC regija i može povlačit sredstva iz europskih fondova, da ne pričamo o potpuno centraliziranom postupku koji je tu i da ako uđete s jednim projektom u određeni europski fond teško da ćete ući ima li još projekata ili nema, nego se moraju zadovoljiti i određeni kriteriji koji su vezani više za podobnost nego za same projekte. Hvala lijepa. Evo sada će u ime kluba Hrvatskih laburista nam se obratiti uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Poštovane kolegice i kolege, gospodine zamjeniče ministra. Ja sam očekivao da će s obzirom da je Vlada pisano mišljenje o ovoj interpelaciji pisala odavno iskoristiti Vlada ovu raspravu danas na potpuno drugačiji način no što je to zamjenik ministra napravio. Očekivao sam da će kao argumente da sada ništa ne treba mijenjati i da tako mora ostati iznositi recimo kao izvještaj, kao dokumenat, kao argumenat o povećanim administrativnim kapacitetima koje sada ove dvije važeće regije imamo i napredak koji je tu eventualno postignut nakon što su izvršili promjenu. Izvještaj je informacija Hrvatskom saboru o ulozi države u edukaciji i pomaganju učenja pisanja tih projekata kako bi, jer i kolega Šuker je na to upozorio da europske projekte ako ne znate pisat ne možete ni na novac računati. Dakle, što je napravljeno i koliko će to sad bit pojednostavljenje bolje, iskoristivije kad su samo dvije regije, da će mu Vlada dati recimo i popis projekata koji su već gotovi ili u završnoj fazi s kojom se sada u ove dvije statističke regije možemo natjecati. Zašto sam to očekivao? Citiram rečenicu iz programa Vlade koji je podnijet Hrvatskom saboru kada je glasano o povjerenju Vladi. Po uzoru na mnoge zemlje članice EU decentralizirat ćemo upravljanje regionalnim operativnim programima tako što ćemo upravljanje operativnim programima za regionalnu konkurentnost prenijeti na NUC2 regionalnu razinu. Već od 2012. intenzivno ćemo jačati kapacitete regionalnih razina vlasti kako bi bile spremne za preuzimanje upravljanja operativnim programima za regionalni razvoj. Kad dobiti izvješće o učinjenom povodom ovoga cilja Vlade je jako važna stvar. To su bitne informacije i za Hrvatski sabor i hrvatsku javnost što smo do sad napravili u ostvarenju ovoga cilja koji je Vlada sama sebi zadala. I onda možda ne bi bilo licitiranja, nagađanja. Možda bi tad bili svi skup bolje informirani, pametniji. Ali davanje informacija Hrvatskom saboru od strane Vlade je nepoznati pojam. To možete izazvati samo interpelacijom i nikako drugačije. Postoje doduše mogućnosti o onom da zaključkom obvežete Vladu da, ali onda morate dobiti većinu glasova u Saboru što je gotovo nemoguće. I upravo ovo izbjegavanje davanja informacija i podnošenja informacija Saboru dovodi do situacije nepovjerenja, osjećaja da je Vlada nadređena Saboru i situacije osjećaja zašto mi uopće raspravljamo o svemu tome. Mislim, kako vam je palo na pamet pitaju nas da li vi uopće o tome raspravljate. To je odnos izvršne vlasti prema Hrvatskom saboru. Rečeno je da do lipnja mjeseca je trajalo nagovaranja Europske komisije od strane Hrvatske da prihvati promjenu s tri na dvije statističke regije. I da je onda u lipnju to na brzinu sprovedeno jer je srpanj bio zadnji mjesec. Jako dobro. Pa kako to da od početka snubljenja, nagovaranja Europske komisije i Zagreba o tome javnost ništa nije znala. Imam prilike često vidjeti druge članice EU kada imaju takve ili slične stvari da bi pojačali i pregovaračke pozicije i stvorili atmosferu Vlada tu raspravu otvara i u Parlamentu, u javnosti, posebice stručnoj javnosti. Ovdje kod nas se to sve dogodilo praktički bez ikakvih rasprava, naznaka, informacija. Mogli smo recimo dobiti informaciju eto zbog toga i toga Vlada mijenja stav kojega su te iste stranke branile 4, 5 godina i nećemo više niti 3 regije koliko je HDZ donio, niti 5 koje smo zagovarali cijelo vrijeme nego dvije. Sve je to izostalo, sve je to izostalo. Osim bruto društvenog proizvoda kao kriterija odakle, s koje startne pozicije koja regija starta da bi došla došla ili prešla čarobnu granicu 75% ja ću vam iznijeti podatke stanja različitosti Hrvatske temeljem podataka Državnog ureda za reviziju na temelju obrađenih proračuna za 2011. Sve općine, svi gradovi i sve županije zajedno imale su proračune u 2011. od 21 milijardu 919 milijuna kuna. Od te 21 milijarde porezni prihodi bili su svega 11 milijardi i 311 milijuna kuna. Kada govorimo o mogućnosti podnošenja programa i kandidiranja onda su ovi podaci jako bitni, ali to nije sve. Temeljem rezultata popisa stanovništva iz 2011. ja sam preračunao ovih 21 milijardu po glavi stanovnika s koliko novaca koja županija uključujući i sve gradove i sve općine su raspolagale te 2011. Zagrebačka županija 4159 kuna godišnje po glavi stanovnika. Krapinsko-zagorska probajte te županije na karti Hrvatske slagati jednu do druge kako ću je čitati. Krapinsko-zagorska 2956 kuna, Sisačko-moslavačka 4224 kune, Karlovačka 3836, Varaždinska 3497, Koprivničko-križevačka 4078, Bjelovarsko-bilogorska 3157, Primorsko-goranska 6804, Ličko-senjska 5739, Virovitičko-podravska 3443, Požeško-slavonska 3120, Brodsko-posavska 2897, Zadarska 5663, Osječko-baranjska 3657, Šibensko-kninska 4470, Vukovarsko-srijemska 3201 kuna, Splitsko-dalmatinska 4724, Istarska 7296, Dubrovačko-neretvanska 6132, Međimurska 2908 i Grad Zagreb 8000. Prosjek u Hrvatskoj lokalna zajednica po glavi stanovnika 2011. u svojim proračunima imala je 5115 kuna. I sada na zemljopisnoj karti Hrvatske poredajte županije koje su ispod tog prosjeka ili ispod 4800. I to je upravo ovo što je kolega Burić stalno naglašavao i govorio. Samo ove podatke kad uzmete vidljivo je zašto su u pravu da pitanje mogućnosti posebice sudjelovanja sa vlastitim sredstvima bez potpore države i pametnog strateškog postupanja nismo u istom položaju. Ta zelena Hrvatska godinama je u situaciji da prihodi po glavi stanovnika, proračunski prihodi su duplo manji od drugih dijelova posebice Zagreba. I upravo i zbog tih podataka smatramo da je podjela na 5 statističkih regija pravednija. I da bi Međimurje kao i sjeverozapadna Hrvatska imala duži vremenski rok dostizanja onih 75% bez Grada Zagreba. Ja naprosto ne razumijem kako to nekome nije jasno, da se ovdje radi i o vremenskoj distanci, dinamici, odnosno mogućnosti svega toga. I zato smo i podržali ovu interpelaciju, zato ćemo i glasati za nju jer kako god se sad netko pravda da je sjeverozapadna Hrvatska zadovoljena s tim kriterijima i zahtjevima ja sam vam iznio podatke da to nije točno. Jer ne može mi netko reći da Međimurje sa 2908 kuna proračunskih sredstava u odnosu na Zagreb koji ima 8000 kuna sad smo jednaki, ravnopravni u boljoj poziciji. Posljedica čega su ove brojke koje sam vam iznio? Centralizirane države, nametanja što većih obaveza lokalnoj i regionalnoj samoupravi i smanjivanje prihoda. I onda tvrdimo da se vratim na program Vlade kako će se već od 2012. jačati kapaciteti regionalnih razina. Pa odakle im novac, iz čega će to financirati. Pa neke županije već jedva sad funkcioniraju na način da financiraju hladni pogon, da ne govorim o drugim obavezama. Da je Vlada dakle došla sa nizom tih informacija, da je došla sa popisom projekata, da smo dobili odgovor na pitanje kako se to jačaju administrativni kapaciteti možda bih mogao i povjerovati da u svemu tome ima nekakve izgledne šanse. Ali umjesto takvih informacija i podataka uporno se tvrdi da je ovo što su stručnjaci simulirali najbolje. Ja vas uvjeravam da u Hrvatskoj imate institute i stručnjake koji su vam u stanju napisati stručne argumente i istovremeno dokazivati i dokazati da je podjela na pet regija najbolja i na četiri i na tri i na dvije. Oni će sve argumentirati i dokazati, samo je zavisno o količini novaca koju će netko platiti za takvu naručenu stručnost, studiju ili analizu. Jer isti ljudi koji su najprije argumentirali da trebamo imati pet kasnije su stručno potvrđivali da je optimum tri i sada tvrde da je najbolje rješenje dvije regije. Toliko o argumentima s kojima se barata na taj način. Ali je zanimljivo da mišljenje Sabora Vladi nikad nije bilo bitno, nikad, a nije niti danas. I što se promijenilo? Ništa. Što će se promijeniti? Jako malo. Replika, Boro Grubišić. kad ste podijelili 21 milijardu kuna dakle svih prihoda svih jedinica lokalne i regionalne samouprave sa brojem stanovnika dobili smo tu brojku u Međimurskoj 2968 po glavi stanovnika kuna, a u Brodsko-posavskoj 2800. Dakle, mi smo zaista na repu događaja. No, našu Vladu koliko znam, a i vi ste sami rekli, ne brinu ti administrativni kapaciteti koji bi trebali biti da kažem oni koji će biti pripremljeni za projekte ili pripremati za projekte i programe za povlačenje novaca iz strukturnih kohezijskih fondova. Ali postoji informacija druga, naime središnja vlast će primati određene da kažem projekte, a izradu tih projekata koje su dosada radile u nekim sredinama dobro dobro razvijene regionalne razvojne agencije će biti, odnosno pisanje projekata bit će povjereno, da li natječajem ili kako privatnim agencijama koje se već sada polako pojavljuju, a već je i vrijeme ili da bi rekli praskozorje, dakle kada se počinju projekti polako nazirati i to će moći pisati i agencije iz inozemstva. Dakle, iz susjednih, recimo država, Italije, Mađarske ne znam koga. Dakle, postoji i konceptualno razmimoilaženje između jedinica regionalne samouprave, a i središnje vlasti, tko bi to trebao biti i kako osposobiti, ko su ti ljudi koji bi zaista mogli suvereno, stručno pisati projekte za povlačenje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova. No, kad ste već govorili o ovim brojkama gdje smo, gdje Međimurska i Brodsko-posavska na posljednjem mjestu i Slavonska županija, dobro ajd još ću malo poslije. kolega Grubišiću u pravu ste. Brodsko-posavska županija ima doista najmanje fiskalne kapacitete, dakle ne samo kad su se računaju ukupni prihodi proračuna, sada sam na brzinu gledao i poreznim prihodima. Naime, sve općine, svi gradovi i

Te činjenice, ti podaci, te startne pozicije koje su u pitanju mogu se izravnati, promijeniti a kako i dokle smo sada stigli bilo bi vidljivo iz ovog izvještaja za koje sam zamolio realizaciju programa Vlade i rečenicu koju sam citirao. Dio projekata koje iz Međimurja uspješno proveden i napravljen, je zahvaljujući javnim poduzećima, ne fiskalnim kapacitetima općina i gradova to je jako bitno napomenuti. Jer da se oslanjalo samo na mogućnost fiskalnih kapaciteta općina i gradova županije ne bi bilo novaca ni da kovertu plate, a ne da na pišu program. Dinko Burić, replika. rasprava u Hrvatskom saboru putem interpelacije uopće i odvija danas bez obzira na to što je ona, nakon što smo već dovedeni gotovi, ne gotovo nego pred svršen čin. Međutim, za javno riječ nikad nije kasno, a napomenuli ste ove statističke podatke, oni su u potpunosti u skladu s onim, sa svim pokazateljima, a postoje razni načini, razni modeli koji se koriste za pokazivanje razvijenosti nekih područja. Poštovani gospodin zamjenik ministra to zna i bolje od mene sigurno. Međutim, najjednostavniji je, a slažem se u potpunosti s vama najčešće primjenjivan, je onaj bruto domaćeg proizvoda po 12 stanovnika. I u potpunosti se poklapaju s ovom što ste rekli i o ovim ukupnim prihodima pojedinca …/Govornik se ne razumije./… lokalne samouprave. Najmanji prihod ima baš Brodsko-posavska županija, to je 8 100 eura

Jedina koja je u sredini ljestvice na 11 mjesto to je Osječko-baranjska županija sa 11 800 eura po glavi stanovnika. To je ono što nas zabrinjava se netko čudi kad mi kažemo, a šta se vi iz Slavonije i Baranje bunite, ne bunimo se mi želimo promjenu na bolje, jer mislimo da to zavrjeđujemo. regija sjeverozapadna Hrvatska kako bi izgledala po ovom standardu. Jer ste predložili Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska. Dakle, "bogato" Međimurje sa 2 908, ovo bogato naravno pod navodnike, Krapinsko-zagorska sa 2956, Bjelovarsko-bilogorska sa 3175, Varaždinska sa 3487 I Branko Vukšić replika. Uvaženi kolega Lesar, ovi fiskalni kapaciteti županija koje ste govorili, od Međimurske 2 tisuće i nešto, Zagreba 8 treba isto tako pravilno iščitati da se ne bi slučajno pomislili da je za to kriv Zagreb, što nije točno, krivo je loše upravljanje državom. Vlast je obećala decentralizaciju, međutim sve više radi na centralizaciji Hrvatske. Ove kritike sasvim sigurno nisu upućene zagrepčanima, nego vlasti i ove brojke ne govore o tome da zagrepčani žive fantastično u odnosu na druge stanovnike u Hrvatskoj. Tu je nešto u potpunosti krivo, kriva je vlast koja prvo ne brine ravnomjerno razvitku RH. Ono što smo neki dan isto govorili sasvim sigurno da je mjesto Ministarstva poljoprivrede nije u Zagrebu nego u Osijeku. I rekli ste jednu tvrdnju koja je u potpunosti točna, mišljenje Sabora, Vlade nikad nije bilo bitno. Izgled da ovoj Vladi nikad neće biti bitno jer Vlada se uvijek poziva na jednu tvrdnju da se radi, kad ona nešto tvrdi u stručnim mišljenjima kao da zastupnici nemaju stručnog mišljenika, kao da zastupnici nemaju savjetnike i kao da zastupnici ne znaju ali tek počinju znati kad uđu u Vladu. Svi ti kolege koji su danas u Vladi oni su bili zastupnici u ovom Hrvatskom saboru i oni koje su boljele prepone i oni koje nisu boljele prepone kad su sjedili u klupi, kad su bili u klupama ovdje nisu ništa znali, kad su došli u Vladu sad sve znaju, a mi ne znamo. Nadam se da mi nećemo biti laburisti - Stranka rada)** Naravno da građani Zagreba nisu krivi za ovo, nejednakost koja u Hrvatskoj vlada niti pa su posebno zaslužni jer ono je posljedica činjenice naplata poreza prema sjedištu tvrtke a u Zagrebu su registrirane tvrtke sa najvećim financijskom moći ali ima nečeg dobrog kod ovih siromašnih krajeva, znate Brodsko-posavskoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj,

Hvala lijepo potpredsjednice Sabora, zamjeniče ministra, kolegice i kolege.

želim naglasiti jedan momenat o kojem je ovdje bilo riječi. Više puta riječi o administrativno-stručnom kapacitetu naših i lokalnih i drugih asocijacija koji bi trebali da rade na angažiranju i polučivanju tih sredstava. Prije dva dana kad smo raspravljali o zakonu o poljoprivrednom zemljištu tada se konstatiralo da gotovo 200 lokalnih samouprava nisu bili spremni da donesu svoj program. Nema tu kolege Vinkovića da on to potvrdi ili demantira. Ja sam uvjeren u to da gotovo 30% a možda i 40 ili veći postotak lokalnih samouprava nije ovog trenutka spremno a pogotovo po kriterijima EU da provede jednu složeniju i po veličini, po iznosu veliku javnu nabavu. To je jedan vrlo veliki problem. Prema tome mislim da je to jedan momenat koji moramo imati u vidu. S druge strane u toj sferi također ako ne napravimo značajan iskorak da se do građevinske dozvole, odnosno do potvrđivanja glavnog projekta dođe u roku od par mjeseci a ne dvije do tri godine, pa onda nakon toga javna nabava itd. mislim da mnoge lokalne samouprave tada puno neće učiniti i ovo što je doktor Burić rekao, taj virtualni novac onda neće dospjeti na naša područja. Ja moram naglasiti s obzirom da i sam se nalazim na tom području odakle ta inicijativa potiče da imam 40 godišnje iskustvo u realizaciji tih investicijskih programa što infrastrukturnih objekata društvenog standarda pa nešto i u gospodarstvu mogu reći i dan danas se bavim s time za svoju općinu i pomažem i drugima naravno. Nekada je recimo rješavanje te problematike, papirologije kako mi to kažemo. Radilo se 80% ili 75-80% recimo u našem slučaju u Belom Manastiru, nešto malo u Osijeku i eventualno tu i tamo trebalo se doći u Zagreb. Međutim sada je situacija bitno drugačija, razvoj događaja nametnulo je da se više praktički mi u Belom Manastiru gotovo ništa ne možemo riješiti ili vrlo malo iako se dozvole tamo izdaju, nešto u Osijeku, a najviše je to centralizirano pa se rješava u Zagrebu. Ja to prihvaćam kao objektivnu činjenicu i okolnosti to vjerojatno tako i treba biti. Samo je problem u tome što naše ruralne sredine nisu još dorasle da tako komuniciraju i da to rješavaju internetom itd. Prije Prije dan, jedan molio sam isto kao i što kolega Vinković i ministra poljoprivrede vezano za centraliziranje i za dostavljanje tih podataka kod naših poljoprivrednika radi poticanja i svega ostaloga i dobio sam odgovor koji me praktički zadovoljava da jednog dana i oni neće trebati dolazit u Osijek umjesto u Beli Manastir nego će i oni to rješavati internetom. Međutim ja mislim da će tu biti još dosta problema dok se stvori jedna takva klima ali molim, to je objektivna činjenica i mi tu sigurno ne bi ni mogli ni smjeli napraviti korak nazad. Na primjeru Baranje ja moram reći da mi raspolažemo sa 55 tisuća hektara kvalitetnih oranica i preko 35 tisuća hektara šuma. Što se poljoprivrede tiče i angažman određenih sredstava kad se ona oprema modernizira, to znači za nas samo smanjenje broja radnih mjesta. Prema tome mi se moramo okrenuti i hvala Bogu ja to moram reći i pohvaliti Agrokor i Belje koji u tom pogledu traže izlaz, orijentiraju se na uslužne djelatnosti, na tercijarne djelatnosti, jer samo tu ima mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i za razvoj raznih oblika turizma i za radno intenzivne poljoprivredne kulture treba učiniti velika ulaganja. Prema tome sada se već postavlja bar kod nas, da li ulagati u objekte infrastrukture i društvenog standarda ako paralelno to ne pratimo sa gospodarskim razvojem jer nam se onda dešava jedna situacija da od 100, 150 domaćinstava u jednoj ulici je izgrađen i vodovod i plin i kanalizacija, nema 4 domaćinstava koje su u mogućnosti da se na to priključe. Prema tome zalažem zato apsolutno da se ulaže u gospodarstvo u otvaranje novih radnih mjesta jer i to moram reći nažalost jedan poražavajući podatak u zadnjih mjesec dana u Osnovnoj školi u Dardi broj učenika je smanjen za 18. Mladi ljudi sa djecom odlaze u u Kanadu i u Australiju i ne znam kuda. Prema tome i to je jedan proces koji mi teško možemo zaustaviti ali ipak moramo biti optimisti i raditi na tome da što manje bude takvih problema. Izlaz vidim kao što sam to malo prije naglasio ulaganja tih sredstava u gospodarski razvoj jer bez toga mislim da nam se ne piše dobro. kolegi Lesaru htio odgovoriti ali vidim da ga nema. On je govorio nešto o Međimurju, a ja bih mu mogao odgovoriti sada da je nekada iz Međimurja je narod došao vlakom bez voznog reda a sada je situacija obratna. Mi bi bili sretni i presretni po mnogim pokazateljima da se možemo mjeriti sa Međimurjem Baranja kao cjelina. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Šoja to je Međimurje, ne Međumurje. Dinko Burić replika. Poštovani kolega Šoja nadam se da ćete se složiti s nama i kada se bude glasalo. dobro ali nemojte ajd barem je lijepo čuti da priznate bar da smo u pravu. Ali onda sami kada dignete ruku suprotno ne znam, onda je bolje i ne reći ništa. ništa. Prvo želio sam replicirati na ono što ste rekli administrativno stručni kadar, ne, ne radi se pričali smo o tri preduvjeta to su pripremljeni strateški dokumenti da bi se mogli koristiti, pripremljeni projekti i odgovarajući administrativni kapaciteti. No s obzirom da dolazite iz kraja odakle i mi iz kluba HDSSB-a evo možda je dobro još jedanput naglasiti pitanje, govorili smo o tzv. virtualnim novcima, ne oni nas čekaju samo trebamo sve trebamo sve napraviti da ih dobijemo. Ali evo upravo i na portalima se može vidjeti ono što smo iskazali kao bojazan koliko će Hrvatska u konačnici imati raspolaganja, danas se raspravlja u Bruxellesu o tome. Evo vidimo da je Sloveniji recimo srezano drastično s 4,3 milijarde na 2,7 ili 8 od onih 13,7 milijardi što je bilo predviđeno za Hrvatsku onih 9,9 sve zajedno iz kohezijskog fonda 8,7milijardi nema podatka koliko će biti ali ako je rezano svima među ostalim i Njemačkoj onda je sigurno da će biti srezana znatno sredstva i Hrvatskoj. Nadam se samo da nećemo doći u situaciju da nam u konačnici članarina bude veća neko što ćemo povući sredstava. Mislim da će uvijek biti malo više odobreno ali ako budemo nespremni dočekali povlačenje onda ćemo skupo plaćati to što smo postali članica EU. **Zgrebec, Dragica Evo uvaženi kolega Šolja, meni je stalno Slavonija na pameti pa onda mi izišo i Šolja od šokca, nije ništa uvredljivo. Ali slušajući vaš govor ja bih da ste stavili potpis na ovaj zahtjev na ovu interpelaciju i bilo bi to puno bolje. Ali mogu se složiti u jednom da konačno netko iz Kluba nacionalnih manjina ali isto tako iz ovog dijela koji podupire rad Kukuriku koalicije i revno diže ruku za sve moguće zakone, ja shvaćam vaš položaj da se razumijemo, ako ne dignete ruku neće vjerojatno dobiti niti jednu lipu iz ili kunu iz državnog proračuna. to je radio HDZ isto sa nacionalnim manjinama, isto strankama i s nezavisnim zastupnicima koji su podržavali Sanaderovu i KOsoričinu vladu i to je ono što trebamo mijenjati. Jedini model koji to može promijeniti je decentralizacija. Decentralizacija gdje vi kao načelnik ćete imati više sredstava u onom općinskom proračunu Kneževih Vinograda gdje nećete morati i mimo vlastitog mišljenja dizat ruku ovdje kao zastupnik, nećete morati obijati pragove ministarstava i gdje ćete moći realizirati projekte i gdje ćete možda čak imati sredstva za projekte za EU fondove. To je jedni izlaz iz ove situacije. Ovako ćemo mi dugo vremena ne samo baranjci, nego i slavonci ići brati šparoge u Njemačku. Ne u Međimurje u Njemačku brati šparoge mukotrpno. kolega Vinkoviću ja želim vama odgovoriti, ja sam u svojoj raspravi naglasio da nastojim činjenice i situaciju sagledati realno i objektivno, neovisno radi o Vladi s lijeve ili s desne strane. Prema tome, to je moj osnovni moto i ja bar tako pretpostavljam da je za određeni proces koji je u društvu krenulo bili smo za promjene, to teče, nema koraka nazad, moramo bit optimisti i ja nisam za to da se pravi pod svaku cijenu nekakva revolucija koja bi samo veće štete napravila. Bez obzira tko vladao ja nastojim gledati realno i objektivno, da u interesu i Baranje i Osječko-slavonske županije i konačno cijele Republike Hrvatske. Poštovana gospođo potpredsjednice. Pa meni se čini da cijelo vrijeme zapravo raspravljamo, ne čini mi se nego tako je, o ključu trošenja sredstava, a da nije dovoljno rečeno i tu moram priznat da malo kritički bih rekao i gospodinu zamjeniku ministra, mislim da je jače trebao naglasiti ne samo on nego i prije u smislu komunikacije prema javnosti o tome da ako sam ja dobro čuo, a čuo sam gospodina zamjenika da ćemo mi s ovakvom podjelom ukupno lokaciju imati veću nego što bi imali s onakvom podjelom. To ste rekli s ove govornice. Ako je to točno, nema razloga sumnjati da je točno jer to je vjerojatno bio onda razlog ove podjele, makar dodatna argumentacija za razlog ove podjele je bila da se mogu financirati i neki projekti u Gradu Zagrebu. Po meni je svaka logična država će učiniti podjelu onakvom da može privući što više sredstava i učiniti naravno sve da ih pošteno podijeli po pravilima igre unutar vlastite kuće. Prije svega to je napravila i ne treba ići daleko Poljska. Poljska je zemlja koja je povukla čak preko 100 jer su imali i prekograničnu priču. Povukli su apsolutno sve što su povući mogli, ali su Poljaci na vrijeme krenuli, a ne komercijalni HDZ-ova Vlada koja nije pripremila ni sustav ni ljude za pripremu projekata niti donijela pravila igre, niti pripremila projekt. Imamo sad što imamo, jedino što imamo nešto projekata šta god netko rekao, imamo o zaštiti okoliša i nešto kroz vodno gospodarstvo. Mi prometnih projekata još spremnih nemamo jer to nije tako lako ni brzo, imamo nešto sitno, ništa spektakularno, a Poljaci su učinili to da su svoja vojvodstva obučili, da su jasna pravila igre rekla koliko ide njima za njihove projekte, a koliko ide kroz njih za nacionalne državne projekte. Onda su podijelili svaki svoje vojvodstvo na tri dijela, ajmo reći naše županije samo … županije smo presitni, njihova vojvodstva imaj par milijuna ljudi. Onda su podijelili na perspektivne, neperspektivne i srednje kategorije. Financiranje se vršilo samo u perspektivnim i ovim srednjim, a onima koji su proglašeni neperspektivnim nije išla ni lipa. Drugim riječima otprilike poruka, vi koji ste tamo sami ste izabrali da ste tamo. Prema tome, moramo bit pošteni sami prema sebi, ne možemo mi sve, moramo uložiti novac tamo gdje će on najprije i najbrže dati efekt što će reći da stvara opet novu vrijednost, novi društveni proizvod. E sad, također sam pobornik toga da podjelu treba mijenjati čim se steknu uvjeti za promjenu, znači nakon prve tri godine ako Zagreb postigne tu stopu, a postići treba izaći iz te podjele da bi drugi mogli nastaviti koristiti i tako sve to skupa do konačne priče. A konačna priča u Hrvatskoj koja je početna bila, sad se promijenila, već HDZ nije htio to napraviti, je bila pet regija, Zagreb i četiri regije, dvije kontinentalne i dvije jadranske. Jer ljudi se kod nas boje i ja tako i smatram vašu diskusiju, da ukupna alokacija neće biti pravično dijeljena ukoliko ne budu i pravila igre takva što će reći kroz statističke regije unaprijed podijeljena. Ja se duboko nadam, nemam razloga sumnjati u to da to ne bi smjelo biti tako. Naime, nije pošteno ni fer da se izvlači novac putem jedne regije ili jednog dijela neke regije, a da se troši u nekom drugom dijelu regije koji sam po sebi to pravo imao ne bi. I mislim da treba koristiti priliku podjele, to sam govorio stalno i govorit ću naravno i uvijek, i dalje da treba koristit priliku statističkih regija da ujedno krenemo putem novog teritorijalnog preustroja Republike Hrvatske jer Hrvatska kad se pogleda iz aviona vidi se Grad Zagreb i četiri regije, iz aviona. Ali naravno da to ne može preko noći, to znači ukidanje županija odnosno zbrajanje da tako kažem županija jer jednostavno vi morate imati veći kapacitet, morate stvoriti veći prostor, veći broj ljudi jer taj veći broj ljudi imaju veći potencijal, imaju od sveučilišnog središta do toga da jednostavno veći kapacitet ljudi stvara i potencijal i ujedno ima resurse veće nego što ima neki mali prostor sam po sebi. Tako da mislim da su argumenti za ovo ako sam dobro pratio ovu podjelu jer se sad napokon izračunalo da bi na ovaj način dobili više u prve tri godine i da će se poslije toga ići u promjene. Ima još jedan dodatni argument, da bi se neki zajednički projekti koji su u interesu za cijelu Hrvatsku mogli financirati vrlo vjerojatno je potrebno da je taj prostor onda u jednoj cjelini kao što je npr. pruga ajmo to tako reći ili nešto drugo. Ali svrha fondova Europske unije nije da radi svak što hoće, svrha fondova Europske unije, oni se i zovu kohezijski fondovi, a zašto se zovu kohezijski, pa zato da bi se podigao razvoj svakog dijela Europe barem do te razine 75% razvijenosti, a zapravo svrha toga svega je, barem po meni a mislim da je tako i po europskim pravilima bilo, da se spriječe migracije stanovništva da ne bi stanovništvo iz nerazvijenih regija išlo u razvijene, da ne bi iz nerazvijenih država išlo u razvijene države. Znači da stanovništvo se zadrži na svom prostoru svugdje tamo gdje može, gdje ima resursa da može biti. Zato kažem, bilo bi dobro čuti koliko je sa ovom podjelom alokacija veća, a onda bi bilo pravično da tu razliku alokacije se onda upotrijebi u gradu Zagrebu, a ne više od toga. **Burić, Dinko (HDSSB)** Poštovani gospodine zastupniče, prije svega ne može bit razlike u alokaciji. Podjela na dvije ili pet regija opet podvlačim za Hrvatsku su sredstva određena u Bruxellesu. Koliko ćemo mi, kad pričamo o alokaciji, to su dodijeljena sredstva, dakle ono što ćemo imat maksimalno moguće iskoristiti. I imali mi jednu, dvije ili pet regija Bruxelles će odrediti koliko novaca je za Hrvatsku određeno. Međutim, o tome na koliko ćemo statističkih regija podijelit Republiku Hrvatsku i kako ćemo se pripremit ovisi koliko će u konačnici tih novaca u Hrvatskoj onda i završiti. Slažem se s vama da je u prošloj Vladi puno toga uglavnom se vodilo računa o tome da se završe pregovori i u redu je. Trebalo je svladat mnoge prepreke, treba priznat da je to bilo teško i da je napravljen velik posao. kad kažete nije napravljeno ništa na pripremi za ovo, već 14 mjeseci sadašnje Vlade je prošlo, a nije baš ništa napravljeno osim što je napisano evo u ovom Izvješću da je osigurano 120 milijuna kuna za pomoć svima koji će željet koristit ova sredstva, a to nije dovoljno ni za financiranje jednog projekta. Evo ja sam rekao samo jedan da pomogne za kampus Sveučilištu u Osijeku, a kamoli za cijelu Republiku Hrvatsku. I dobro ste rekli. Radi se, podjela na statističke regije, radi se o pravednosti. To je ispravna riječ i u potpunosti se s vama slažem kao što se slažem s vama i s onim da je Hrvatskoj nužan novi teritorijalni preustroj,

upravo zbog, između ostalog pripreme za korištenje fondova i provedbe korištenja fondova formirano Ministarstvo regionalnog razvoja kao krovna institucija. Ostala su prateća zadužena za pojedine hajmo reći tematske segmente ne znam promet, okoliš itd. Znači, ta je struktura trebala bit postavljena daleko ranije. Prije su bili određene agencije koje su to nešto radile, ali nije bilo osigurana sredstva ni za kadrove, ni za edukaciju kadrova, nit su ti kadrovi u dovoljnoj mjeri stvoreni, niti su bila dogovorena pravila igre odakle i tko i kako će financirati onih 15% koje treba lokalna, odnosno lokalna koje treba domaća komponenta, a niti je bilo rečeno, moram priznati ja to ni sad do sad ne znam, koliko će biti nacionalno kandidirano, a što će biti lokalno kandidirano **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Komadina s vama se u dobrom dijelu, većem dijelu vaše rasprave slažem i zapravo me čak i iznenađujete pozitivnim razmišljanjem. Naime, govorili ste o tome da je zapravo ideja Europe da se stanovništvo zadrži, da ne migrira iz određenih područja u nekakva područja koja su bolja. Međutim, migracija se već dogodila. Politika ovih Vlada, evo samo da vam kažem na primjeru Brodsko-posavske županije koja je fiskalno najgora županija u državi Hrvatskoj, da smo '91. godine imali 188000 stanovnika, 2001. 176, a sada je Brodsko-posavska županije 2011. godine popisom utvrđeno da ima 158000. Dakle, za 10 godina 10% je izgubila broj stanovnika. To je strašno. A dobro ste rekli i to da bismo trebali, možda i pod hitno razmišljati i o administrativnom preustroju Hrvatske. Jer dio teritorija, hajde recimo 5 slavonskih županija zaista imaju mnoge zajedničke i resurse i interese koji bi se onda daleko lakše mogli, dakle iskorištavati, provoditi određeni projekti i programi. Evo primjera regionalni vodovod istočna Slavonija koji se provodi na području tri županije, pa onda što kažete p pruge, mostovi itd. Dakle, postoji, a osim toga bi sasvim sigurno smanjili, okrupnili taj fiskalni kapacitet 5 županija i time zapravo mogli i veće projekte realizirati a putem kohezijskih i strukturnih fondova. To je zaista nasušna potreba, ne samo statistička podjela na pet regija, negoli i administrativni preustroj kojim bi se smanjio broj ovih jedinica silnih koliko ih ima 550, je li, 550 jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave. Odgovor na repliku Druga stvar, predsjednik sam bio prvi zajednice županija i zalagao sam se, zalagat ću se uvijek za decentralizaciju Hrvatske. Decentralizacija Hrvatske je po meni nužnost iz dva razloga ne samo pravednosti, nego veće efikasnosti i korištenje upravljanja resursima koje Hrvatska ima je uvijek upravljanje bliže prostoru kvalitetnije nego upravljanje dalje od tog prostora bez obzira što će netko reći da Hrvatska nije velika. Ali reforma reforma ne može ići preko noći. Mi nismo spremni za reformu, jer za reformu nije do sad napravljeno ništa. Danska je radila reformu 7 godina i onda je provela i sve reforme u Europi su vam smanjivanje broja administrativnih jedinica, osim Francuzi imaju svoju jednu specifičnost. Ali Francuzi imaju veliki broj općina jer je to njihova tradicija, ali pitanje njihovih ovlasti je malo drukčije. Međutim, svi su išli nakon reforme na smanjivanje regija broja, a povećanje jel' regije kao takve, isto tako i samoupravnih jedinica. Da to otprilike kažem jednostavno, ne možete imati općine ako ne treba vam vrtić ili ga nemate. Ne možete imati ne znam ako nemate osnovnu školu. Ne može biti regija ako nema sveučilišta. Mislim neke stvari se moraju jednostavno, ali za 2017. je kasno mi najranije bi provedbu mogli provesti novog ustroja 2017. na lokalnim izborima, ne možemo sada. Ali, objektivno ako ćemo napraviti pravu na kako bi rekao argumentima utemeljenu reformu mislim da je to 2021., lokalni izbori 2021. po nekom regionalnom

Uvaženi kolega Komadina jedan razuman govor, odnosno govor razuma ja nisam drugo ni očekivao od vas to je možda ono pravo lice SDP-a koje razmišlja. No, nema ovdje povećanja sredstava. Dakle, nama je namijenjen određeni iznos bez obzira koliko mi imali statističkih regija. I nećemo mi povući, pitanje je da li ćemo povući sva ta sredstva, da li smo uopće pripremljeni svi zajedno za povlačenje tih sredstava. Da li je Vlada pripremljena, da li je ministarstvo pripremljeno. Ne možemo prebacivati sve na jedinice lokalne samouprave. Evo primjer, gradi se kanalizacija-prečistač, morate platiti prvo projektnu dokumentaciju koja mora biti usklađena s EU, to rijetki slavonski gradovi mogu, općine ne mogu nikako jer imaju vrlo male proračune. Mora dakle biti usklađena sa standardima EU. Poslije raspisivanja natječaja odabire se itd., vadi se građevinska dozvola, pitanje imovinsko-pravnih odnosa, pitanje svih zakona koji su mogući. I ono što meni nije jasno, dakle mi povlačimo sredstva iz EU. Na sve te projekte država ubire PDV od 25%, Hrvatske vode ubiru vodni doprinos i to povećava investiciju možda još jednom ili upola povećava investiciju. A vratiti ću se sad malo na Slavoniju i Baranju. Dakle, ova podjela kao strateška podjela nije stvar vjere i nadanja. Mi se nadamo već 20 godina da ćemo izaći iz onog gliba, a u glibu smo ne zahvaljujući nama nego hrvatskim vladama svim dosad. Gospodine Vinkoviću ja vas ne mogu uvjeriti naravno u vaše stavove, ali oni polaze od toga da unaprijed predmnijevate da ćete biti prevareni. Ja nemam razloga nijednoga ne vjerovati Vladi RH ne samo ovoj koja je moje stranke nego ni prethodnim vladama. Vlade RH bi trebale pošteno raditi u interesu naroda RH. … /Upadica se

U ime Vlade zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU Jakša Puljiz, završna riječ. uvažene zastupnice i zastupnici ja se na kraju prije svega moram zahvaliti na ovako iscrpnoj raspravi. Zaista je bila duga, puno se toga čulo. Mislim da je uvijek dobro kad u Saboru raspravljamo o EU fondovima. Zadnja prilika je bila kod Izvješća o korištenju EU fondova i nakon toga je još bilo par zakona koji se tiču korištenja EU fondova. I ono što se meni ovako čini, sad da kažem neformalnije da bi svakako bilo dobro da se i zastupnici podruže koji put sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova. Mi smo spremni vam dati puno detaljnije informacije o tome kako se pripremaju projekti, kako se financiraju, kako se troše sredstva tako da imate još potpunije informacije. Da se vratimo na današnju glavnu temu, ja ću iznijeti nepobitne činjenice a koje su navedene u odgovoru Vlade vezano za samu interpelaciju. Podjela Hrvatske na dvije regije je učinila to da se korisnicima sredstava iz EU fondova sa područja sjeverozapadne Hrvatske olakšalo korištenje tih istih sredstava budući da im se omogućilo da sredstva mogu koristiti po istim inicijalnim uvjetima kao i sva druga područja RH. Da se to nije dogodilo, da Vlada nije reagirala u tom slučaju bi korisnici sjeverozapadne Hrvatske prema našim proračunima morali osigurati dodatnih 300 milijuna eura za sufinanciranje projekata. A mnoga od područja koja su se spominjala u izlaganju kolege Lesara vezano za fiskalne kapacitete županija slična je stvar i sa lokalnim proračunima se odnose na područja upravo u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Pa držim da smo zaista na taj način izravno pomogli prijaviteljima sa tih područja da prijave veći broj projekata i da provedu veći broj projekata. Druga važna stvar osigurali smo veću fleksibilnost u prijavljivanju projekata budući da su pravila koja ograničavaju usmjeravanje projekata na određene teme sad relaksiranija, budući da su sve regije označene kao najslabije regije. A za najslabije regije prema novoj regulativi kohezijske politike se dopušta širi izbor područja u koja se mogu usmjeravati sredstva iz EU fondova. Što se tiče Grada Zagreba, nesumnjivo je da uključenost Grada Zagreba povećava ukupne apsurdski kapacitet. Zašto nam je to važno? Važno nam je zbog toga jer znamo da iskustva zemalja članica, prije svega novih zemalja članica pokazuju da korištenje EU fondova u početku je povezano sa slabijom apsorpcijom. I u tom smislu sigurno je da Hrvatska nažalost neće iskoristiti sva raspoloživa sredstva koja su na raspolaganju, nego manji iznos od toga. I zbog toga, ponavljam ono što je već toliko puta rečeno od strane Vlade, ovdje nije pitanje da će se netko ostat zakinut za neka sredstva iz EU fondova, ovdje je pitanje samo da li će Hrvatska imati dovoljno pripremljenih projekata i kapaciteta da ih provede. A sa ovom promjenom mi smo omogućili, mi smo povećali taj kapacitet jer sad je potrebno manje sufinanciranje za veliki dio korisnika, radi se o području u kojem živi 1 800 tisuća stanovnika. I Grad Zagreb sigurno može dati tu značajan doprinos, pogotovo u nekim specifičnim područjima ipak se mora priznati da ti strateški projekti na području Grada Zagreba su značajni za cijelu Hrvatsku, govorim prije svega o području istraživanja i razvoja. Međutim, Hrvatska vlada će i dalje pozorno voditi računa o tome gdje sredstva iz EU fondova na području Hrvatske završavaju, koja područja se usmjeravaju. I mislim da je to ono što je bila poanta većine izlaganja, dakle strah, bojazan da će ta sredstva završiti u krivim rukama, odnosno u rukama razvijenijih područja na štetu slabije razvijenih područja. Ali ja ponavljam Hrvatska vlada ima itekako instrumente da osigura da se sredstva usmjeravaju onim najpotrebnijim. I ako npr. Slavonske regije imaju 85% osiguranih sredstava iz EU fondova, Hrvatska vlada može donijeti odluku da se za ta područja osigura dodatnih 5% sredstava iz državnog proračuna, to ćemo napravit, to je upravo ono što sad radimo. Dakle, ono što sad radimo, je radimo financijski model kojim ćemo definirati pravila igre i osigurati da postoji i dostupna kreditna sredstva, vrlo povoljnim kamatnim stopama i za privatni sektor i za dio javnoga sektora. Naravno da se očekuje i angažman i lokalnih jedinica. Ono što nećemo dopustit je da se vode lokalne investicijske politike na način da se lokalna sredstva čuvaju za provođenje nekih projekata koja nisu sufinancirana od strane EU fondova, a mogli bi biti. I to je poanta cijele priče o sufinanciranju. Dakle, ja bi zaista volio da se fokusiramo na pitanje pripreme projekata, ovo pitanje će netko zakinut oko korištenja sredstava iz EU fonda je izlišno pitanje. Kad govorimo o alokaciji na razini RH ona je određena tzv. pravilom o capingu, dakle caping jedno pravilo gdje je EU određuje koliko maksimalno neka zemlja može primiti sredstava i to je sad neovisno o podjelama na statističke regije, tako i za Hrvatsku vrijedi taj caping. On iznosi 2,36% bruto domaćega proizvoda godišnje, dakle maksimalni godišnji transfer koji možemo dobiti ne smije priječi 2,36%, ali pitanje gdje će ta sredstva u okviru Hrvatske završavati je naše pitanje. A veliki dobitak koji je napravljen ovom promjenom, nemojmo to zaboravit, nemojmo to ispustit iz vida je udjel sufinanciranja za korisnike sa područja sjeverozapadne Hrvatske. I koju god podjelu složili uvijek ćete imati neku, neki dio Hrvatske koji neće moć bit kategoriziran kao najslabije područje u idućih 14 godina i taj dio Hrvatske će onda morati izdvojit više vlastitih izvora i to je taj gubitak, neki će biti zakinuti. Zato ja kažem da će neki, ako napravimo drugačiju podjelu neko će bit zakinut u Hrvatskoj, da li će to biti netko u Međimurju ili će to bit neko u Gradu Zagrebu, o tome možemo raspravljati, ali netko će morati osigurat dodatna sredstva,

Uvaženi kolega Puljiz sami ste rekli da ste zadovoljni, evo ovako velikom raspravom, ja bi bio evo još zadovoljniji da smo ovakvu jednu raspravu imali u Hrvatskom saboru prije tog moljenja Bruxellesa da evo imamo u Hrvatskoj dvije statističke regije. Onda bi vjerojatno jedna šira znanstvena rasprava, ne samo saborska dovela možda i do drugih rješenja. Možda ne bi bilo tolikog pritiska, tada bivšeg potpredsjednika Vlade itd. itd. I nije istina da, da ni jedan drugi model bi ostavio neku drugu regiju. Probajte izračunati ove podatke ovdje, ne samo broj stanovnika, nego i bruto nacionalni dohodak ove podjele koju smo predložili na 5 statističkih regija omogućava praktično jednako ravnomjeran razvoj cjelokupne Hrvatske. Rekli ste sami i s tim ću i završit, Portugalci, Irci su došli pameti nakon 3 godine, mi ćemo doći nakon 7 godina. A u tih 7 godina Slavonija i Baranja će sve više, i drugi nerazvijeni dijelovi Hrvatske, sve više i više zaostajati za ovim najrazvijenijim dijelovima Hrvatske i to je činjenica, to je matematička logika, nema druge logike, matematička. Jer ako dijelite svoj udio koji je 20 i morate podijelit s nekim drugim, ostat ćete na 2 ili 3, jer će vam ovaj bogatiji, snažniji uzeti ne pola, uzet će vam možda i sve. I to je to. Ja sam možda krivo čuo, vjerojatno sam krivo čuo, sad ste rekli gospodine Puljiz da je alokacija ista nevezano za teritorijalne podjele, Znači da jedina ušteda od načina podjele Hrvatske je to što ćemo morat dat manje domaćih sredstava zbog ovakve podjele jer bi inače morali negdje davati 40%, a ne 15, jel tako? To bi u naravi bilo to i to je tih nekih 300 milijuna što je isto vrijedno, što je isto dobro. Da što je isto dobro, ne nego cijela ta regija u koju spada ne pretpostavljam. A to gospodin Puljiz može objasniti. I dobro je da imamo uštedu na vlastitom učešću, samo kažem kad se to iscrpi treba onda mijenjati ustroj. Treba mijenjati ustroj nakon te tri godine. I dobro je to što može se aplicirati širi broj vrsta projekata. vrsta projekata. Samo se s jednom stvari tu ne slažem ili opet nisam dobro razumio što je isto moguće, teško da možemo svi razumjet sve. Za domaću komponentu ja ne znam tko misli da lokalna samouprava uopće ima novca za domaću komponentu. Ja sam i prošloj Vladi HDZ-a govorio da za ozbiljne projekte pogotovo pretpostavljam za državne projekte nazovimo to tako, državnog značaja. Valjda će država osiguravat domaću komponentu, ali i za velike neke županijske projekte koje to županije sa sadašnjim fiskalnim kapacitetom imaju novca za domaću komponentu. i to ne smije biti ograničavajući faktor plasiranja projekata nego mora se jasna pravila igre napraviti da se osiguraju sredstva za tu domaću komponentu. Mislim govorim iz vlastitog iskustva. Jedan od najvećih projekata koji uopće financira EU u pretpristupnoj fazi je projekt centralne zone za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji od 2 i 25 više milijuna eura i koja županija se iskilavila da nađe svoju komponentu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, zamjenik ministra Jakša Puljiz. Šta se tiče sredstava za financiranje podaci Ministarstva financija za lokalne proračune govore da otprilike imamo bez grada Zagreba svake godine oko 2 milijarde kuna ulaganja u nešto što se zove nefinancijska imovina odnosno investicije. Dakle sigurno da među te dvije milijarde kuna na lokalnoj razini postoji dobar potencijal da se i sufinancira i EU projekt. Naravno da neće biti dovoljno i upravo zbog toga mi trenutno sa Ministarstvom financija radimo model da osiguramo sva moguća dodatna sredstva djelom iz kredita a djelom iz državnog proračuna ali da će lokalna samouprava morati sudjelovati u sufinanciranju EU projekata to je sigurno samo ne svi isto i ne svi po istim pravilima. I završna riječ u ime predlagatelja. Kolega Dinko Burić.

u svezi vaše replike gospodine Komadina, dakle dobro ste razumjeli alocirana odnosno doznačena sredstva koja su predviđena za Hrvatsku su definirana i ona ne mogu biti drugačija. To ne ovisi o Hrvatskoj no podjela na regije je nešto što jest u ingerenciji na statističke regije, što je u ingerenciji države i o toj podjeli može ovisit dakako kao i o pripremljenosti koliko ćemo u konačnici sredstva povući. Ja bih se isto evo na kraju ove višesatne rasprave zahvalio svima koji su sudjelovali u raspravi pa bez obzira koliko nas je ostalo ovdje. To ipak je glas javnosti. Ne pričamo mi ovdje ovo što mi sami razmišljamo. Samo mi razmišljamo nego i zastupamo mišljenja građana iz područja iz kojih dolazimo. Gospodinu zamjeniku ministra zahvaljujem se također na strpljivosti. Volio bih pa i na želju da se argumentirano raspravlja, volio bih kad na kraju onda ova naša rasprava ipak ne bi završila samo na taj način kako to obično završava. Raspravili smo, zaklopili ili tu ušlo, tamo izašlo, nego da ipak nešto od ovih argumenata barem prenesete i razmotrite u okviru svoj ministarstva pa onda i Vlade RH. Mislim da ste mogli čut zaista i dobronamjerne a i argumentirane primjedbe na ovakvu podjelu. Kad je u pitanju 300 milijuna eura koliko ste rekli da je ušteda ovakvom podjelom na dvije statističke regije u RH kojima je kojima je pomognuta sjeverozapadna Hrvatska. Ja se slažem s time da je potrebno svaku lipu uštedjet i pomoći svakoj regiji a osobito onoj koja je nerazvijena. Je li sjeverozapadna Hrvatska bez grada Zagreba po onoj staroj podjeli na tri, tu ste bili u pravu gospodine Komadina je prelazila 75% razvijenosti. Mislim da je bilo 78,3 ako se ne varam. I da za nju bi vrijedilo pravilo da može bit ona druga regija, regija u tranziciji, dakle da bi mogla maksimalno očekivati sufinanciranje do 60%. I dobro je da se to promjeni za one koji su nerazvijeni. Međutim opet ćemo postaviti logičko pitanje. Ako ste pomogli cijeloj državi i tim županijama time što ste promijenili situaciju sa 3 statističke regije i tako uštedili 300 milijuna eura. Recite mi ne biste li tu istu uštedu napravili da ste napravili 5 regija. Ušteda bi ostala. Sjeverozapadna Hrvatska ne bi morala i ostala bi na 50,2% umjesto 78,3%. Jedino tko bi morao plaćati veći udio u tome jest grad Zagreb. Ali to je danas trenutno takva situacija. Ja opet podvlačim u ime svih predlagatelja ne samo Kluba zastupnika HDSSB-a, svih predlagatelja i vjerujem u ime svih onih koji su dali potporu ovom prijedlogu, mi ni u primisli nemamo ništa protiv grada Zagreba i mogućnosti da se on razvija. To i EU predviđa da ima tri vrste tih fondova jedan je za najnerazvijenije, jedan je za one srednje, ali u isto vrijeme to je onaj tzv. ako se ne varam catching up ili kako se zove, dakle obveza da se time što se pomaže nerazvijenima ne smije spriječiti daljnji razvoj i oni koji su u tom trenutku razvijeniji. Ali da ste napravili podjelu na 5 regija, sada pogledajte šta biste napravili, rasteretili biste sjeverozapadnu Hrvatsku super, stavili biste ih u bolji položaj nego što ste ih sada stavili, time što ste dodali Slavoniju i Baranju njima jer bi bili na 50,2 pa bi trčali do 75 duže i više novaca povukli. Ne bi naštetili Slavoniji i Baranji kao što jeste naštetili tom podjelom umjetnom preko noći sa 40 podigli na 64% odnosno zadnji podatak evo sada da je 61%. To je vjerojatno bio stari kažu da je za 2011. 61 ako ne varaju statistički pokazatelji. A s treće strane, dakle pomogli bi sjeverozapadnoj, ne bi naštetili Slavoniji i Baranji. A znate kome biste podjelom na 5 regija još pomogli? Dalmaciji. Da, trebalo je razmisliti i o podjeli jadranske Hrvatske na dvije regije jer i tamo podsjetit ću vas 4 dalmatinske županije Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija su zajedno sa Istarskom i Primorsko-goranskom županijom, dobro i sa Ličko-senjskom županijom, Istarska županija i Primorsko-gorska županija su uz Grad Zagreb najrazvijenije regije. Da su zasebno jedna regija, mi smo računali, radili smo simulaciju, da su zasebno jedna regija Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija pomogli bi ne bi njima naškodili jer bi zbog Ličko-senjske županije ovi su 70 ovi 76, ovi su ispod pa bi došli taman vjerojatno tu negdje na rub, a dalmatinske županije ove 4 njihov BDP ja govorim o simulaciji Dubrovačko-neretvanska ajd ona ima 14500 eura, ali Zadarska 12200, Splitsko-dalmatinska 11500 a Šibensko-kninska županija je 16.po 16.po razvijenosti u RH prema tim pokazateljima sa 10500 eura BDP po glavi stanovnika. Teoretski se i o tome moglo razmišljati. Da nije 5 ne bi naškodili ni da ste napravili 4 istu uštedu bi napravili za sjeverozapadnu Hrvatsku ne bi naškodili Slavoniji i Baranji. No, postavlja se pitanje evi i gospodin Komadina, imali ste uistinu kao da ste iz redova oporbe, iskreno ste razgovarali i razumno, dakle kada ste postavili pitanje a od kuda uopće domaćih izvora za to, bilo sa općinske, gradske, županijske ili državne razine sredstava za sufinanciranje našeg udjela. Čuli da je samo 120 milijuna kuna kap u moru potrebitih sredstava. Znate koje će biti rješenje? Gospodin zamjenik ministra je predstavljajući novu podjelu Hrvatske na dvije statističke regije, jesenas bio i u Osijeku. Ja sam s pozornošću pratio njegovo predavanje i prezentaciju u hotelu Osijek i tamo sam mu postavio jedno pitanje, a postavit ću ga i ovdje sada. Tražit će se, a vi recite da nije točno, vjerojatno kao izvor sredstava kredit i tada nije demantirano kada ste dobili pitanje jednog od slušatelja iz jedne jedinice lokalne samouprave, da rekli ste čak je bila i ona predstavnica banka mislim iz HYPO-a rekli ste da razmišljamo o tome da s obzirom da nemamo novaca ni općine ni gradovi da onih 15% sudjelovanja koje moramo osigurati riješimo na taj način da će država eto pobrinuti se da općine, gradovi, županije mogu podići kredit. Tko će u konačnici u tome zaraditi? Samo banke. Zašto? Mi smo postavili jedno logičko pitanje ako se sjećate, ja sam vas pitao a što će biti s kamatama na taj kredit ako podignete kredit od 100 milijuna kuna, hoće li se uračunati u tih 15% i kamata koje ćete morati platiti na to? Vi ste mi iskreno rekli neće. E pa sada da li je to onda sudjelovanje sa 15 ili 25% ili je to sudjelovanje sa toliko posto plus kamata? U konačnici izgubit će tko? Nećemo dobiti onoliko sredstava iz EU koliko smo trebali dobiti koja su nam doznačena nego ćemo ih dobiti manje, umanjeno za kamatu koju ćemo morati platiti banci. Perfidna igra. Tko su vlasnici banaka? to nije Hrvatska država, to su oni koji nam daju novce iz EU. I zato nije čudno što smo imali prilike ne tako davno čitat kako se Njemačka pohvalila kako na svaki euro koji uloži u Mađarsku dobije nazad 1,25 euro. Ne daju oni nama novce zato što nas vole, samo ni mi ne trebamo biti glupi pa i ono što nam daju dozvolit da nam to daju da oprostite ono muda pod bubrege. To ne ide tako, ne. Dakle opasnost je u tome, ako se tako bude tražilo rješenje nalaženja naših sredstava za sufinanciranje projekata onda je to pogrešan put gospodine zamjeniče ministra i to pokušavamo ukazat, a drugog objašnjenja nismo dobili. Postavit ću još jedno pitanje sada. Cijelo vrijeme smo govorili o tome, evo 1.7. je pred vratima, Hrvatska za drugu polovicu ove godine iz tih fondova Europske unije imat će pravo povući oko 450 milijuna eura, jel tako planirano, 449. A ja sad postavljam pitanje, da ne bi bilo nesporazuma kasnije, ej Slavonci da vidimo sad zašto niste iskoristili nijedan projekt na kraju 31.12. dođemo i vi kažete čekaj pa niste iskoristili, oprostite ispričavam se, niste iskoristili nijedan projekt ali mi ukazujemo projekt i mi imamo projekt ali nemamo novaca, a vi nam niste osigurali, niti za jedan projekt nemamo dovoljno. Nije u pitanju sad samo Slavonija i Baranja, mi sad govorimo jeste li razmišljali u Vladi Republike Hrvatske imate li pripremljenih projekata i osiguranih sredstava za, dužnost je države da vodi brigu i da natjera i općine i gradove i županije da rade projekte, a vi da im pomognete osigurat sredstva da 31.12.2013. ne dođemo u situaciju da ovdje u Hrvatskom saboru raspravljamo na način da nismo povukli ni 100 tisuća eura, a ne 449 milijuna. I ja iz svega što je dosad rečeno od strane Vlade Republike Hrvatske, ne samo danas gospodine zamjeniče ministra nego i ovo što ste govorili kad smo pričali o korištenju fondova, mi pričamo o prošlosti, a cijelo vrijeme ne razmišljamo o onome što nam je pred vratima, pred nosom. 449 milijuna eura mi moramo potrošit do 31.12.ako želimo iskoristiti ono što nam pripada. Ali ja se bojim nečeg drugog, ne da nećemo iskoristit 449, to je tako jasno, da nećemo potrošit ni onih 260 ili koliko je koje ćemo morat platit za članarinu u ovih 6 mjeseci. To će bit tragično za cijelu državu, za svaku općinu, ne samo za Slavoniju i Baranju. Ima nešto što se zove izazovi za Hrvatsku i kaže ovako. Iako je hrvatska administracija ali to je ono sa jednog savjetovanja, već pripremila nacrte programa na temelju kojih bismo trebali dobiti sredstva u 2012., 2013., veliki je posao pred nama u definiranju strateških prioriteta i ciljeva kroz programe za 2014.-2020. Sada je potrebno odlučiti u što želimo ulagati u narednih 10 godina, kako se to poklapa s našim nacionalnim planiranjem razvoja te kako ćemo to dosljedno provoditi bilo sufinanciranjem EU projekata, bilo financiranjem vlastitih investicijskih projekata. O tome pričam, nema projekata. Mi kažemo imamo ih, imamo ideja, vi ste rekli to su samo idejni, barem imamo ideje. U raznim fazama imamo i puno dalje nego što su ideje ali novaca nemamo, a vi nam ne olakšavate da to napravimo. Nećemo ih nikad ni imat, ne mi nego i mnogi, ogromna većina regija u Republici Hrvatskoj jer nema 2 milijarde koliko ste rekli da se, to vam je 260, 270 milijuna eura ukupno za sve investicije ono ulaganje, a očekujemo milijardu

Dobro, nije sve, to je točno, ali nije ni sve po 85% sufinanciranja. Bit će dobrog dijela financiranja i po 75%, ali neki i 30%, ali to nije namijenjeno samo tome, to su projekti koji su započeli i na lokalnoj razini, za komunalnu infrastrukturu i za mnoge druge stvari. Nećete zaustavit život sada da nema više ni za socijalu, ni za udruge, ni za ogrjev, ni za sve ostalo što lokalnoj zajednici ide zato da bismo sve mogli usmjerit u ovo. Dakle ozbiljna stvar. Ciljevi regionalne politike Europske unije, kohezijske politike. Bilo je o njima dosta govora, dakle konvergencija, regionalna konkurentnost i zapošljavanje i europska teritorijalna suradnja, tri temeljna cilja. Za konvergenciju to je ono što je Vlada rekla da je želja bila da svi dijelovi Hrvatske budu u tom cilju jedan jer je tu 81,5% svih sredstava, dakle to je ključ u onom drugome 16, u onom trećem 2,5%. Dakle za ovaj dio 81,5% sredstava mi smo na papiru sve to dobro napravili ali smo iz onih preduvjeta da bismo iskoristili, ajde da vam vjerujem da pripremljene strateške dokumente da vam priznam, iako sumnjam. Ali imamo tri preduvjeta pripremljeni strateški dokumenti, pripremljeni projekti i odgovarajući administrativni kapaciteti. Imamo i četvrti, a to je taj sredstva vlastita koji je isto uvijek. On nije preduvjet, on je uvjet. Mi od ona tri preduvjeta dva nemamo. Ovaj polovično vama na riječ. Nismo mi opet ponavljam protiv toga da Zagreb koristi sredstva, ali mi bismo to u Slavoniji rekli ovako. Znate, prema svemu što je rečeno ja sam to već bio napomenuo 18 od 21 hrvatske županije spada u slabije razvijene regione najnerazvijenije 18 osim Zagreba prema EU standardima Istarske i Primorsko-goranske županije. Sve su ostali ispod 75%. I sad kaže ovakva podjela gdje će i Zagreb zajedno sa Međimurjem, zajedno sa Slavonijom i Baranjom, zajedno sa ostalim nerazvijenim regijama koristiti pod istim uvjetima sredstva nije pravedno. To ste dobro rekli. Nije pravedno. Jer za Zagreb postoje sredstva, ona su osigurana isto u fondovima EU pod malo drugačijim uvjetima. Jer kod nas u Slavoniji i Baranji to bi vam otprilike bilo kao da imamo tri kotla koja su ispunjena hranom, u ovom slučaju eurima. Jedan kotao je za one najneuhranjenije, eto da tako kažem, za one koji su gladni i siromašni ili najnerazvijeniji. U njemu je najviše mesa, eura, a hrana je vrlo kvalitetna ali i najjeftinija. U drugom kotlu to su oni s normalnom tjelesnom težinom, srednje razvijeni. Oni su siti i u njemu isto ima mesa sasvim dovoljno da ne gube na težini, da malo i dobivaju, hrana je dobre kvalitete, ali nešto veće cijene. A treći je kotao za one i više nego dobro uhranjene, bogate, tj. razvijene u kojem ima također mesa hrana je također sasvim dovoljno kalorična, ali iz kotla jedu samo oni s debljim novčanicima. To je hrana koju si ne može svatko priuštiti. To je kotao u koji ne treba, zato je Europa i predvidjela da iz njega mogu zagrabit samo oni koji su razvijeni, koji imaju mogućnost osigurati svoj dio sredstava. Završavat Podjela na dvije regije, statističke regije nije dobra za Republiku Hrvatsku i štetna je za Slavoniju i Baranju. Predlažemo i najbolja podjela po našem mišljenju je na 5 regija. Alternativno na 4 regije od kojih ako je 5 regija predlažemo da to bude i to je ono što predlažemo kao zaključak Saboru da se podijeli na 5 regija da jedna bude Slavonija i Baranja, 5 slavonsko-baranjskih županija s ukupnim brojem stanovnika 806000, da druga bude Dalmacija sa 857, treća Zagreb sa 792000, četvrta jugozapadna Hrvatska sa 857. U nju bi ušle osim Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije kako bi ih se spustilo ispod 75% i Sisačko-moslavačka i Karlovačka županije jer onda su sigurno u grupi onih slabije razvijenih regija. I peta, sjeverozapadna Hrvatska to je Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska županije, Zagrebačka, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija. Sa ovakvom podjelom to je 976000 stanovnika nitko ne bi, dakle uštedila bi Hrvatska, pomogli bi sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a ne bi naštetili nikome. Alternativno podjela na 4 statističke regije po našem prijedlogu bi izgledala Slavonija i Baranja 5 slavonsko-baranjskih županija, Dalmacija kako smo rekli, jugozapadna Hrvatska kako smo rekli Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija, sjeverozapadna Hrvatska ista kao što je bilo u varijanti s 5 bez Zagrebačke županije. I ta četvrta regija bi bila središnja Hrvatska, grad Zagreb sa Zagrebačkom županijom gdje bi se i gradu Zagrebu spustilo s onih 110% europskog prosjeka. I točno je da bi to bila regija koja bi onda povlačila pod onim uvjetima za regiju u tranziciji. Evo, zahvaljujem se svima na strpljenju. Vama se zahvaljujem gospodine zamjeniče ministra što ste imali strpljenja saslušat nas sve, ne samo predlagatelje interpelacije. Ali vas i molim da ono što ste čuli ovdje zaista ne bude samo da je na lijevo uho ušlo, a na desno izašlo, a možda se dogodi i neko čudo pa ne budete čekali onih 7 godina. Možda poduzmete da zamolite Bruxelles da promijeni

Evo gospodine Buriću, vidim da zahvaljujete nam na strpljenju i trebate zahvaliti jer ste jedno pet puta isto govorili. Ali, ovo što ste rekli o podjelama da je štetna za Hrvatsku svaka je podjela dobra. Jedino pravila igre mogu biti kriva. Svaka podjela jednako sredstava unosi u Hrvatsku. I rekao sam prije, vi govorite o razdiobi. Razdioba bi mogla biti nepravična, ali ne znači da će biti. Nisam vas čuo, govorite kad je HDZ podijelio Hrvatsku na tri statističke regije, tad vas baš nešto nisam čuo govoriti. Ja sam i tada govorio i govorili su tad nešto više ljudi iz sjeverozapadne Hrvatske. A isto tako Slovenija je jedna regija dan danas, cijela. Mislim nije pitanje podjele, pitanje je pravičnosti unutarnje raspodjele što sam rekao i prije. Pa jedan projekt samo reći ću, spomenut ću npr. ravničarsku prugu koja sama može potrošiti 4 hrvatske godišnje alokacije. Naravno da je to nepravično i da ne može sve ići u jedan takav projekt. I na kraju bih vas zamolio da, hvala mislim na komplimentima da ste rekli da sam razumno i iskreno govorio kao da sam iz oporbe.

granice svoje mogućnosti, ali da glupost nije tako hendikepirana jel'. No, dobro. Možda jesam ponavljao neke stvari nekoliko puta ali to je bilo zato da se utvrdi gradivo. A 2007. godine nisam bio zastupnik u Hrvatskome saboru pa nisam imao niti priliku raspravljati o tome. O tome kakve su bile reakcije sam samo imao prilike čitati. Kakva se vodila rasprava ovdje u Hrvatskom saboru ne znam, ali sam uvjeren da ste tada s obzirom da ste bili u oporbi vi bili veliki zagovornik protivljenja takve i da ste tada zagovarali ne, ma ni u snu bilo vam je previše 3, a kamoli 2. Tada ste se bunili zbog toga što je Europska komisija prihvatila podjelu 2005. godine na 4 regije, ovo što mi sada predlažemo, na 4 regije, gdje Zagreb nije bio sam i vi ste tada bili protiv toga da bude 3 regije, zalagali ste se za 4. A što ste sad napravili? Obećali ste u predizborno vrijeme ne ni 4, bit će 5 i da ne ponavljam evo po šesti put jer pet puta sam ponovio jedno te isto. A možda će biti prilike i sedmi puta. Ali, u svakom slučaju slažem se s vama da razumne rasprave ne dijele se prema tome da li pripadaš oporbi ili poziciji nego htio sam iskreno reći da mi je bilo kao i ostalima ugodno slušati da se slažete sa mišljenjem i onih koji nisu s iste strane pozicije ili opozicije. Uvaženi kolega Burić evo imat ćete još jednu priliku jednostavno da razbijemo onu famu o 2 milijarde kuna novca lokalne samouprave koja ide stvarno u investicije. Ali ide i u asfaltiranje tamo nekih blatnjavih makadamskih puteva koje sigurno nećemo aplicirati u fondove EU, a ne a ne možete aplicirati gospodine zamjeniče ministra sto metara u jednoj ulici u prigradskom naselju, postoje gradovi koji još imaju takve itd., itd. Da imamo možda 50 milijardi kuna i decentralizaciju koja bi trebala nastupiti tada bi mogli govoriti o novcima za projekte i za pretpristupne fondove. Sličan problem koji imam ja u Đakovu imao je i Komadina u Primorsko-goranskoj Sam je ko župan rekao teško je skupiti onih 10%, teško jer nema tih sredstava. Bez obzira što je Primorsko-goranska županija razvijenija od Osječko-baranjske. Tako nema ni grad Đakovo na onom prečistaču otpadnih voda i pripadajućem kolektorskom sustavu 3,7 milijuna eura. Odakle, kad mu je proračun 40 milijuna kuna? Ne zahvaljujući Vinkoviću nego zahvaljujući sustavu kako se dijeli u ovoj Hrvatskoj porezni prihod. I još moram platiti PDV od 25% državi i slivnu naknadu Hrvatskim vodama. Gdje je tu pamet, gdje je tu činjenica? Počnite raditi i pomagati lokalnoj i regionalnoj samoupravi, završavam, da može financirati projekte i da može ih na kraju krajeva i praviti. Jel' kraj? Je. Pa ništa, evo reći ću samo poslije svega što je rečeno poštovani gospodine zamjeniče ministra mislim da možemo završiti sa time sapienti sat. I to je bila replika kolegi do vas jel'? Zaključujem raspravu. O prijedlogu interpelacije o radu Vlade RH glasat ćemo naknadno. Još ćemo odraditi jednu